Hvala lijepa. Poštovani potpredsjedniče HS-a, poštovana državna tajnice, kolegice i kolege.

Hvala lijepa. Poštovani potpredsjedniče HS-a, poštovana državna tajnice, kolegice i kolege.

Na temelju članka 85. Ustava RH i članka 172. Poslovnika Hrvatskog sabora i primjenjuju se sve odredbe koje se tiču prvoga čitanja. Vlada je dostavila mišljenje. Raspravu su proveli Odbor za zakonodavstvo, Odbor za prostorno uređenje i graditeljstvo. Šta ide prije sad mišljenje Vlade ili? …/Upadica ne čuje se./… Dobro, onda gospodin Emil Daus će nam dati uvod u ovaj zakon. Izvolite.

Naime, ovaj prijedlog zakona koji je napravio IDS podržala je i klub Fokus i Reformisti i sama stranka Fokus. Gradonačelnici ispred Fokusa su bili unutar inicijative IDS-a koja je sada već omogućila gradonačelnicima da budu u okviru mogućnosti da se riješi pitanje znanja, da li postoji ta izgradnja ili ne na njihovom području. Ali uz taj prijedlog zakona, mi bi htjeli u klubu zapravo razmotriti i mišljenje Vlade Republike u koje kaže da zapravo uvažava prijedloge IDS-a i ovog prijedloga zakona koji govori o tome da postoji apartmanizacija, da postoji nelegalna gradnja kako u prigradskim naseljima grada Zagreba i velikim gradovima, tako i diljem Hrvatske, da ona nije zaustavljena. Da postoji problem vezan uz činjenicu da nema dovoljni broj inspektora u građevinskoj inspekciji i da ovim prijedlogom zakona bi se to riješilo. Međutim, koliko god Vlada prihvaća da postoje problemi oni nisu dali pozitivno mišljenje na isto. Mislim da to pokazuje da se ne možemo složiti niti oko nečega što je svima jasno i Vladi i oporbi i IDS-u i svima nama ovdje u Saboru, da ovog trenutka Hrvatska ima i dalje taj problem i da moramo razmotriti da li u okviru onoga što je parlamentarizam može biti daje jedna oporbena stranka daje jedan prijedlog na temelju ja bih rekao razumnih obrazloženja i da taj prijedlog prođe u Saboru kakav jeste u integralnom dijelu jer je Vlada kasnije naznačila u svom prijedlogu da bi se kroz jedno vrijeme, nije precizirala koje, napravio novi prijedlog zakona koji se temelji i opet na dakle mogućnosti da komunalni redari naprave aktivnosti vezane uz to i da se promijeni Zakon o državnom inspektoratu na sličan način kao što je napravio i danas. Hvala lijepa. Naravno, naravno imate osigurano razdvojena mišljenja sa ostalim članovima kluba, ali idemo dalje. Gospodin Daus izvolite. Odobrava se stanka drugim riječima, za stenogram. **Daus, Emil (IDS)** Hvala lijepa gospodine potpredsjedniče. Uvažena državna tajnice, uvaženi glavni državni inspektore, kolegice i kolege. Na samom početku želim se najprije zahvaliti svim zastupnicama i zastupnicima koji su svojim potpisima doprinijeli da uopće ovaj Prijedlog zakona o dopunama Zakona o građevinskoj inspekciji dođe na raspravu ovdje u Hrvatski sabor. I gledajući različitosti, svjetonazore i političke opredijeljenosti potpisnika s obzirom da su podršku dali da se tako izrazim od krajnje ljevice do krajnje desnice naše zastupnice i zastupnici jasno je da se radi o aktu koji ne dira u ideološke svjetonazorske teme, već u suštu potrebu da se dodatno dodatno pokuša zaustaviti pošast koja je već dugo godina ali posebno posljednjih nekoliko godina događa u Hrvatskoj najviše na području jadranske Hrvatske, Istre, Primorja i Dalmacije. To potvrđuje inicijativa IDS-ovih načelnica, načelnika i gradonačelnika o formiranju internet platforme www.bespravnagradnja.hr na kojoj se može prijaviti bespravna gradnja, a kojoj su se priključili i čelnici lokalnih samouprava kako u Istri, tako i na Kvarneru i u Dalmaciji a koji su pripadnici i drugih političkih opcija poput PGS-a ili Fokusa kako je rekao gospodin Bajs, SDP-a ili HDZ-a ili su nezavisni načelnici i gradonačelnici u slučaju Istre gdje je osim IDS-ovih gdje su i oni. Dakle, svima im je zajednički cilj suzbiti pošast bespravne gradnje na područjima svojih općina i gradova, a oni to najbolje znaju tamo na terenu i shvaćaju da je ovo nadstranački problem, zapravo problem budućnosti našeg društva i našeg prostora gdje naše društvo živi u cjelini. Zato se i ovim putem zahvaljujem svima od Istre, preko Lošinja, Krka, pa sve do Pirovca, Supetra i Makarske. Prijedlog dopuna predmetnog zakona je zapravo prvi zakonodavni korak prema uređenju cijelog sustava. Smatramo da ga je potrebno što prije donijeti takvog dopunjenog kako bi se za početak zaustavilo daljnje širenje bespravne gradnje naglašavam izvan granica građevinskog područja i pomoglo, pomoglo to je ključ građevinskim inspektorima na terenu kojih jednostavno nema dovoljno. Ni legalizacija kao ni produženi rok legalizacije nisu uspjeli zaustaviti bespravnu gradnju u jedinicama lokalne samouprave. Čak bih rekao ono što je slijedilo nakon postupka legalizacije, već se ona nastavlja i dalje. razlog tome u prvome redu je nedovoljna ekipiranost građevinske inspekcije te općenito inspekcijskih tijela na području Republike Hrvatske. 2019. godine u Hrvatskoj je bilo 116 građevinskim inspektora. Danas ih je samo 82. To su podaci koje nam je rekao glavni državni inspektor na jučerašnjoj sjednici saborskog Odbora za zakonodavstvo. Znači, sve te godine se broj, te četiri godine se broj inspektora smanjuje praktički za 30%, a broj bespravno sagrađenih objekata se konstantno povećava. Zato se ovim Prijedlogom dopuna Zakona o građevinskoj inspekciji želi poboljšati provedba samoga zakona na način da se komunalnim redarima omogući promptno interveniranje na terenu čim uoče bespravne građevinske radove izvan građevinskog područja te da odmah mogu poduzeti sve potrebne mjere kako bi problem zaustavili već u samom začetku. To je potrebno jer je praksa pokazala da od sadašnjih prijava redara inspekciji komunalni redari imaju sada određene ovlasti, ali nemaju dovoljne pogotovo u područjima izvan građevinskih zona. Dakle, da od prijave redara inspekciji pa do izlaska građevinskog inspektora na teren znaju proći tjedna, ponekad na žalost i mjeseci jer je puno toga pogotovo na određenim područjima. Do tada zna objekat biti već završen, a ponekad i u funkciji. I predloženim proširenjem ovlasti komunalnih redara na način da mogu odmah čim uoče bespravne građevinske radove izvan građevinskog područja intervenirati na terenu i poduzeti potrebne mjere do dolaska građevinske inspekcije a koja bi nakon obustave gradnje nastavila daljnji postupak. Time, ponavljam, spriječila bi se bespravna gradnja u samom začetku. Mnogo jednostavnije spriječiti kada se odmah počne nego kasnije rušiti dvokatnice, trokatnice itd. Što se samog sadržaja predloženih dopuna zakona tiče vidite i sami nismo išli preširoko nego na ono samo što je suština sada u prvoj fazi. Radi se zapravo o dopuni tri članka. Točnije dodaju se dvije točke i jedan članak. Sve ima za cilj proširiti ovlasti komunalnih redara izvan građevinskog područja za onaj dio koji sada nemaju, a nakon članka 58. prijedlog je da se doda i novi članak 58.a koji uz naslov „Obustava građenja izvan građevinskog područja“ definira pod „točkom 1. u provedbi nadzora komunalni redar rješenjem naređuje investitoru odnosno vlasniku, izvođaču radova obustavu građenja izvan građevinskog područja ako nije prijavljen početak građenja odnosno nastavak radova ukoliko utvrdi da se ne radi o građevinama iz članka 2. stavka 3. skraćeno ono što se definira prema posebnom propisu kojim se uređuje gradnja i to do okončanja redovnog inspekcijskog nadzora građevinske inspekcije“. Pod „2. komunalni redar obustavu građenja provodi zatvaranjem gradilišta, postavljanjem posebnog službenog znaka na gradilište odnosno građevinu“. Pod „3. nakon zatvaranja gradilišta posebnim službenim znakom zabranjeno je svako građenje na zatvorenom gradilištu osim radova koji se izvodi radi izvršenja rješenja komunalnog redara ili građevinskog inspektora“. Pod „4. ako investitor odnosno vlasnik i/ili izvođač nastavi graditi poslije zatvaranja gradilišta posebnim službenim znakom komunalni redar provodi sprječavanja daljnjeg građenja izricanjem novčanih kazni koju utvrđuje upravno tijelo“. „5. način zatvaranja i označavanja zatvorenog gradilišta od strane komunalnog redara provodi se primjenom članka 36. stavka 6. koji glasi da način zatvaranja i označavanja zatvorenog gradilišta od strane građevinskog inspektora propisuje ministar pravilnikom. Dakle, nije potrebno mnogo samo malo dobre volje. I mi stvarno nemamo problema sa time ako vladajuća većina doda neki amandman ili ako da svoj isti ili sličan prijedlog ako je u skladu sa našim zajedničkim ciljem zaustaviti bespravnu gradnju. Ovo govorim iz praktičnog razloga što bez podrške vladajuće većine ove dopune zakona ne mogu proći to je jasno. Ali kada su nacionalni interesi u pitanju, a zaštita prostora Republike Hrvatske to sigurno je, onda moramo svi zajedno djelovati u tom smjeru. I moramo zajedno štititi i uređivati prostor na način kako je to potrebno. Zato moram reći da me žalosti mišljenje Vlade Republike Hrvatske koja predlaže Hrvatskom saboru da ne prihvati ovaj IDS-ov Prijedlog zakona o dopunama Zakona o građevinskoj inspekciji. Osim što se još jednom potvrđuje da saborska većina ima zadatak gotovo samo provoditi naputke izvršne vlasti, a ne propitivati, kontrolirati rad te iste izvršne vlasti ovim mišljenjem Vlada je pokazala da nije u potpunosti shvatila problematiku bespravne gradnje, te da nije u potpunosti ni svjesna posljedica koje će iz toga nastati posebno izvan granica građevinskog područja, naselja. Pričamo ovdje o poljoprivrednom, šumskom zemljištu, zaštićenim područjima prirode i ostalog prostora koji se devastira. Ili možda nedovoljno ne želi riješit problem. Jer da je svjesna da želi riješiti problem tada se ne bi toliko vremena, ne znam drugu riječ „kisala“ da se tako izrazim, već bi odavno pristupila rješavanju problema. i kolege ovo je već šesta godina da saborski zastupnici IDS-a upozoravaju na problem bespravne gradnje. Kolega Sponsa nekadašnji predsjednik kluba je 2017. pričao o tome već ovdje. Dakle, nije od jučer ova tematika u javnom prostoru. Pa ako se nije još pretjerano ozbiljno shvaćalo ovaj problem u prošlom sazivu, prošlom mandatu već je prošlo tri godine sadašnjeg mandata Vlade u kojem je mogla dati prijedlog izmjena i dopuna zakona, akata koji su nadležni i koji se odnose na predmetnu problematiku. Da su takvi prijedlozi Vlade došli u saborsku raspravu naravno uz uvjet da stvarno imaju za cilj spriječiti bespravnu gradnju sigurno bi dobili podršku IDS-ovog kluba zastupnika, ali nisu. Nisu sve te godine. I nakon svih naših aktivnosti, upozorenja, ukazivanja na probleme pozivanja da promijene, nadopuni te nadležne zakone. Ali što je možda i najvažnije povećate broj inspektora na terenu, pošteno ih platite. To nije učinjeno. Da, više smo puta upozoravali da je inspektora premalo, da nisu dovoljno plaćeni. To je veoma nezahvalan posao, ponekad i opasan i potrebno je dodatno motivirati i zaštititi one koji ga rade. Sredstva se uvijek mogu pronaći ako postoji volja, ako je to prioritet. Može se osnovati i fond, odnosno posebna sredstva u proračunu koja bi se punila od kazni bespravno sagrađenih objekata. Ima načina. Ako se želi riješiti nešto, onda uvijek postoji način. I kad sve te prijedloge niste prihvatili odlučili smo pomoći na način da predlažemo ove dopune Zakona o građevinskoj inspekciji kako bi se odmah u začetku zaustavio pokušaj bespravne gradnje čime bi se praktički spriječile daljnje bespravne ilegalne aktivnosti na način da pomognu i gradovi i općine kroz svoje službe. Neki gradovi i općine nemaju tih problema ili su minorni. Ja sam bio načelnik općine u središnjoj Istri koja nema problem kao što imaju one općine i gradovi na obali. Drukčije je svugdje. Ali oni koji taj problem imaju žele pomoć, ali vidimo da je i to se ne želi s obzirom na mišljenje Vlade prihvatiti kao rješenje. U redu, razumni smo, možda treba dodatno uskladiti još neke detalje koje prateće zakone, ostale akte ali pokažite dobru volju, krenite već jednom. Mi smo spremni i to prihvatiti samo da riješimo ovaj gorući problem. Ali poanta je da nemamo vremena više čekati. To moram biti jasno svima vama. Za svaku novu bespravnu gradnju odgovornost je na vama, vi imate alate. Jučer je na saborskom odboru državna tajnica resornog ministarstva na pitanje kad Vlada planira pripremiti svoj prijedlog izmjena i dopuna potrebnih zakona odgovorila je da bi to trebalo biti u posljednjem kvartalu ove godine. Zahvaljujem se. Poštujem odgovor, ali to je dakle krajem godine. Znate li koliko će još bespravnih objekata niknuti do tada? Mislim da do sada smo dokazali da se Klub zastupnika IDS-a u ovom Saboru ne bavi politikanstvom već politikom. Pokušavamo to činiti, reagiramo onda kad mislimo da je potrebno. Pokušavamo stvarno biti konstruktivna oporba koja je spremna podržati prijedloge vladajuće većine kad smatra da su razumni i na korist građanima RH, to smo već u više navrata dokazali, ali isto to očekujemo i od vladajuće većine. I nemamo problema s time da prihvatimo ono što je dobro, kao što nam nije cilj ovim prijedlogom loviti jeftine političke bodove. To nije tema. Ima ih dovoljno u politici koji se time bave. Ponavljam da je ova tema nadstranačka. Cilj je zaštita prostora Republike Hrvatske. Danas je na obali, sutra je par kilometara dalje, pa još par kilometara dalje. Za 10 godina će doći meni u unutrašnjost Istre ili nekom drugomu u zaleđe Dalmacije. Drage kolege iz vladajuće većine vi upravljate državom za razliku od oporbe, imate sve resurse na raspolaganju da riješite ovaj problem i sve ove puste godine imali ste vremena isto također to učiniti. Na kraju krajeva i ovaj prijedlog dopune zakona o kojem danas raspravljamo je ušao u saborsku proceduru pred više od 60 dana. Mogli ste ga u to vrijeme i doraditi, uskladiti, nadopuniti, proširiti, ponuditi svoj drugi prijedlog, pokrenuti cijelu mini reformu na temu zaštite očuvanja prostora. Ali ne, dakle nakon gotovo šest godina od kad smo skrenuli pozornost šire javnosti na problem bespravne gradnje, te nakon svih aktivnosti koje su u međuvremenu poduzete u mišljenju Vlade da se iščitati jedino da će tijekom ove godine uputiti u saborsku proceduru Prijedlog izmjena i dopuna važećeg Zakona o komunalnom gospodarstvu i građevinskoj inspekciji. E to je pitanje da li hoće i kada, to je mišljenje samo. Premalo, nedovoljno, ono što je zapravo najvažnije presporo. Jer dok i dalje to čekamo svakim danom niču novi bespravni objekti na području poljoprivrednog i šumskog zemljišta, te zaštićenih područja prirode. I to je problem. Problem trajanja devastacije prostora ali i zagađenje okoliša, jer kod divljih gradnji izvan građevinskog područja nema komunalne infrastrukture. Zapitajmo se gdje završavaju otpadne vode iz wca takvih objekata. U kršu, kod nas, a vjerujem da je tako i u cijeloj jadranskoj Hrvatskoj jer je krš, u krško podzemlje puno pitke vode. Razmišlja li netko o tom problemu? Gdje završava komunalni i ostali otpad jer je za pretpostaviti da nema sustavnog prikupljanja otpada ako su objekti ilegalni, neprijavljeni, izvan sustava bar većine njih. Razmišlja li netko o tome problemu? Što se događa sa slivnim vodama koje su u potpunosti promijenio njihov tok nakon što su se zasipale prirodne udoline, dolci, one vrtače koje je voda stoljećima stvarala koje su bile praktički prirodne retencije, prirodne brane od poplava? Razmišlja li netko o tom problemu posebno danas u kontekstu klimatskih promjena i sve većih ekstremnih pojava u prirodi? Da li ste svjesni što se događa sa prirodnim staništima određenih biljnih, životinjskih vrsta, svojti? Jer podsjećam da ima onih koji se usude bespravno graditi i u zaštićenim područjima prirode. Da li netko razmišlja dovoljno o tome? Dakle problematika je dosta kompleksnija od da se tako izrazim jedne kućice u cvijeću. Radi se o tome da li ćemo sačuvati ovu našu zemlju ovaj raj na zemlji ili su nam budućnost jer negdje ima već i takvih naselja favele pod navodnicima, uništena priroda i zagađeni okoliš. I da zaključim. Na samom kraju bez obzira što je na neki način jer je to tako u tom parlamentu, nije to od danas. Vladajuća većina u parlamentu u službi Vlade umjesto da kontrolira njen rad to je tako, pozivamo sve zastupnice i zastupnike Hrvatskoga sabora da podrže ovaj Prijedlog dopuna Zakona o građevinskoj inspekciji kao prvi korak nadogradnje zakonske regulative prema očuvanju prostora Republike Hrvatske koji - još jednom ponavljam ovdje, više puta sam to rekao - uz ljude najvažniji resurs ove zemlje. Vjerujem da svi želimo živjeti u uređenoj zemlji s uređenim prostorom. Ovo je jedan mali ali važan korak prema tome. Hvala lijepa. **Radin, Furio (Nezavisni)** I vama Hvala lijepa. Poštovani kolega na dio onoga što sam vas htjela pitati ste mi odgovorili to je broj građevinskih inspektora koji se broj očito smanjuje i isto tako ono što vam je Vlada odgovorila kada će oni sa svojim zakonom. Na žalost mi sve što predlažemo vladajući odbijaju uvijek uz izliku da će oni svoj zakon iznijeti, a to se na žalost ne događa. Spomenuli ste nekoliko županija gdje zaista je problem bespravne gradnje. Između ostalog problem je i kod mene u Međimurskoj županiji. Imamo tu puno bespravno sagrađenih objekata vikendica raznoraznih uz Muru, Dravu, u romskim naseljima itd. Pa evo još prije dvije godine je održan sastanak župana, načelnika, gradonačelnika sa glavnim inspektorom gospodinom Mikulićem i on je tada obećao da inspekcija stoji na raspolaganju, da će nam dati dovoljno inspektora, da će se to sve skupa riješiti. Popis je predan. Međutim, dogodilo se vjerojatno nije ništa. Nekakvih daljnjih podataka nemam. Dakle očito sve skupa ide sporo i ostaje na obećanjima. Pa evo, živi bili pa vidjeli hoće li se to sve skupa do kraja godine i ostvariti što su obećali. Hvala lijepa. Da, ne poznajem, nisam sa područja Međimurja. Hvala što ste me i o tome informirali. Dio odgovora pretpostavljam da bi morao dati glavni državni inspektor s obzirom na njegovo obećanje za Međimurje. Ali da, nije situacija samo u Istri. Nama uvijek kažu zašto je u Istri tako. Nije i nije počelo jučer. Nitko ne kaže da je počelo sa ovom Vladom problem bespravne gradnje. Ali od onih koji upravljaju državom očekuje se da to riješe. Da taj dio me žalosti jer uvijek bude kada damo neki prijedlog, IDS možda malo rjeđe od nekih drugih većih klubova, ali ovo nam je stvarno važno zbog zaštite naše Istre, onda se dogodi da Vlada ide kao što je prije kolega Bajs rekao ide u pripreme tih istih akata ili sličnih. Ali nema problema, stvarno mi nemamo problema s tim ali učinite to molim vas.

u sprječavanju i onemogućavanju lešinarenja na hrvatskom prostoru. A tu mislim i na hrvatske građane, ali i one strane građane odnosno državljane koji to lešinarenje naprosto provode zbog nedorečenosti namjerne ili nenamjerne hrvatskih zakona, ili naprosto nerada onih koji bi trebali raditi. Ja ovdje osobno ću odmah prozvati gospodina Mikulića i Državni inspektorat koji ne obavljaju svoj posao. Pa mi se i sami državni inspektori javljaju osobno i to grupno gdje kažu i žale se da im je onemogućen rad gdje ne mogu postupati po već izdanim rješenjima. Dakle, njima se ne dozvoljava postupati po već izdanim rješenjima. Nije problem samo nedovoljna ekipiranost.

Nema nacionalnost. Bespravni graditelj je svaki onaj tko radi bespravno. Ali je na žalost u Republici Hrvatskoj omogućeno to činiti. Ovaj dio koji je vezan na samu inspekciju, taj dio baš nisam znao. Ali mislim da je to isto pitanje za glavnog državnog inspektora, pa ne mogu ulaziti u njihov rad kad ne znam taj dio na terenu. Ali činjenica je i uz ovo što ste rekli stvarno da ih je malo. Neke brojke su na prste jedne ruke kada možeš nabrojiti. Ovaj dio, ja ću se ovako bukvalno izraziti laički, ali mislim da nije daleko od istine. Nisam siguran da bi svi sada da se aktiviraju svih 82 ili koliko ih je trenutno inspektora u Istri riješili u kratkom roku problem, a kamoli u cijeloj Hrvatskoj. Poštovani kolega Daus mišljenje Vlade Republike Hrvatske jasno naznačuje da ona prihvaća vaše navode vezano uz probleme uz bespravnu gradnju. Dakle, to znači mogućnost … /ne razumije izgradnje pri velikim gradovima, ali u konačnici kao što smo čuli i u nizu drugih dijelova Hrvatske. Nedostatak inspektora očito je nešto što se ne može riješiti preko noći i shodno tome je bitno da se to što prije ovaj zakon stavi na snagu. Međutim, u mišljenju Vlade naravno iznio je i jedan negativan dio koji utvrđuje da se neće prihvatiti Ustav Republike Hrvatske po njihovom prijedlogu. Da li bi vi prihvatili da ovaj prijedlog IDS-a dobio od oporbe, od vladajuće većine amandmane kojim bi se riješila eventualno pitanje tehničkih stvari koje treba razriješiti kako bi taj zakon što prije stupio na snagu i kao takav koristio svima u Hrvatskoj. (IDS)** Hvala lijepa kolega Bajs. Ako sam dobro shvatio, da li bi Klub IDS-a prihvatio amandmane vladajućih u cilju .../nerazumljivo/... apsolutno da, to sam i u samom izlaganju rekao da, ponavljam, stvarno nije ovo lovljenje nekih političkih bodova i mi ćemo vjerojatno i imamo i naši gradonačelnici pritisak i na svojim lokalnim samoupravama, ali treba riješiti, ovo je tema nadstranačka, ovo uopće nema veze, mi smo išli s ovim prijedlogom jer godinama čekamo da se nešto poduzme. To je poanta priče. Hvala.

Očito je problem bespravne gradnje puno složeniji, meni osobno, a to smo komunicirali na odboru, pitanje je zašto van građevnog područja dakle postupanje komunalnih redara van građevinskog područja, zašto ne na svim područjima? Zašto mislite da bi davanje ovlasti komunalnim redarima dalo veći efekat od snaženja Inspektorata odnosno građevinske inspekcije unutar Državnog inspektorata? Šta ćemo sa svojevrsnom legalizacijom te bespravne gradnje kroz priključenje na različitu komunalnu infrastrukturu i tko to čini, od kućnih brojeva do priključak na elektro, vodovodnu i kanalizacijsku mrežu? Emil (IDS)** Hvala lijepa kolega Barbarić na replici. Mi smo se načelno oko dosta stvari jutros na odboru matičnom složili, mislim da nam je cilj svima da riješimo ovaj problem, samo što imamo malo drukčije metode i vrijeme, ne? Klub IDS-a već godinama potiče vladajuće, vas, da potaknete Vladu, resorna ministarstva, institucije države da se to učini, da je sve ojačano kako treba, građevinska inspekcija, mi s tim ne bi imali problema i ne bi išli s ovim prijedlogom. Sama inicijativa lokalnih čelnika, gradonačelnika je bila, mi ćemo pomoći sa našim komunalnim redarima, to nikad nije ona ista ingerencija k'o građevinska inspekcija, ali ako dođe tamo, ne treba to bit posebno educirana osoba i obrazovana kao građevinski inspektor da vidi da li je, da li ima pravovaljani akt o gradnji. Ako odmah vidi da nema, stop i onda, pomoći će se puno njima onda na terenu. Tu je bila ta intencija i tu je bio cilj ovo, ovoga, da je snažna građevna inspekcija sada, građevinska, ne bi ni išao ovaj prijedlog najvjerovatnije. Ružica (Nezavisni)** Zahvaljujem predsjedavajući, poštovani kolega Daus. Logično, vi ste najviše govorili o Istri, a našim jadranskim regijama koje su interesantna, to su najatraktivniji dijelovi Hrvatske zbog turizma. Međutim, i mi u Slavoniji imamo ozbiljan problem sa napuštenim kućama, napuštenim zgradama koje se često urušavaju jer ih nitko godinama ne održava i onda oni načelnici, ima i takvih, koji hoće raditi svoj posao odgovorno, mogu eventualno poslati komunalnog redara koji onda donese određenu odluku, međutim, te odluke redovito padaju na višim instancama, odnosno Inspektorat ih ruši i vi zapravo kao načelnik i kao neka općinska uprava nemate nikakav instrument kojim bi se borili protiv takvih napuštenih zgrada odnosno osigurali djeci koja, primjerice svaki dan idu dva puta u školu i iz škole pored takvih kuća i ugrožavaju pa i živote na kraju krajeva, jer su to izuzetno ozbiljne situacije. Evo, što mislite o tome? Zahvaljujem. **Radin, Furio (Nezavisni)** ću iz svog osobnog iskustva bivšeg načelnika općine u ruralnom području, nije u Slavonije, u središnjoj Istri, ali isto imamo još iz doba Austro-Ugarske, Italije, ovoga, starih kuća, ruševnih, ali to se tiče jednih drugih zakonskih okvira, drugih zakona, vlasništva, itd., u emigraciji, ljudi su nam iz Istre u Australiju, Americi, svugdje okolo, Italiji, Njemačkoj, po 20, 30, 50 suvlasnika u takvim objektima i to je bilo gotovo nemoguće rješavati. Mislim da je dobra tema, nije današnja tema, ali je dobra tema i koju bi trebalo sigurno otvoriti za raspravu i za kvalitetne zakonske prijedloge jer to će biti sve veći problem. Hvala. Poštovani kolega, evo još jedan od niza prijedloga oporbe u kojem nam stiže mišljenje Vlade koje kaže izvrstan prijedlog ili dobar prijedlog, svjesni smo problema, ovo je dio rješenja toga problema, ali nećemo ga prihvatiti jer ćemo mi to puno bolje napraviti za koji mjesec, je li? Ali me zapravo i ne čudi takva reakcija jer, evo, kad ukucate na Google gradio bez dozvole, dakle evo, prvi linkovi koji izađu kaže, Provjereno istražuje kako je obiteljska kuća političkog tajnika HDZ-a izgrađena bez dozvole i to na državnoj zemlji, pa onda idemo dalje, znate li čija je ovo ogromna vila? Dakle, HDZ-ovca koji je gradio bez dozvole. Neugodna stvar za HDZ i Plenkovića, HDZ-ov šef besramno gradio na pomorskom dobru i krivotvorio građevinske dozvole, itd., utemeljitelj gradskog HDZ-a ilegalno gradi kuću i zgradu… .../Upadica: Hvala./... … HDZ-ov načelnik na opasnom mjestu ilegalno gradi uljaru,

ostat ću nadstranački s ovom temom iako je to vjerojatno sve što ste iznijela, nije samo novinski natpis nego dobro toga je potkrijepljeno. se ne razumije./... nema nacionalnost, nema ni politički predznak, činjenica je da vjerojatno više njih imaju određeni politički predznak, ali stvarno bih se zadržao na tome iako ste s ovim, kad ste govorili o mišljenju Vlade još me podsjetili, od kolega Barbarića prije, nemamo problema mi sa sustavnim rješavanjem sveobuhvatnim, ali je problem vrijeme. U sljedećih pola godine niknut će još puno, ovoga, objekata, pa i čelnika određenih stranaka. **Radin, Furio Kolega, u svojoj raspravi ste rekli, žalosti vas odgovor Vlade. Mene ne žalosti. Ja ga ne razumijem. U skladu sa mojom jučerašnjom raspravom, kad netko vidi problem, a ne rješava ga, onda si postavite pitanje zašto želi nečime upravljati? Ja bi vam ustvari postavio pitanje da svima ovima koji misle da se ovo može odgađati, pokušajte objasniti koja je šteta od bespravne gradnje i bespravnih građevina i koju to štetu uzrokuje zajednici? Zahvaljujem. (IDS)** Samo zadnji dio nisam čuo, koju štetu zajednici? A, zajednici, da, višestruku. Hvala na replici kolega Brumnić, višestruku. O onoj ekološkoj sam prije pričao koliko toga se uništi trajno u okolišu, o prostoru nam je svima jasno da je trajna devastacija prostora i vratit ga na ono prethodno treba proći malo više od nekoliko godina i kad se sve ukloni, a i ekonomska je. Ako se odmah to blokira ili ako su takve kazne da nikome više ne padne na pamet da ide to raditi, neće se dogoditi da se najprije investira u izgradnju, poslije u kaznu za rušenje, praktički se se 1,5 do 2 puta izgubi novac, .../Govornik se ne razumije./... pa bi trebali razmišljati oni koji investiraju, da li im se to isplati, ako kako treba stavimo priču. Hvala lijepo. Poštovani kolega, apsolutno podržavam vašu inicijativu da dio komunalne snosi komunalni redarstvenici u svom poslovanju, odnosno svom djelovanju uključe u temu, oni se nalaze na terenu, a to govorim iz konteksta najviše građevinskih inspektora u ministarstvu je bilo 2007. g., 151. U trenutku kad je napravljen Državni inspektorat, onda je u Državni inspektorat tad išlo 116 građevinskih inspektora, danas ih ima 82. Za cijelu Hrvatsku, za 20 županija + Grad Zagreb i uopće ne trebamo biti previše ni pametni niti bilo što drugo da zaključimo da oni ne mogu biti na terenu, da oni mogu samo, da uopće način funkcioniranja ne može bit takav, stoga se zaista treba okrenuti s nekim tko može bit na terenu … .../Upadica: Hvala./... … a netko tko na terenu je komunalni redar. Hvala lijepa kolegice Mrak-Taritaš. Znam da razumijete problematiku, vama je to i struka, ovoga i da, to je bila intencija zapravo. Pomoć lokalne samouprave državi odnosno državnim tijelima, resornom ministarstvu, ovdje ovom primjeru čak i građevinskoj inspekciji. Reakcija je došla s terena, reakcija je došla s lokala. Došla je od čelnika koji, a ima ovdje načelnika, gradonačelnika, načelnica, gradonačelnica koji znaju što je izrada prostornih planova, ako je izrađuje struka kako treba, a što znaju kad se događa izvan toga i od tud je krenulo, zapravo cijeli motiv je bio da se pomogne sa lokala. A kako može pomoći lokalna samouprava? Samo s onime što ima, ima komunalno redarstvo. I tu je bio cilj. Naravno, vi to jako dobro znate da komunalni redar neće imati ovlaštenja niti je osposobljen kao građevinski inspektor, ali može zaustaviti odmah u času problem kad je u začetku. To je cilj. Gđa Orešković. institucije, prostor i ljudi, ljude smo iselili, institucije smo značajno oslabili, a prostor devastiramo. E sad, kolega vam je postavio pitanje koje su posljedice dopuštanja bespravne gradnje. Pa nije samo devastacija prostora i utjecaj na okoliš već je to ujedno slanje jedne poruke, ja poštujem vašu želju da ovo bude nadstranačko pitanje, međutim, država koja dopušta da se na temelju nezakonite gradnje ostvaruje značajna korist, a nekretnine to u pravilu stava duboku društvenu i moralnu podjelu jer se na temelju nezakonja dobro živi i kada se u brojčanom smislu to poistovjeti sa pripadnicima jedne grupacije, onda se zna kome država pripada. Mislim da u tome leže razlozi odbijanja vašeg prijedloga od strane ove vlade Andreja Plenkovića. Hvala kolegice i na podršci i na replici. Interesi oplemenjivanja, ulaganja u nekretnine sigurno su veći na području jadranske Hrvatske, atraktivno je sada Istra, Kvarner, Dalmacija i logično je da se tamo više zida. Zašto Vlada nije prihvatila, pretpostavljam da ima više razloga, ali ono ponavljam, što mene najviše muči, što iako ponudi u nekom roku svoj prijedlog, taj rok će biti toliko dug da će se u tom međuvremenu sagraditi još nažalost mnogo bespravnih objekata. Poštovani zastupniče, i u razgovoru smo podržali odnosno .../nerazumljivo/... prijedlog zakona koji ste dali. Slažemo se s time da je neophodno nešto napraviti i ono što je zapravo svima nama čudno je to što zapravo ova Vlada nije po tom pitanju napravila ništa prethodnih 8 godina, mandat g. Plenkovića od 2015. g., prošlo je 8 godina i po tom pitanju se nije napravilo ništa, a nezakonita gradnja u Hrvatskoj egzistira ne od jučer nego dugi niz godina. Prema tome, sad kad smo dobili prijedlog i kad pokušavamo ugasiti vatru koji stvarno treba ugasiti zbog devastacije prostora, uništavanja zelenih površina, uništavanje raznoraznih dobara koje se dešavaju. Pazite, u Istri, recimo i dolje u Dalmaciji, ne vodi se računa čak ni o iskopinama na koje se naiđe prilikom bespravne gradnje, nitko o tome ne vodi računa. Kad se prijavi Inspektoratu, ja razumijem g. Mikulića, ne može reagirati jer nema ljude, ali evo, ponudili ste rješenje koje može pomoći da se napravi jedan, jedan most dok ne dođemo do pravog rješenja. Emil (IDS)** Da se malo našalim, kad su bespravna gradnja, onda su valjda iskopine bespravne, ne? To tako ide, ali nije, nije sigurno ni tema ni prostor za šalu. Da, rekao sam, tko je rekao prije, kolega Brumnić da njega ne žalosti, mene žalosti što nije prihvaćeno i što se nije nadopunilo. Hajde bar malo, malo dobre volje da se pokazalo. Jedino što je učinjeno to treba priznati zadnjih nekoliko godina, ali neće puno pomoći, ali se pokazalo malo dobre volje to je bilo Zakon o poljoprivrednom zemljištu, odnosno zabrana parceliranja ispod jednog hektara. Ali to ne rješava ovaj problem, jer onaj tko želi bespravno graditi sagradit će to na i tamo gdje nije mala čestica, gdje je velika čestica. Tako da da, slažem se. Zahvaljujem još jednom vama i vašem klubu na podršci, u potpisima. Vjerujem da će tako biti i kod glasanja, a od vladajućih znate i sami kad god dođe nešto iz oporbe onda to nije dobro, pa iako je dobro. Marija (HDZ)** Hvala lijepa poštovani predsjedavajući. Poštovani kolega razumijem vašu namjeru i intenciju. Naravno da postoji još uvijek problem bespravne gradnje i svi se slažemo da taj problem treba rješavati. ovdje danas kad čujem i slušam raspravu ispada kao da bespravna gradnja uopće nije regulirana što nije točno. Dakle, postoji zakon, postoji nadležnost Građevinske inspekcije. To što mi želimo nešto ubrzati, napraviti djelotvornije ne znači da trebamo proširivati nadležnost i prebacivati je na neka druga tijela. Komunalni redari koliko ja znam, a isto tako sam došla iz lokalne samouprave su i već sad prilično preopterećeni. Neki komunalni redari su ujedno i prometni redari u pojedinim jedinicama lokalne. Mislim da dajući im i ovo u nadležnost, prije svega to su ljudi manje-više srednje spreme različitih struka. Ne znam baš da bi to bilo dobro. I Zakon o komunalnom gospodarstvu također regulira jedno područje, Zakon o gradnji je specifičan zakon … …/Upadica Radin: Hvala./… … i mislim da tu trebamo biti vrlo pažljivi. Zato mislim da je dobro da će to se riješiti jednim cjelovitim izmjenama i dopunama zakona. Poštovana kolegice Jelkovac, poštujem vas kao saborsku zastupnicu i bez obzira što dolazite iz lokalne samouprave mislim da ne razumijete do kraja ovaj problem. Nisam ga ni ja razumio koji samo udaljen 30 km od Poreča, 40, Rovinja, Vodnjana itd. Treba ići na teren i vidjet što je to. Da su stvari funkcionirale klubu IDS-a nikad ne bi palo na pamet dati ovaj prijedlog zakona. Ponavljam došao je iz terena, došao je iz lokala, došao je od čelnika naših lokalnih samouprava koje su rekle mi ćemo platiti dodatno koliko treba komunalne redare da zaustave u početku gradnju i pozovu Građevinsku inspekciju. Pametnome dosta. Ne treba od tog sad radit znanstvenu fantastiku. Ovdje je jedan članak i dvije točke. Hvala I sami ste odgovorili u svojoj raspravi, tj. u svojem prijedlogu, ali ja ću podcrtati. Znači sami ste rekli da nije točno da Vlada ne želi. Prvo ste rekli da ne želi, a onda ste se malo ispravili, pa ste rekli da ne želi. Pa ja bih citirao samo mišljenje Vlade. Znači definitivno razmatra povećanje ovlasti nadzora upravnih tijela jedinice lokalne samouprave nadležno za poslove komunalnog gospodarstva, odnosno komunalnih redara kao jedno od rješenja koje bi pridonijelo sprječavanju bespravne pa s tim u vezi Vlada Republike Hrvatske tijekom ove godine planira Hrvatskom saboru uputiti prijedlog izmjena i dopuna važećeg Zakona o komunalnom gospodarstvu i Građevinskoj inspekciji. Znači, nije točno da Vlada ne želi. E sad ovo što je kolega Barbarić rekao tu treba biti jako oprezan. I kao što je kolegica Jelkovac rekla nije to jednostavno i treba si dati određenog vremena da se to sve usuglasi. **Radin, Furio (Nezavisni)** Hvala lijepa. Odgovor. **Daus, Emil (IDS)** Hvala lijepa. Kolega Jenkač, da nije jednostavno ali smo čekali 6 godina. Ne znam koliko jednostavnije može biti od toga. O.k. Završio je prošli saziv, prošli mandat pa su tri godine novog mandata, a u tri godine ako nije sposobno riješit se dva zakona, tri i da određeni zakoni postoje. Da se oni poštuju ne bi bilo bespravne gradnje, da se poštuju urbanistički planovi, prostorni planovi uređenja gradova i općina ne bi bilo bespravne gradnje izvan granica građevinskog ne bi bilo da se ispravim. Ali sad je tema izvan, ali se ne rješava na terenu problem. Ne zaustavlja se odmah u startu. Hajmo kazne velike, ono što treba porušiti porušiti i idemo dalje. Ali ne možemo sad opet, da nismo sad dali taj prijedlog koliko bimo još čekali opet? Onda bi došlo da smo dali za godinu dana bi došlo mišljenje Vlade da će, ne bi, jer će bit izbori. Ali karikiram, opet za pola godine. U tome je poanta. Hvala lijepo poštovani potpredsjedniče. Poštovani kolega Daus, kao što ste rekli suočavamo se sa velikim problemom nedostatka građevinskih inspektora i nema interesa za obavljanje tog teškog i nezahvalnog posla. Rekli ste da bi bilo dobro ih pošteno platiti. Koliko je to pošteno? Šta mislite kolika bi tu primanja trebala biti ili koji koeficijent kad znamo da sad u realnom sektoru diplomirani inženjer građevine ili diplomirani inženjer arhitekture ima daleko viša primanja nego što to ima glavni državni inspektor ili državna tajnica.

Koji odgovor da dam, da ukinemo Građevinsku inspekciju? Šta to je odgovor? Ja mislim da nije. Ja mislim da im treba dati, pošteno platiti, a šta očekujete od mene da ću licitirati sa plaćama u javnom sektoru? Pa sigurno više ih platiti nego što su plaćeni, zaštiti ih na terenu.

Poštovani kolega Daus, suma sumarum ovog početnog dijela ove rasprave je da je ovo nadstranačko pitanje, nadstranački problem kojeg smo svi svjesni. Prijedlog rješenja postoji. Možemo to izglasati i krenuti u početak rješavanja tog problema, ali taj prijedlog se sljedeći tjedan kada glasovanje bude na žalost neće izglasati. Time štitimo krađu, jer ovdje je riječ o krađi prostora, ne samo naših građana, odnosno hrvatskih državljana nego treba jasno reći tu da dolaze i strani državljani Slovenci, Talijani, Austrijanci i grade protuzakonito na našem prostoru. Možemo si samo zamisliti što bi bilo da evo odemo u Dolomite, recimo u Cortinu d'Ampezzo i probamo si sagraditi jednu vikendicu. Samo si probajmo zamisliti što bi se dogodilo.

Emil (IDS)** Hvala lijepa kolega iz kluba, gospodin Lerotić. Mislim da je klub IDS-a pokazao i dokazao da možemo dati jedan kvalitetan prijedlog koji mogu svi prihvatiti. Vladajući će pokazati da nisu zreli za to učiniti, sad to mogu reći jer sam poslušao sve replike. Na žalost Vlada je pokazala da ona upravlja većinom u Hrvatskom saboru, a ne da većina u Hrvatskom saboru kontrolira izvršnu vlast, odnosno Vladu Republike Hrvatske. I da se tu pokazalo malo dobre volje mi bi bili fer kao i na svim prijedlozima zakona do sada koje ste vi predlagali. Hvala lijepo. **Radin, Furio (Nezavisni)** Hvala. Gotovi ste za sada, na uvjetnoj. odbora, žele li izvjestitelji odbora nešto reći? Ne. I sada mogli su imati, ne? A mogli su se, sjećate se one riječi a mogli su, ne. Gospođa Magaš, državna tajnica i onda gospodin Mikolić glavni državni inspektor će dati mišljenje Vlade. Izvolite. **Magaš, Dunja** Hvala lijepo poštovani potpredsjedniče. Klub zastupnika IDS-a podnio je predsjedniku Hrvatskog sabora Prijedlog zakona o dopunama Zakona o građevinskoj inspekciji kojom se predlaže proširiti ovlasti komunalnih redara na način da mogu odmah, odnosno čim uoče bespravne građevinske radove izvan građevinskog područja intervenirati na terenu i poduzeti sve potrebne mjere do dolaska Građevinske inspekcije koja bi onda nakon obustave gradnje nastavila daljnji postupak. U tom pogledu predlagatelj predlaže da se upravnom tijelu jedinice lokalne samouprave proširi nadležnost obavljanja poslova nadzora građenja izvan građevinskog područja, te da se komunalnom redaru propiše pravo i ovlast narediti strankama obustavu građenja izvan građevinskog područja. Predmetnim prijedlogom zakona predlagatelj predlaže proširiti ovlasti komunalnih redara na način da mogu odmah, odnosno čim uoče bespravne građevinske radove izvan građevinskog područja intervenirati na terenu i poduzeti sve potrebne mjere do dolaska Građevinske inspekcije, a koje bi onda nakon obustave gradnje nastavile daljnji postupak. Time bi se kako navodi spriječila bespravna gradnja u samom začetku. Imajući u vidu navedene razloga za predlaganje predmetnog zakona navodimo da ova Vlada uvažava iznesene probleme vezano uz bespravnu gradnju, te da ozbiljno shvaća cjelokupnu problematiku bespravnog građenja kod kojeg se ističe nekontrolirana individualna gradnja pogotovo u prigradskim prostorima velikih gradova, apartmanizacija u osobito atraktivnom prostoru uz morsku obalu, te izgradnju izvan građevinskog područja protivno prostornim planovima. U tom smjeru je na prijedlog Vlade ovaj Sabor donio prošle godine izmjene Zakona o poljoprivrednom zemljištu kojim je propisano da se poljoprivredno zemljište izvan građevinskog područja ne može geodetskim elaboratima dijeliti na katastarsku česticu površinom manje od jednog hektara čime se želi spriječiti prodaja manjih katastarskih čestica bespravnim graditeljima. Iako poslovi nadzora Građevinske inspekcije nisu u nadležnosti Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine ovo ministarstvo provodi i druge radnje kako bi se prevenirala bespravna gradnja. Sustavom upravljanja prostornim uređenjem osiguravaju se uvjeti za gospodarenje, zaštitu i upravljanje prostorom Republike Hrvatske kao osobito vrijednim i ograničenim nacionalnim dobrom, te se time ostvaruju pretpostavke za društveni i gospodarski razvoj, zaštitu okoliša i prirode, vrsnoću gradnje i racionalno korištenje prirodnih i kulturnih dobara. Upravo iz tih razloga ministarstvo iz svoje nadležnosti kontinuirano radi na razvoju državnog, inter operabilnog i sveobuhvatnog sustava pod nazivom informacijski sustav prostornog uređenja. U sklopu razvoja i spoja radi se na cijelom nizu aktivnosti, a sve u cilju pravovremene detekcije bespravne gradnje, sprječavanja devastacije prostora i ostalih radnji koje bi nepovratno negativno promijenile prostor koji nas okružuje. Aktivnosti na kojima se intenzivno radi jest sveobuhvatno uvođenje novih tehnoloških rješenja, podizanje stupnja informatičke opremljenosti, te kontinuirana edukacija svih sudionika državne regionalne lokalne razine relevantnih za sprječavanje devastacije prostora. Mora se naglasiti da se u proteklih nekoliko godina kroz razvoj intenzivno radi na implementaciji i korištenju satelitskih tehnologija koje omogućavaju jednostavan, jeftin i aktualan pristup prostornim podacima potrebnim za nadzor cjelokupnog prostora Republike Hrvatske. Slijedom navedenog razvijena je aplikacija e-sateliti i namijenjena standardiziranom prihvatu, pregledu, analizi i distribuciji svim aplikacijama i snimki prikupljenih daljinskim istraživanjem sateliti, avioni, bespilotne letjelice. Aplikacija omogućava pregled snimki i prikupljenih daljinskih istraživanja, pretraživanje i usporedbu različitih snimki iz dostupnih izvora s ciljem praćenja stanja i promjena u prostoru i vrijeme. Trenutno je u tijeku razvoj aplikacije e-prostorna inspekcija koja će koristeći satelitske snimke služiti za praćenje detekcije promjena u prostoru, a koje nisu u skladu sa prostornim planovima, odnosno nisu u skladu sa aktima za provedbu prostornog plana. Svrha IPA je ostvarivanje ciljeva prostornog uređenja sukladno načelima prostornog uređenja kojim se uređuje svrhovita organizacija, korištenje i namjena prostora, te uvjeti za uređenje, unapređenje i zaštitu prostora Republike Hrvatske. Ciljeve uspostave cjelokupnog informacijskog rješenja su upravljanje, vrednovanje i praćenje promjene u prostoru na razini RH, te stvaranje preduvjeta za daljnje nadogradnje rješenja u smislu povezivanja razvojnih podataka sa drugim poslovnim rješenjima u vlasništvu ministarstva. Aplikacija EPI omogućit će automatsku pripremu ulaznih podataka i detekciju potencijalnih bespravnih promjena u prostoru. Bespravne promjene u prostoru uključuju bespravnu gradnju, devastaciju obale, nelegalno odlaganje otpada i druge. Detektirane promjene ulaze u sustav gdje se dalje detaljnije provjeravaju od strane službenika ministarstva, te nakon određene provjere, ako se utvrdi da promjena u prostoru postoji ista se šalje na pokretanje postupaka nadležnim osobama u jedinicama lokalne samouprave. Komunalni redari preuzimajući te podatke bit će dostavljene poveznica na jedan od slobodno dostupnih servisa za navigaciju kako bi mogli brzo i jednostavno pratiti upute na karti prilikom izlaska na teren. Sva unapređenja mora pratiti kontinuirana edukacija. U lipnju ove godine započinjemo sa edukacijom više od 50000 stručnih korisnika ISPO-a kroz 860 edukacija diljem RH, a treba napomenuti kako su u svrhu jednake informatičke opremljenosti za rad u ISPO-a sve općine, gradovi i županijski zavodi za prostorno uređenje, te uredi za izdavanje dozvola opremljeni sa preko 3000 komada najnovije informatičke opreme u protekle dvije godine. Laptopi, računala, skeneri, dronovi, printeri od toga JLS-ovi su dobili oko 1400 komada informatičke opreme. Sve navedene aktivnosti financirane su sredstvima EU. Nadalje, nastavljajući se na sve navedeno Vlada razmatra povećanje ovlasti nadzora upravnih tijela lokalne samouprave nadležnih za poslove komunalnih gospodarstva, odnosno komunalnih redara kao jedno od rješenja koje bi pridonijelo sprječavanju bespravne gradnje, pa s tim u vezi Vlada tijekom godine planira Hrvatskom saboru uputiti prijedloge izmjena i dopuna važećih Zakona o komunalnom gospodarstvu, Zakona o građevinskoj inspekciji. U tu svrhu prošle godine provedena je anketa o komunalnom redarstvu prema jedinicama lokalne samouprave. Dobiveni podaci poslužit će u pripremi navedenih izmjena zakona. Slijedom navedenog Vlada smatra da predmetni prijedlog zakona nije dovoljno razrađen niti je usklađen sa Zakonom o Državnom inspektoratu, a što bi moglo dovesti do neujednačenog postupanja građevinskih inspektora i komunalnih redara, te da ne bi doveo do očekivanih rezultata, odnosno povećanja učinkovitosti nadzora nad stanjem u prostoru u području gradnje.

Dakle, inspekcijske poslove nadzora građenja kao i provedbe stručnog nadzora građenja, održavanja i uporabe građevina obavljaju inspektori Državnog inspektorata. Osim građevinske inspekcije nadzor nad gradnjom mogu obavljati i komunalni redari jedinica lokalne samouprave i to u vezi sa građenjem, izvođenjem radova koji se prema posebnom propisu kojim se uređuje gradnja mogu graditi bez građevinske dozvole za objekte za koje nije potrebita građevinska dozvola i bez glavnog Dakle, već sad imaju ovlasti. S tim u vezi prema odredbama Zakona o građevinskoj inspekciji komunalni redari već i sada imaju značajne ovlasti, preko 40 ovlasti koje mogu konzumirati. Komunalni redari već danas mogu činiti ono što se tražilo prijedlogom ovog zakona, dakle prijaviti i to je u sustav kad se uvede kao prijava bilo koga drugog, bilo kojeg građanina Republike Hrvatske. I nije loše možda kada bi imali podatak koliko je to komunalno redarstvo prijavilo Državnom inspektoratu njih 822 i poslalo takvih prijava. Na području, dakle Istarske županije u razdoblju od 1. travnja 2019. do danas zaprimljeno je više od 2700 prijava i odrađeno je više od 2000 inspekcijskih nadzora. Doneseno je gotovo 1900 rješenja za otklanjanje nedostataka ili uklanjanje određenih objekata. Podneseno je 14 kaznenih prijava i gotovo 130 objekata je uklonjeno i mogu najaviti da ćemo sljedeći tjedan početi sa novom rundom uklanjanja bespravnih objekata na području Istarske županije kao što je to danas na području grada Zagreba, do prije 7 dana na području Varaždina, Koprivnice. Sutra se kreće na otoke Brač, Hvar, dakle niz objekata je pripremljeno za uklanjanje. Naravno da postoje procedure koje se moraju ispoštivati, a obzirom da se uklanjaju objekti koji su I na kraju smatram da suradnjom i u sinergiji inspekcija i jedinica lokalne samouprave mogu se samo, zajednički možemo pridonijeti suzbijanju bespravne gradnje. Što se tiče procedura, procedura je majka svih bitaka. Dakle, oni koji nisu sudjelovali u tome i nikad nisu donosili takva rješenja bojim se da o tome malo znaju. Hvala.

glavni inspektore ja ne znam jeste li vi shvatili poantu ovog zakona? Poanta ovog zakona je da se ne ruši, nego da se spriječi početak bespravne gradnje, da se ona spriječi u začetku, da se ne devastira okolina, da se ne devastira poljoprivredno zemljište, da se ne devastiraju zelene površine, da se ne zagađuje okolina, nego da se to spriječi u začetku. To je poanta. Hvala. Ja mislim da se svi slažu sa vama. Gospodin Pavić, gospodin Pavić mislim da se mnogi sa vama slažu, ali moram vam dati opomenu jer je bila replika. I nemojte, dajte da ne gubimo vrijeme, nemojte iskoristiti tu povredu Poslovnika. Imate toliko prilika na drugi način i traženja stanki i svega. Gospođa Anka Mrak-Taritaš, prva replika za gospođu Magaš. Poštovani potpredsjedniče Sabora, poštovana državna tajnice. Na Odboru za zakonodavstvo ste imali pitanje kad se očekuje zakonodavni okviri, jer i vi ste u obrazloženju, dakle i Vlade u svom obrazloženju kad ne prihvaća ovaj prijedlog što nije iznenađenje za nikog od nas se slaže sa tim da se određeni zakonodavni okviri trebaju promijeniti. I jednako tako ste vi rekli da se očekuje na četvrtom kvartalu ove godine. Mene zanima da li su pripremne radnje odrađene, da li su analize napravljene, da li je napravljeno tim koji radi te izmjene zakona, jer ako je zadnji kvartal za dolazak u Hrvatski sabor onda pretpostavljam da su već neke stvari napravljene da bi se prošlo javni uvid i sve ostalo, pa da bi to moglo doći. I mislim da je glavni državni inspektor spomenuo 882 komunalna redara, pa pretpostavljam da je to nekakva analiza di imamo 882 komunalna redara … .../Upadica: Hvala./... … ja sam to pitala na odboru zakonodavstvo pa mi niste znali reći možda da sad znamo brojku koliko koliko ih imamo. Hvala lijepo. općina RH vezano za poslove koji su u nadležnosti komunalnih redara. 29 jedinica lokalne samouprave nisu dostavili podatke, a u 462 jedinice lokalne samouprave koje su dostavili podatke, zaposleno je 882 komunalna redara, a 65 znači jedinica lokalne samouprave nema zaposlenih komunalnih redara. Bilo je još nekakvih upita prema jedinicama lokalne samouprave, ti su se podaci obradili, na temelju tih podataka ćemo mi napraviti nacrt prijedloga izmjena Zakona o komunalnom gospodarstvu i Zakona o građevinskoj inspekciji. Hvala. **Radin, Furio Zahvaljujem poštovani potpredsjedniče Sabora, poštovana državna tajnice. Bespravna gradnja je problem s kojim se susrećemo već niz godina i mogu slobodno reći da je to kod nas jedan obrazac ponašanja kako tih bespravnih graditelja, tako i niza ostalih sudionika u građenju i stavljanju takvih objekata u funkciju. Poznato mi je također i da je bilo više zakona i više rokova s kojima su građani mogli bespravne gradnje svoje legalizirati, što su mnogi i učinili. Očekivanja su bila da će te legalizacije doprinijeti smanjenju nezakonite gradnje i da, odnosno da je bespravna gradnja jedna prošlost, međutim, stanje na terenu je upravo suprotno, gradnja bez dozvole se nastavlja i dalje, i dalje u velikom zamahu, kao što čujemo u određenim područjima gdje imamo atraktivnije zemljište, a evo, poštovana državna tajniče, nameće se pitanje, postoje li neke naznaka da se priprema novi krug legalizacije nezakonito izgrađenih objekata? Dunja** Hvala lijepa na postavljenom pitanju. Evo, ovo je prilika da se odgovori na to i da se jasno pošalje poruka svim bespravnim graditeljima da ova Vlada i ovo Ministarstvo nema namjeru ponovno otvoriti novi krug legalizacije po kriterijima Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama iz 2012. g., odnosno za one građevine koje su sagrađene do 6. mj. 2011. g. Znači neće biti kruga nove legalizacije nego ni po tim kriterijima, a ni za one građevine koje su nakon tog datuma izgrađene. Hvala. **Radin, Furio Hvala lijepo predsjedavajući, poštovana državna tajnice. Prostor je vrijedno i ograničeno dobro i upravo u upravljanju tim prostorom je nešto što je ključno. Prije svega, iz razloga da se pravovremeno otkrije detekcija bespravne gradnje, ali isto tako da se i spriječi devastacija prostora i trajne negativne posljedice. Iz toga razloga upravo zahvaljujući i vašem Ministarstvu napravljen informacijski sustav prostornoga uređenja na temelju kojega se dakle želi ne samo stvoriti što bolja i efikasnija kontrola, nego u mjesecu lipnju se planira dakle i da 50 tisuća stručnih djelatnika ide na preko 800 edukacija i daljnje svoje usavršavanje, ali isto tako i da se i stvori sinergija između komunalnih redara i građevinskih inspektora kako bi se dobio optimalan rezultat jer ako znamo da preko 800 komunalnih redara, čak njih 45% je starije od 50 godina, što isto … .../Upadica: **Magaš, Dunja** Hvala lijepa. Sve ste rekli, a ja bih još nadodala da kao što znamo, znači informacijski sustav prostornog uređenja koje razvijamo od 2016. g.

da se uredi kako treba prostor, upravljanje prostorom. Morate shvatiti da se puno godina čeka da se uredi problem bespravne gradnje i kada zastupnici, oni, osim onih koji moraju, ja ih razumijem to podržati mišljenje Vlade, kada zastupnici iz opozicije pročitaju mišljenje Vlade da se načelno slažu s onim što smo predložili, a onda shvatimo da ćemo još čekati najprije pola godine da uopće možda uđe u neku saborsku proceduru, a onda tko zna koliko dok se implementira cijeli digitalni sustav, poznavajući kako se to u Hrvatskoj implementira i poznavajući da još koristimo katastar iz carevine Austrije, od 1820. prije Austro-Ugarske, onda ovoga, nažalost nemamo previše nade. Ja bi volio da me razuvjerite. Hvala. **Radin, Furio (Nezavisni)** Odgovor. **Magaš, Dunja** Hvala lijepa. Mislim da bi se mogli složiti da imamo dobre zakone, nam možda ponekad nedostaje ljudi koji bi to provodili, ali u svakom slučaju i dobar zakon može biti i bolji i u tom smjeru ide ova Vlada i ovo Ministarstvo da omogući i da ovi postojeći zakoni budu dopunjeni sa određenim odredbama koje će poboljšati rad na terenu, omogućiti rad više ljudi na terenu i koji će na vrijeme detektirati i sprječavati bespravnu gradnju. Hvala. Zahvaljujem predsjedavajući, poštovana državna tajnice Magaš, vi nažalost ne možete demantirati činjenicu da nam je ta bespravna gradnja nabujala, dok paralelno imamo institucije koje bi trebale to sprječavati dakle i pozabaviti se tim problemom. Meni zapravo nije jasno tko je odgovoran jer ako su institucije mogle natjerati mog oca da uloži 500 tisuća kuna u dokumentaciju za izgradnju staje u kojoj drži stoku u Slavoniji, a ne možemo se riješiti problema sa nabujalom bespravnom gradnjom u najatraktivnijim lokacijama na Jadranu, što je još gore mahom se radi i o stranim državljanima koji to čine, jer ja bih zaključila nakon svega poruka koja se šalje polomi kosti stočarima, ali izruči Hrvatsku strancima, zahvaljujem. **Radin, Furio (Nezavisni)** Odgovor. **Magaš, Dunja** Mislim da je to prije svega, ja bi to tako promatrala, u ljudskom rodu, netko je pošten i radi pošteno, a netko tko nije pošten on pronalazi načina da i tako živi i bespravno gradi. Zato je tu država koja svojom zakonskom regulativom nastoji uvijek biti bolja i sprječavati bespravnu gradnju. i prezimenom)** Zahvaljujem. Dakle da se ovdje ne radi o ovako ozbiljnoj temi i da to sve skupa ne plaćaju naši građani, ono što ste vi rekli, bilo bi urnebesno smiješno, nažalost nije. Dakle vi ste krenuli obrazlagati da problem bespravne gradnje shvaćate krajnje ozbiljno, a onda ste rekli kao dokaz te teze da ste u Zakonu o poljoprivredom zemljištu spriječili parceliranje tog zemljišta kako ne bi došlo do bespravne gradnje, ja sad malo karikiram, ali u suštini o tome se radi, a onda ste rekli da idete u veliku informatizaciju i da ćete nabavljati nove printere, šta će printeri rješavat problem bespravne gradnje umjesto da se u upravnom postupku donese rješenje po kojem će se bagerima bespravna gradnja srušiti? Vi ovdje odbijate prijedlog da se intervenira na vrijeme, da do daljnje devastacije uopće ne dođe i nemate apsolutno niti jedan jedini argument u prilog odbijanja ovog oporbenog prijedloga, niti jedan jedini…/Upadica Radin: Hvala/…ali kažem argumentacija vam je bila brutalno smiješna. **Magaš, Dunja** Ja mislim da u ovoj argumentaciji ja nisam ni u jednom trenutku rekla da mi nećemo ić u izmjene Zakona o komunalnom gospodarstvu i Zakona o građevinskoj inspekciji, ja sam samo rekla šta ministarstvo iako ne provodi nadzor i nije u nadležnosti građevinske inspekcije u svojoj nadležnosti on iz svojih poslova koje još poslove obavlja kako bi se prevenirala bespravna gradnja. To je suradnja sa JLS, suradnja sa Zavodima za prostorna uređenja, suradnja sa uredima koji izdaju dozvole, sve sa svrhom da bi se prevenirala bespravna gradnja. Poštovana državna tajnice, žalosno je, kolegica je rekla da je smiješno, ne žalosno je. Žalosno je kad netko s ove govornice u ime Vlade uspije izgovoriti da imamo dobro zakonodavstvo, da dobro radi i da radi na sprječavanju bespravne gradnje na način da je nabavilo 3 tisuće laptopa i dronova. Ja vas evo lijepo pitam da nam dostavite od koga ste ih nabavili i kome ste ih dali? A drugo pitanje koje me je stvarno fascini…, odnosno vaše što ste rekli, fasciniralo je činjenica da ste rekli da ćete putem satelita utvrđivati bespravnu gradnju. Koliko često će se radit satelitska snimka i kojom brzinom će se nakon toga utvrđivati promjene na terenu?

a ne da bi ovo bilo ne znam, mislim da je krivo to protumačeno da ova Vlada, niti ovo ministarstvo ne, ne govori o tome da podcjenjuje bespravnu gradnju nego upravo ide u tom smjeru da te bespravne gradnje bude što manje. Poštovani predsjedavajući, povrijeđen je čl. 238. i meni je iznimno žao što vi niste reagirali. Vrijeđanje zdrave pameti da vam netko pokuša objasniti kako se to putem laptopa, dronova i ine informatičke opreme prevenira bespravna gradnja, mogu shvatiti da se utvrđuje, ali da se prevenira

a ja ne mogu ništa reći, okej? To je tako, a ovo je napisala stranka ste vi bili član prije ovaj prije član, to je znači SDP i članka čiji ste vi bili prije član, to znači HDZ-a, zajedno, zajedno u koheziji i u prijateljstvu. Meni je žao.

naime vrijeđanje zdrave pameti, pa naravno da se dronovima prevenira i šumski požari, znači utvrđuje se i nadgleda se područje i sve ostalo, tako se prevenira i bespravna gradnja. Ako se vide neke aktivnosti koje nisu još građenje bilo ono što nadzire komunalni redar, kopanje jama, dovozenje materijala i svega ostalog, znači nadziranjem tog prostora

5 minuta pauze.

je on odnosio se na nešto za što je gospodin Ćosić već dobio opomenu jel da? Tako da je replicirao na nešto što je već dobivena opomena. Znači gospodin Fabijanić ima opomenu, a ostali, a, a da pustimo jel da? dobro jake snage MUP-a izgleda. Gospodina Mirela Ahmetović, izvolite. **Ahmetović, Mirela (SDP)** Hvala lijepa. Pa gospodin Pero Ćosić ne diže često povredu Poslovnika, ali sad ste je digli i potpuno krivo konstatirali da se prevenira bespravna gradnja nadzorom odnosno snimanjem terena. Ne. Bespravna gradnja se prevenira postupanje građevinske, građevinske inspekcije jer ako će oni nadzirati na teren i te snimke staviti u ladicu kako će to prevenirati. Meni ne treba snimka terena jer ja imam tko snima teren, komunalni redar, ali građevinska inspekcija ne postupa po prijavi komunalnog redara.

ovaj gospodin, dajem opomenu svima.

a tema su prijedlog izmjena zakona koji su dali kolege iz IDS-a. Mi ovdje ne razgovaramo o dronovima, ne razgovaramo o printerima, a ponašamo se kao da je Hrvatska Kanada i živi otprilike ne 3,5 miliona stanovnika nego 350 miliona stanovnika i onda nam je 30 dronova premalo, treba nam jedno 100 dronova, treba nam nekih malih aviončeka i svega ovog ostalog, a imamo 556 općina …/Upadica: Hvala./… i redare koji mogu prepješačit …/Upadica: Hvala./… svako svoju općinu svaki dan. ali ponovit ću još jednom gospodin Ćosić je dobio opomenu, pa onda moram dati i vama jer ste replicirali njemu koji je već dobio opomenu. Gospodin Ćosić, izvolite povreda Poslovnika. **Ćosić, Pero (HDZ)** Zahvaljujem. Ma referirat ću se ponovo na dronove gdje je postavio kolega Brumnić da oni ne preveniraju nikakvu ovaj legalnu, gradnju, pa sam to usporedio sa požarima. Znači upravo su nabavljeni dronovi da se prevenira nastajanje i širenje požara, tako i dronovi koji služe za smanjenje

niste rekli niti članak valjda neki članak koji tretira dronove valjda, ja ne znam, moram vam dati opomenu. Gospodin Mažar. **Mažar, Nikola (HDZ)** Hvala lijepo poštovani predsjedavajući. Članak 238., dakle možemo pričati ovdje da li nešto prevenira ili ne, ali ako osim nas druge države to koriste i ako to koristi niz razvijenijih država i ako se to koristi sa ciljem praćenja stanja i promjena u prostoru kroz vrijeme i ako se time adekvatno reagira onda ne vidim razloga zašto je neko protiv toga. Dakle, ja mislim da je …/Upadica:

koje su to države možda Njemačka, možda Švedska, možda Norveška ima dronove da prevenira svoju bespravnu gradnju kojeg nema. Dakle, tamo tip bespravne gradnje koji te zemlje imaju na koju se vi referirate nema, oni, njima ne pada na kraj

U Poslovniku zdrava pamet nije predviđena i sada napokon replika gospođa Raukar Gamulin. Zahvaljujem predsjedavajući. Uvažena državna tajnice, slušajući vas uklapate se zaista u predizborni ovaj kandidavski najbolji od svih mogućih najboljih svjetova. Možete mi konkretno odgovoriti u zadnjih 6 godina što ste konkretno u ministarstvu u pravilnicima, izmjenama zakona bilo čemu napravili da zaustavite bespravnu gradnju? Koliko ima bespravne gradnje danas, koliko je bilo prije 6 godina? Mi svjedočimo jednoj npr. notornoj situaciji u Vruji koja je trajala 10 godina i kontinuirano se devastirao prostor i bespravno gradilo da bi se zaustavilo tek sada nakon dva festivala bespravne gradnje kad je to vjerojatno premijeru bilo malo previše po novinama. Molim vas konkretne odgovore što ste zakonski, proceduralno, pravilnici, što ste napravili da zaustavite? Hvala. **Magaš, Dunja** 2019. stupio je na snagu Zakon o Državnom inspektoratu gdje su poslovi građevinske inspekcije prešli u Državni inspektorat. Znači na to pitanje bi bolje ipak mogao odgovoriti glavni državni inspektor jer je kažem Hvala lijepa. Poštovana državna tajnice. S ovim ste izlaganjem potvrdili da se rukama i nogama opirite sprečavanju bespravne gradnje, a ja ću vam reći kako. Kad se nešto ne želi raditi onda se nabavljaju aplikacije koje snimaju, digitaliziraju pa šalju te podatke komunalnim redarima kako bi se uspostavila kontinuirana suradnja s jedinicama lokalne samouprave bla, bla, bla, bla, a smećete s uma da su upravo komunalni redari na terenu najbolji, najvrijedniji, najvjerodostojniji snimatelji promjene stanja u prostoru i oni vas obavještavaju i dužni su vas po zakonu obavijestiti kada se te promjene dogode i traže vas postupanje. A problem je to što vi ne postupate, građevinska inspekcija ne postupa po izmjenama stanja u prostoru koje su ilegalne. Dakle, vi morate štititi hrvatski prostor, a vi štitite bespravne graditelje. **Magaš, Dunja** Posao komunalnih redara je u nadležnosti jedinica lokalne samouprave, prema tome vi ste tu prvi što se kaže kaže na terenu koji može uočiti bespravnu gradnju i koji može spriječiti bespravnu gradnju na način čak je i propisano Zakonom o građevinskoj inspekciji šta i kad vi možete djelovat. Prema tome, ne možete reć da i komunalni redari nemaju ovlasti, imaju ovlasti i trebate po tome postupati. Ono što nije u vašoj nadležnosti to prijavljujete Građevinskoj inspekciji i ona s tim postupkom i Građevinska inspekcija kreće dalje. ne, bila je prije jedna povreda poslovnika da gospođe Ahmetović. Vi ste povredu poslovnika tražili gospođo Ahmetović? …/Upadica Državna tajnica povrijedila je čl. 238. poslovnika o radu HS-a naprosto vrijeđajući zdravi razum. Kao načelnica općine jako dobro znam koje su ovlasti komunalnog redara, dakle nisu one koje obuhvaćaju gradnju za koju je potrebna građevinska dozvola i problem je upravo u tome što se gradi i van građevinskog područja i unutar građevinskog područja bez građevinske dozvole, a Građevinska inspekcija ne postupa po prijavama komunalnih redara. Gospođa Ahmetović maloprije sam reko da i vaša stranka nije predvidila zdravi razum u ovaj poslovnik to sam reko maloprije i vaša stranka, dvije velike stranke niste predviđeli zdravi razum u ovaj poslovnik, da ste ga predviđeli ne bi vam morao dati opomenu koju vam moram dat jer ste replicirali. …/Upadica se ne razumije./… vi možete reć štogod hoćete čak se možete pozvati i na onaj dio koji kaže ostalo … ali međutim ja vam dajem opomenu, a vi znate koji je put, mislim da se ovaj obratite komu se morate obratit ako se ne slažete sa mnom.

Davanje ovakvih odgovora kao što daje državna tajnica sad već jedno duže vrijeme je doista omalovažavanje jer dovoljno je pogledati portal Bespravna gradnja da se vidi do koje mjere je metastazirala bespravna gradnja i uništavanje prostora u Hrvatskoj. I davati ovako optimistične odgovore kao da nema nikakvog problema je doista vrijeđanje saborskih zastupnika. Zahvaljujem. I da se mislim ja se mogu i složiti i sa vama i sa bilo kime, al međutim to nije to je replika i to je neosporno i to je neosporno i moram dati još jedanput opomenu. Danas sam bio u Rijeci u policijskoj postaji radi jedne nešto sam izgubio i on i rekli ste mi u što ste vi oštar tamo dajete toliko opomena, meni je bilo neugodno kad su mi to rekli. Meni je bilo neugodno, kad sam čuo gospođu Ahmetović kaže koja mi je to opomena je licitira opomena jedna, druga, treća misli broji ih jel da, broji. Ali nije naravno to je kršenje zakona, ovo je zakon, ovo je zakon, ovo je zakon, ovo je zakon, ne, ovo je zakon, ovo je zakon, ovo je zakon, a kršenje ovoga je kršenje zakona samo što nema samo što su kako bih reko ono ono što mogu ja odgovorit na kršenje tog zakona i jedna opomena na koju se svi smiju jel da, ali ovo je kršenje zakona zapamtite. Kršenje zakona je dovoljno teška stvar. Ne kažem to vama, kažem svima znate. Kažem svima … Gospodin Brumnić, aaa obrazlaganje stanke, izvolite. Poštovani predsjedavajući. Ja tražim stanku u ime klub u trajanju otprilike šest mjeseci do godinu dana i to iz jednostavnog razloga jer toliko vremena treba da se satelitska snimka koja se napravi implementira u sustav i da bi se njoj postupalo. A mi danas ovdje pokušavamo prevenirati nelegalnu gradnju prije nego što ona stvarno nastane. I zato je bio ovaj prijedlog kolege iz IDS-a da oni koji su stalno na terenu, a to su komunalni redari u obilasku terena mogu kontrolirati bespravnu gradnju. Tako da ja vas u potpunosti razumijem da nećete dat šest mjeseci jer bi to bilo malo predugo, ali isto tako je puno predugo dozvoljavati predlagaču da na ovakav način se obraća HS-u ne odgovarajući na pitanja i dovodeći nas u vrlo nezgodnu poziciju jer nakon što postavite pitanje koliko vremena treba od satelitske snimke do postupanja građevinskog inspektora što je ovdje navedeno da je današnja mogućnost građevinske inspekcije, ne dobijete odgovor, evo. Hvala lijepo. O da je u meni ja bi vam dao tih godinu dana taman do izbora, ali ne mogu, ali odobravam stanku od neodređenih pet minuta koji su virtualni. Gospođa Marić replika. A koji? Oprostite, oprostite. Izvolite gospodine …, a mi ja po istarskome znate nemojte mi zamjeriti, mi imamo Mikoliće, a g. Mikulić. Hvala lijepa. Poštovani g. Mikulić nadovezat ću se na onu repliku koju sam postavila kolegi vezano uz Međimurje. Vi ste u rujnu 2021. nazočili tom sastanku župana, gradonačelnika i načelnika i tamo je dogovoreno da će oni predati popis svih ilegalnih objekata tada poznatih građevinskoj inspekciji. Je li to učinjeno, o koliko se objekata radi, što je građevinska inspekcija napravila po tom pitanju, koliko rješenja je izdalo, jesu li to zaista bili bespravno izgrađeni objekti? Evo ako možete to elaborirati. I koliko je

ono što je rečeno nekoliko objekata nam je dostavljeno svi objekti su inspicirani, dakle teren se obišo. Radi se mahom o romskim naseljima, mi imamo komunikaciju vezano za taj dio sa predstavnicima Međimurske županije, ali ja vam nemam ili mi nemamo ured poseban, pod Područni ured Varaždin spada Međimurska županija i ukupno je 11 inspektora građevinskih na tom terenu. Što se tiče cijele županije mi smo napravili gotovo od tada nešto malo prije vremenski period 4.800 nadzora, išli smo s optužnim prijedlozima preko 500 rješenja o uklanjanju nedostataka i usklađenju smo izdali samo na području Varaždina. Marijana (Centar)** Poštovani g. Mikulić. Državni inspektorat je nastao 2019.g. kad je objedinjeno 17 inspekcija iz različitih ministarstava u jednu instituciju, sad me zanima kolko ste vi zadovoljni takvim načinom centralnim jednim načinom rada? I ono što je vaša prethodnica državna tajnica nije odgovorila, što ste sve u ovom razdoblju napravili da bi zaista spriječili bespravnu gradnju? Jeste li zadovoljni, jel to bolje funkcionira nego što je prije rađeno? Koliko ste napredovali? I bi li Građevinska inspekcija bolje, efikasnije radila da je pod upravom lokalne samouprave koja evo zna i koje je stanje na terenu i ono poznaje lokalno prostor? Hvala. **Radin, Furio (Nezavisni)** Hvala. Odgovor. u ove četri godine promijenili smo sa šest kazne na tri kazne kako bi ubrzali procedure uklanjanja nelegalnih objekata da bi mogli počistit onaj dio koji smo naslijedili koji je nastao između ostalog i onih pet godina dok inspektorata nije bilo na jednom mjestu. Apsolutno je bolje i kvalitetnije kad je na jednom mjestu. Mogu vam reć da što se tiče broja ljudi, broj ljudi sa 116 došao na 82, a to sam rekao i na odboru, ta 82 inspektora rade broj nadzora kao sa 116 kad smo imali, toliko oko toga što smo Možemo sad razgovarati o tome koliko je izdano rješenja, koliko je objekata uklonjeno, cca 1000 u zadnje četri godine, a ako me pitate da li može bolje, uvijek može bolje. Hvala. Gospodin Pavić. gradilište, oni su došli u nedjelju ujutro da bi označili gabarite buduće kuće, imali su idejni projekt. U roku pola sata je došla je policija sa inspektorom i zabranila bilo kakve radove, a one markere koje su postavili su morali maknuti jer ne može se raditi ništa bez table. Evo tako se to radi u uređenim državama i to je poanta ovog zakona koji su predložili. I još jedna poruka za gospođu Magaš. Gospođo Magaš dakle pozdravljam izgradnju … sustava, pozdravljam i to da se kreće u obuku, ali evo pozivam vas da uštedite nekoliko stotina tisuća eura na način da koristite moderne tehnologije i da obuku napravite centralizirano preko videokonferencija. Ako trebate informaciju koja to državna poduzeća imaju takvu infrastrukturu …/Upadica Radin: Hvala./… dat ću vam podatke da se to napravi centralizirano bez dodatnih troškova, bez da dodatnih troškova hotela …/Upadica

rušenje jednog hotela zaustavili zbog toga što nije imao projekt za uklanjanje i nije imao oznaku gradilišta odnosno nije ni prijavio početak radova. Dakle, potpuno je to identično i ovo je vrlo uređen sustav što se toga tiče. Josip (HDZ)** Hvala lijepa. Kolega Mikulić uvaženi inspektore, pa evo slušam ovu raspravu danas i nisam ni u jednom dijelu čuo da je bilo tko ukinuo na lokalnoj razini oko te bespravne gradnje, ne znam da li ste vi čuli da je možda jedan gradonačelnik ili načelnik bilo što kriv, osim sad mi to neku ovlast želimo koju kao nemamo, a imaju i sve želimo prebaciti na Vladu. Vlada je kriva, kriv je inspektorat, svi su nešto krivi u Istri se valjda onda sve nastalo u zadnjih godinu dana tolika bespravna gradnja nikakav gradonačelnik bilo kojeg grada Rovinja, Poreča, ne znam kojeg dalje ništa samo smo primjećivali i nismo imali nikakve alate. To je neistina, pokušaj bijega od vlastite odgovornosti, njihove odgovornosti na terenu i nudimo neka rješenja onako paušalno pa ćemo mi nešto riješiti sami. Što ćete riješiti? Mislim da radite dobar posao i treba nastaviti s tim. A što rade gradonačelnici? Primjer Grada Splita, prvi gradonačelnik gradi bespravno, vi napišete kaznu onda je to politika više nije važno što je inspektorat, onda je politika.

Gospođa Puljak povreda Poslovnika ako ostajete na tome. **Puljak, Marijana (Centar)** Evo, gospodin Borić 238., dakle jedva sam čekala kad ćete to povući pitanje. Dakle, vaš gradonačelnik naruči radove bez građevinske dozvole. Dakle, vaš gradonačelnik, a onda se sadašnjeg gradonačelnika kazni, postavili smo i pitanje Državnom inspektoratu koliko je takvih kazni u proteklom periodu izdano i koliko ih je osobno naplaćeno gradonačelnicima. Odgovor nismo dobili. Niste dali odgovor, rekli ste 30 kazni ali niste odgovorili koliko ih je osobno naplaćeno svakom pojedinom gradonačelniku. …/Upadica:

…/Upadica: Hvala vam lijepo, Članak 238. …/ Ne, ne, vi ne odgovarate gospodin Mikulić. **Borić, Josip (HDZ)** Članak 238., omalovažavanje i vrijeđanje zastupnika, da vam gospođa koji je supruga tog gradonačelnika koji bespravno nešto gradi kaže da mene treba biti sram. Ja da radim bespravno vjerojatno bi bio i kazneno gonjen, a onda se oni žale ovdje da moraju platiti neku kaznu, a onda je to politička nekakva priča, ne njegova bespravna gradnja. I sad se mi trebamo sramiti, a ne gospođa Puljak i oni to bez problema izgovaraju. Neće proći taj narativ gospođo Puljak. **Radin, Furio

prethodni gradonačelnik naručio radove bez građevinske dozvole. Šta je tu nerazumljivo jel govorim ne znam klingonski ili hrvatski jezik? Dakle, prethodni gradonačelnik iz vaše političke opcije naručio radove bez građevinske dozvole

Imate jednu, samo jednu ima? O imate samo jednu i dalje licitirate. Dobro, ovaj to je, oprostite, ali to čak i sintaktički je bila ono po svim pravilima sintaktičkim pravilima i semantičkim bila je ovaj i moram vam dati opomenu. Ja ne ulazim uopće znate u svemu tome kao neću ući u onome što će reći sada gospodin Borić. Druga je, da imate pravo, licitirajmo dalje sa povredom zakona. Izvolite. Članak 238., gospođa Puljak uopće ne razumije sustav funkcioniranja pa ni lokalne samouprave, pa ni toga što načelnik preuzme kad preuzme vlast ili kad preuzme dužnost i koje su njegove prava i obveze, što on treba činiti, s čime bi se on trebao baviti onda naravno to pokušavaju stvoriti u neku veliku politiku. Taj obiteljski biznis kojeg su razvili u Splitu u toj stranci u kojoj se svi svade,

reći. **Puljak, Marijana (Centar)** Treća ali vrijedna. Dakle, evo 238. evo ponovo članak. Dakle, ne razumijem kako funkcionira lokalna samouprava. Dakle, zaista ne razumijem jer vjerojatno ćete sadašnjeg gradonačelnika kažnjavati onda i za grijehe Keruma i za grijehe Baldasara i za grijehe pokojnog Zvone Puljića, Nikice Grabića ne znam dokle ćemo ići do Bajamontija itd. Dakle, to je način funkcioniranja kako ga vi razumije. Dakle, za sve one grijehe kazni onoga koji nije naš. Eto, hvala. **Radin, Furio (Nezavisni)** Hvala, Oduzimanje riječi nažalost. Ne ulazim, ne ulazim u predmet, sada se malo skoncentriramo i ovaj da li je bio odgovor na repliku ili gospodin Barbarić daje sada? Molim, odgovor na repliku, odgovor na repliku gospodina Borića. Hvala lijepo uvaženi zastupniče. Dakle, ono što ste pitali ovog trena u Istarskoj županiji stoji između 35 i 50 tisuća zahtjeva u jedinicama lokalne koji nisu odgovoreni za legalizaciju. Dakle, i to čelnici jedinica lokalne u Istri sami su meni rekli u komunikaciji, u nizu sastanaka i obilazaka terena koje činim svako tjedno po nekoliko dana. Pitali ste u Hrvatskoj dal se još negdje to postupalo prema čelnicima? U 36 slučajeva, određeni broj ih je platio. Dakle, određeni broj ih je platio, a zna se koja je procedura za one koji ne plate kako to ide i što je zakonodavac na koji način predvidio. Tu se postupa kada se govori o onom tko je odgovoran to je fizička osoba u pravnoj, članak, Zakon o općem upravnom postupku Članak 142., stojim iza svakog rješenja mog inspektora. **Radin, …/Upadica Radin: Replika, replika/…. Poštovani glavni državni inspektore, dakako da su se problemom bespravne gradnje bavile gotovo sve Vlade manje ili više u novijoj hrvatskoj povijesti, dakle ne kako se to sugerira zadnjih 6 ili 7.g.. Svakako rješenje ovoga, ove negativnosti je u snaženju institucija, u ovom slučaju Državnog inspektorata odnosno građevinske inspekcije u prilagodbi zakonskog okvira da on bude učinkovit odnosno da spriječi ovu pojavu. kroz podatke koje ste djelom vi rekli, koje iščitavamo, odakle toliki nesrazmjer sa kaznenih prijava i izdatih rješenja, možete li pojasniti tko je danas kazneno odgovoran, jel to projektant, vlasnik, izvođač radova, nadzor, šta je sa kaznenom odgovornošću onih koji priključenjem na infrastrukturu posredno legaliziraju ovjeru, je li možda rješenje u pooštravanju ovih kazni? Andrija (HDZ)** Hvala vam lijepo. Dakle što se tiče prekršajne odgovornosti zakonodavac je predvidio od investitora, izvođača i nadzornog inženjera i to imamo slučaj nažalost ovdje u Klaićevoj na početku di se urušio ovaj dio objekta na Muzeju umjetnost, za umjetnost i obrt. Dakle konkretno što se tiče kaznenih prijava, svi oni koji povrijede pečat Državnog inspektorata odnosno državnog, države, kad ga se stavi da se zatvara gradilište, to je kaznena odgovornost i svi oni koji rade u zaštićenim dijelovima prirode, to je sada po postojećem propisu. Ono što ja mogu reć da je u proteklih nekoliko godina bilo 75 kaznenih prijava, dakle veći dio se radi van zaštićenog područja i u zadnje vrijeme se ne povrjeđuju službeni pečat Državnog inspektorata…/Upadica Radin: Hvala/…dakle Kazneni zakon u dva članka to definira. Hvala lijepa. Poštovani glavni državni inspektore, slažem se sa vama kad kažete da je po pitanju rješavanja ovog problema bespravne gradnje procedura jako važna jer tu svaki krivi korak može se skupo kasnije platiti, međutim rješavate ta pitanja, rekli ste da idete i ovih dana na teren rješavati pitanja bespravne gradnje, mene zanima da li možda sad trenutno znate odgovoriti što je s onim slučajem u Staroj Baškoj koji je bio i u medijima gdje je strani državljanin, čini mi se Austrijanac, a bila sam tamo i vidjela sam to, praktički uzurpirao pomorsko dobro, ogradio stepenicama, napravio privatnu plažu i to čak iznajmljuje, pa ako znate da li znate o čemu se tu radi i kakve će biti mjere? Uvažena zastupnice, dakle ovo što je pitanje pomorskog dobra to je nadležnost ministarstva ministra Butkovića. Ovaj dio koji je vezan za Zakon o građenju to je naše, ali imamo nekoliko slučajeva ovog trena gdje u sinergiji rješavamo probleme. Znate i sami da smo imali situaciju prije možda dva tjedna kad je čovjek izjavio da nema koncesiju, a da naplaćuje vezove, dakle tu smo postupali mi i predmetno ministarstvo. Ima nekoliko takvih slučajeva i to se vrlo ažurno rješava. Branka (HDZ)** Hvala lijepo poštovani potpredsjedniče. Poštovani g. Mikulić, danas smo tu čuli kako se proziva građevinska inspekcija, a time i Državni inspektorat, da su izdana brojna rješenja za rušenje, a nije došlo do rušenja. Mislim da treba naglasiti da bez obzira što se za neki objekt izda rješenje za rušenje ako za taj isti objekt se vodi postupak u Županijskom uredu za prostorno uređenje npr. za legalizaciju a znamo da brojne županije, evo i moja Šibensko-kninska županija još uvijek ima veliki broj neriješenih predmeta, da ne može doći do rušenja, tako da ne bi doveli do zablude i da se ne prozivaju građevinski inspektori neosnovano. To je u skladu sa zakonom, zakonom koji je ispuš…, koji je usvojen upravo u ovom visokom domu i građevinska inspekcija može i smije raditi samo u skladu sa zakonom, sve ostalo bi bilo suprotno tome. **Radin, Furio (Nezavisni)** Hvala. Odgovor. **Mikulić, Andrija (HDZ)** Uvažena zastupnice da, potpuno ste u pravu, dakle procedura je slijedeća, kada se utvrdi da je nelegalan objekt u pitanju ili da se treba uskladit sa dokumentacijom izdaje se rješenje s određenim rokom 90 do 120 dana. Ukoliko je u zaštićenom dijelu ili van građevinskom područja onda je rok 15 dana. Nakon toga se ide u tzv. izvršenje kontrole rješenja i ide se u novčane kazne. Rekao sam maloprije sa 6 smo došli na 3 da bi ubrzali proceduru da možemo uklanjat, čak smo uveli ako neko ne poštuje rješenje nego je nastavio dalje gradit onda više nema kazne nego idemo odma na uklanjanje, odabiremo izvođača putem javnog natječaja i nakon toga idemo na rješenje o izvršenju. Evo danas i sutra izlaze određeni broj, izlazi određeni broj rješenja iz Državnog inspektorata gdje će se obznanit rokovi kada se ide na uklanjanje određenih objekata. Hvala lijepa g. Mikulić, glavni državni inspektor, nemate više replika. zapravo otvaram raspravu i pozovem koja je već na pola puta gđu. Mirelu Ahmetović ispred Kluba zastupnika SDP-a, izvolite. Hvala lijepa poštovani potpredsjedniče. Poštovani kolege i kolegice saborski zastupnici, svašta smo čuli tijekom ove rasprave, neke stvari bolje da nismo čuli, složit ćete se svi, pa vjerujem i ovi u većini, čula sam svašta evo i od kolege Borića maloprije iako je bio načelnik ja sam znala da vi znate ovlasti komunalnih redara i da znate da komunalni redari ne mogu postupati kad se radi o građevinama koje zahtijevaju građevinsku dozvolu. To bi jedan načelnik sa dugogodišnjim stažem, pa i onaj početnik morao znati, no vratimo se na temu. Dakle imamo nekoliko vrsta bespravne gradnje koje su obuhvaćene Zakonom o građevinskoj inspekciji, imamo bespravnu gradnju u građevinskom području koja jeste problem, imamo onu bespravnu gradnju van građevinskog područja. Ako govorimo, da vam samo opišem kolike štetočine postoje egzistiraju ako govorimo o onima koji ne postupaju kad je o bespravnoj gradnji riječ. Dakle, ako govorimo o bespravnoj gradnji unutar građevinskog područja onda govorimo o nizu šteta po pitanju derogiranja prostornih planova. Dakle, netko je radio prostorne planove, neko je potrošio sredstva građana RH i građana svoje jedinice lokalne samouprave za izradu tih prostornih planova, ali se ti prostorni planovi ne poštuju pa onda bespravni graditelji izgrade nešto što je u skladu sa građevinskom dozvolom, a onda brže bolje to još nadograde, pa još malo nadoštukaju itd.. Kod takvih slučajeva izigrala se jedinice lokalne samouprave i u financijskom smislu jer je oštećen proračun jedinice lokalne samouprave zbog tog dijela bespravne gradnje, ne naplaćuje se komunalna naknada, ne naplaćuje se komunalni doprinos dakle ponovno se krade iz džepova stanovnika te jedinice lokalne samouprave. Ako govorimo o tome da ta bespravna građevina biva komercijalizirana pa iskorištavanja u turističke svrhe, dakle radi se i o neplaćanju boravišne pristojbe, ilegalnom iznajmljivanju objekta, ne plaćanju boravišne pristojbe, boravišne članarine, ali i o neplaćanju poreza na iznajmljivanje. Ne samo to, ako se radi i o strancu koji je vlasnik ilegalnog objekta, dakle bespravno izgrađenog objekta u građevinskom području kojeg iznajmljuje onda se radi i o iznošenju ilegalno zarađenog novca iz RH u drugu državu i to sve štetočine koje ne preveniraju i ne zaustavljaju niti sankcioniraju bespravnu gradnju čine svojoj vlastitoj državi RH. Da ne govorim o onečišćavanju okoliša, da ne govorim o zemljanim radovima ili građevinskim radovima u smislu konstrukcijskih radova na arheološkim nalazištima, sve ovo govorim iz prve ruke s područja jedinice lokalne samouprave u kojoj obnašam dužnost načelnice, dakle ovi koji su mogli nešto o tome reći su pobjegli i bolje da su pobjegli. ono što smo doživjeli ovdje je da se predstavnici ministarstva i Državnog inspektorata rukama i nogama opiru zaustavljanju bespravnih graditelja, opiru se štićenju javnog hrvatskog prostora. Nije bitna rekla sam brzina satelita, nije bitna brzina viđenja promjena stanja u prostoru nego je bitno hoćemo li mi postupati kada uvidimo tu izmjenu stanja u prostoru ili nećemo, hoćemo li mi ili nećemo zaustaviti bespravnu gradnju. Ako govorimo o bespravnoj gradnji van građevinskog područja na šumskom ili poljoprivrednom zemljištu npr., onda imamo recimo isto tako pod Državnim inspektoratom nekakvu šumarsku inspekciju, međutim u njenoj ingerenciji je samo sječa stabala ili uklanjanje raslinja itd. i ona ne može postupiti ako govorimo o bespravnoj gradnji na tom području, ma ona ne može postupiti ni kada je u pitanju sječa šuma ili raslinja jer pazite, ponovno iz prve ruke, ako bespravni rezač šume uklanja šumu, a šumarska ga inspekcija ga nije zatekla sa pilom u ruci prilikom izlaska na teren onda šumarska inspekcija ne može postupiti. Dakle, imamo višestruki problem koji je klub IDS-a predložio unaprijediti odnosno popraviti na način da se više ovlasti daje komunalnim redarima i ja to kao načelnica mogu pozdraviti i ja mogu pozdraviti intenciju da se naprosto zbog veće efikasnosti i brige komunalnih redara za lokalnu zajednicu i lokalni prostor, pa samim time i prostor RH u odnosu na Državni inspektorat neke stvari unaprijede, međutim ovdje bih onda i najavila prijedlog izmjene zakona primjerice o PDV-u gdje tražim da se dio odnosno određeni postotak PDV-a slijeva redovito u lokalne proračune jer ne možemo samo davati nadležnosti komunalnim redarima, a da to financijski ne popratimo, pa tko će plaćati i te komunalne redare kada već ni građevinske inspektore ne plaćaju jer se i građevinski inspektori marginaliziraju i minoriziraju za razliku od glavnog državnog inspektora kojem je neto plaća 18.200 kuna ili prevedeno 2.350 eura, građevinski inspektori su izuzetno potplaćeni i da točno je na tržištu vrijede puno, puno više. Međutim, sa svom tom politikom unapređivanja ako sve popravimo ostaje nam još nekoliko problema. Iskoristit ću ostatak rasprave da vam kažem zapravo ključ apsurda u RH, reći ću vam i vrlo plastično opisati pet koraka kako postići stalno prebivalište kao bespravni graditelj. Dakle, najprije trebate na šumskom ili poljoprivrednom zemljištu postaviti kontejner i obložiti ga stiroporom, nakon toga geodet ga evidentira temeljem pravilnika o geodetskim elaboratima, dakle sve legalno, sve jasno. Taj geodetski elaborat, taj isti geodet za malo možda veću cijenu nego što je uobičajena jer ipak je on svjestan nije blesav da se radi o van građevinskom području pošalje na Katastar, Katastar provede taj geodetski elaborat sukladno Pravilniku o katastru zemljišta, Zemljišne knjige pak zbog toga što im Katastar dostavi taj elaborat uknjiže kroz svoju dokumentaciju taj isti kontejner obložen stiroporom u vlasnički list, dakle upisuju npr. kuću od 15 kvadrata jer kontejner ne može biti baš puno veći od 15 kvadrata i okućnicu i eto odjednom je oranica ili poljoprivredno zemljište koje je tako bilo upisano u vlasničkom listu postalo kuća sa okućnicom, a sutra vjerojatno i luksuzni apartman. I što je najveći apsurd upravo temeljem takvog vlasničkog lista policija dodijeli prebivalište i to stalno prebivalište donositelju odnosno imaocu takvog vlasničkog lista. E to je kolegice zastupnice i zastupnici Hrvatska, to je način na koji se štiti hrvatski ustavni poredak, to je pravosuđe u Republici Hrvatskoj, to su zakoni Republike Hrvatske, to su oni koji trebaju te zakone provoditi upravo ovi sa moje desne strane koji tvrde da je dovoljno imati dronove da se snima stanje, promjena stanja na terenu kako bi se te promjene digitalno dostavljale jedinicama lokalne samouprave sa kojima treba njegovati kontinuiranu suradnju. E pa mislim da treba početi njegovati ustavni poredak ove zemlje, da treba štititi prostor Republike Hrvatske, da treba raditi kada se smjestiš u fotelju na ovaj ili onaj način svoj posao za koji te građani republike Hrvatske obilno plaćaju. Poštovani državni inspektore, poštovana državna tajnice ja predlažem da se pozabavite onime za što ste plaćeni, da na opetovane pozive komunalnih redara koji itekako štite svoj prostor odgovorite na način da postupate i da konačno uspostavimo nekakvu vladavinu prava u ovoj državi makar na ovom dijelu ako govorimo o Zakonu o gradnji i o Zakonu o Državnoj inspekciji. Hvala lijepa. Hvala i vama. Gospođa Anka Mrak-Taritaš, Klub zastupnika Centra i GLAS-a. Hvala lijepo poštovani potpredsjedniče Sabora, poštovana državna tajnice, glavni državni inspektor, kolegice i kolege. Ja ću svoju raspravu u ime kluba početi onim poznatim vicem čovjek tamo iz priobalja dva sina. Jedan je bio jako vrijedan i njemu je dao zemlju u zaleđu kojom se mogao baviti poljoprivredom. Ovaj drugi nije bio bog zna šta i onda se odlučio dati zemlju uz more koja nije bila baš vrijedna. I onda je prošla Jadranska magistrala i iza tog se ovaj još uvijek bavio poljoprivredom, a ovaj uz more je svake godine imao još samo dva apartmana više. I to vam I to vam je hrvatska stvarnost, dakle nije vic, to vam je hrvatska stvarnost. Bespravna gradnja u Hrvatskoj nije počela jučer. Borba protiv bespravne gradnje je bila na različite načine. Borilo se različitim stvarima, ali moramo nekad priznati da nismo i odradili posao kako treba. I možemo i reći zašto nismo. Na jednom, prije jedno desetak godina na jednom velikom skupu, gdje sam ja bila predstavnik izvršne vlasti je bio jedan gospodin koji se okrenuo prema meni i rekao je vi ste država i vi ste krivi za moju bespravnu gradnju. Tad sam ja se jako uvrijedila, jer naravno emotivno kako možemo biti krivi, šta sad te priče. Čovjek je bio u pravu. Jer ako oni koji trebaju donosit zakone ne donose zakone, ako oni koji trebaju voditi o tome računa ne vode računa, ako svi zajedno žmire na bespravnu gradnju onda rezultat bespravne gradnje je sudionik u svemu tome je država koja je bespravne objekte spajala na vodovod, kanalizaciju, davala adrese i kućne brojeve da se ne bi šalili. Dakle, kompletno za nova naselja davala adrese i kućne brojeve, katastar ucrtavao. Dakle, sve zajedno se žmirilo na tom. I onda odjedanput dođete u situaciju da imate da više uopće ne možete iskontrolirati tu bespravnu gradnju imate samo dva alata. Jedan alat je ili da probate nekako lagano dovest u red pa idete u neki postupak legalizacije i drugi alat je vojska, pa hajmo rušiti. Dakle, ja sam principijelno oduvijek bila protiv rušenja, jer je to zadnji obrambeni mehanizam i zadnja obrambena situacija. Ali ako vi žmirite na tome i ako ne prevenirate u početku onda se dovedete u fazi rušenja. Prema podacima od 28. siječnja 2021. godine koji sam dobila kao svoj odgovor na zastupničko pitanje situacija vam je tad bila sljedeća. Bilo je 95 inspektora i točno se može pratiti kako su, kako je inspekcija radila i kako je uopće, šta se dešavalo sa bespravnom gradnjom. U periodu od 2012. do 2015. je bilo 13719 pregleda odnosno izdanih rješenja godišnje i 602 rušenja. Od 2016. do 2017., dakle u te dvije godine je bilo godišnje 1074 i 276 rušenja i od 1. siječnja 2018. do 23. studenog 2020. je bilo na razini godine dana 8772 rješenja i 260 rušenja. Točno vidite kako je to kako je to zapravo padalo i nije ni čudno bez obzira što glavni državni inspektor kaže da ovaj broj inspektora, broj inspektora je 82 radi kao što su mogli i prije. To jednostavno nije istina. Od tih 82 je otprilike pola je spremno za mirovinu sljedećih 5 godina. Najviše, dakle kad su građevinski inspektori došli u ministarstvo? 1999. godine jer je tad zaključeno da inspekcija ne bude na razini države, na razini lokalne samouprave jer se je jako povezala sa županima, načelnicima, načelnicima, gradonačelnicima, pa ne radi svoj posao, pa su došli u ministarstvo. Ja danas mislim sljedeće da na razini Državnog inspektorata trebaju ostati inspektori koji su točno na razini to što je za velike objekte i za velike zahvate, a za male objekte i za male zahvate se treba spustiti na lokalnu razinu jer oni zaista svoj teren mogu obići u jedan dan i točno znaju kad se nešto događa. U ministarstvu kad je bila inspekcija najveći broj inspektora je bio 151 i to ih je bilo 2007. godine i tad je bilo na razini ministarstva 698 rušenja i bilo je 16.927 pregleda i temeljem toga rješenja. Dakle, to je bilo najviše 151. Danas ih je skoro prepolovljeno, dakle 82 i bit će ih još i manje. Dakle, bespravna gradnja je nešto što na ovim našim prostorima se može detektirati i analizirati koliko hoćete. Imate bespravnu gradnju gdje čovjek je odlučio ne tražiti građevinsku dozvolu, može ju dobiti. Imate bespravnu gradnju u građevinskom području gdje gradi protivno prostornom planu i imate besplatnu gradnju izvan građevinskog područja gdje gradnje neće moći ni biti. Kad gledate ove izmjene Zakona o prostornom uređenju gdje se referiramo na postojeća građevinska područja, građevinska područja se neće širiti. Dakle, vrlo malo će se širiti. Pitanje je samo što hoćemo? Nemojmo se ponašati da smo Kanada i da nas ima 350 miliona, pa svako u općini, svaki komunalni redar, svaki načelnik općine u općini zna kad mu neko negdje počinje graditi, kad se sprema kad je kupio građevinski materijal za gradit. I dakle bespravnu gradnju treba sankcionirati prije nego što je počela ili u temeljima. Najgora situacija je, sjetite se samo slika onih osmerokatnica po Zagrebu ili onih zgrada kad vi iseljavate ljude, kad iseljavate stvari i kad to sve zajedno rušite, pa to je šteta za sve. Vraćanje u prvobitno stanje. Šta je vraćanje u prvobitno stanje kad rušite kuću koja je bila useljena i kad rušite osmerokatnicu? Šta je vraćanje u prvobitno stanje? Možeš navesti zemlju i priroda će napraviti svoje. Nema vraćanja u prvobitno stanje. Devastacija prostora je otišla. Imamo toliko prostora koliko imamo i nećemo ga imati više. Pitanje samo kako ćemo njima upravljati. Dakle, dolaze neki trenuci kad trebate donijeti neke odluke. Dakle, nemam ja ništa protiv ni satelitskih snimaka, ni dronova svih mogućih, ali dakle živimo na terenu da kad vi negdje u Istri počinjete sankcionirati u fazi kad je ovaj dovezao građevinski materijal pa ovaj kaže nemaš tu građevinskog materijala izvoli kazna ti je jel nema tu, nema šta, počinje ju graditi. Znate šta kad on to zna u Istri, Slavonski Brod zna gle tamo se krenulo djelovati panika je i frka je. Kad izdate bilo kakvo mišljenje, rješenje u Slavoniji to ovaj i u Dubrovniku zna da je izdano i da se je krenulo po terenu. Dakle, dronovi sve ovo što je su pomagači. Vi iz ureda, sjedeći u uredu i gledajući u svoj laptop, kompjuter nećete riješiti teren. Morate otići na teren, morate donijeti rješenje, morate mu pribiti ne možeš graditi, mora otići sutra završit, nema drugačije. To ne možete napraviti bez ljudi. Za neke stvari trebate visokoobrazovane ljude, za neke stvari da neko ode i ima tipsko rješenje koje lupa tamo ne treba ni završeni fakultet niti bilo šta drugo može biti nekakvo drugo obrazovanje. Mene neće nitko uvjeriti, moje iskustvo i to ću samo za kraj, u fazi kad sam obnašala, bila sam ministrica, dakle sad ja isto to pokušavam u rukavicama reći, bila sam to što sam bila i inspekcija je bila u mom resoru. Najviše sam se na njih ljutila, najviše sam se s njima svadila jer sam tražila elemente da budemo operativni. Ja sam išla na, išla sam na i na putu, na cesti sam vidjela da netko nešto gradi gdje je bilo sigurno izvan građevinskog područja. Stala s autom, rekla sam da stane i pitala sam tamo, bila su 3 radnika koja su tad još govorila hrvatski odnosno nisu govorila hrvatski bila su s područja bivše Jugoslavije, pitala sam šta radite, kako radite. Slijedeći tjedan je taj bespravni graditelj obustavio radove. Nismo uspjeli ni poslati inspekciju van da obustavi radove. Što vam hoću reći? Kad vi pošaljete van ljude, ne mislim da sad tu treba ići ni glavni državni inspektor, ni bilo tko drugi, ali kad vi znate da u općini toj i to se sređuje stanje u prostoru, da postoje komunalni redari koji izlaze van, da iza toga inspektori donose rješenja i da kad kupiš tri vreće cementa će ti netko doći, ljudi će o tome voditi računa. Uvijek će biti onih bezobraznih i bahatih, ali njih će biti 10%, 90% će voditi računa. gospodin Zvane Brumnić, Klub zastupnika Socijaldemokrata. Izvolite. Poštovani predsjedavajući, poštovani državni inspektoru, poštovana državna tajnice, kad govorimo o ovoj temi onda s koje god strane krenemo završimo na istom mjestu, a završimo na mjestu da si postavimo pitanje što je smisao države. Znate šta je smisao države? Da donosi zakone i to zakone koji će biti s jedne strane učinkoviti, a s druge strane pravedni. To je smisao države. Kolegica je Mrak Taritaš je rekla i država je odgovorna za bespravnu gradnju. Da, kad progledamo kroz povijest u Hrvatskoj ta država je bila nekoliko puta inicijator bespravne gradnje. Jedna od tih inicijacija je bila kad je u Gradu Zagrebu razvila industriju, pozvala radnike, a nije imala stanove za njih, pa je nastao Kozari bok. To je država. To znači da je ta država u tom trenutku bila neorganizirana, a mi si danas postavljamo pitanje da je li država u kojoj živimo je organizirana. Mi smo 2011. godine kao država donijeli zakon o tome da legaliziramo sve što je u tom trenutku na terenu ne bismo li krenuli kažu od nule. Ono tko što je netko s ove govornice davno rekao tko je jamio jamio je. Pa i nakon toga što je netko rekao tko je jamio jamio je i donijeli smo zakone, nakon toga i dalje imamo bespravnu gradnju. Na odboru je državni inspektor rekao 55 čini mi se tisuća prijava od čega su obradili 30 i nešto tisuća od čega su za 50% izdali za 50% izdali rješenja o uklanjanju, rušenju i tome za 50% ako sam shvatio su zaključili da nije bespravna gradnja i ostalo je još 19.000 koje nisu riješili. u četri godine djelovanja imamo 35.000 novih nelegalnih objekata. To je problem, to je problem u zemlji u kojoj prostor zbog toga što je turizam jedna od glavnih djelatnosti je jedan od najvrjednijih, ako ne i najvrjedniji resurs. I onda ovaj prijedlog koji su kolege dali, koji ustvari počiva na odgovornosti jedinice lokalne samouprave odnosno onih na čijem se području nešto dešava je potpuno logičan. On ustvari na neki način traži preuzimanje odgovornosti za prostor onih koji su dobili mandat lokalno, a davno je netko rekao sva politika lokalna. Zašto je sva politika lokalna? Jer u konačnici sva politika se tiče ponekog pojedinca. I govoriti ovdje da li su zakoni dobri, ako su zakoni dobri ko što je rekla državna tajnica, tada inspektorat radi loš posao, a ko što državni inspektor kaže inspektorat sve što može i radi dobro onda imamo loše zakone. Ja ne mislim niti da je jedno niti drugo potpuno točno niti potpuno krivo, ali zato ovaj prijedlog koje su kolege dali ja evo danas s ove govornice mogu reć ukoliko ga danas usvojite ja vam garantiram da u prvim ili drugim izmjenama ovih zakona ćete ih usvojit jer je ovo logično, ovo je nešto što je ovoj državi potrebno. Mi ne možemo kad sam postavio državnoj tajnici pitanje kad je rekla imat će satelitske snimke, pa će satelitske snimke digitalizirat, pa će ih u nekakvom trenutku netko ili nekakav program uspoređivati sa prethodnim digitalnim snimkama satelita. Koliko vremena treba da to prođe da bi nalog o nečemu došao do državnog inspektora odnosno građevinskog inspektora? Pa treba proć par mjeseci i tu je problem. Tu govorimo o onoj neučinkovitoj državi i nepravednoj državi. Neučinkovitoj zato jer to nije spriječila u početku. Naš zadatak kad donosimo ovaj ovakve zakone bi trebao biti da svaku gradnju koja je suprotna da li prostorno planskoj dokumentaciji ili bilo kojem drugom zakonu onemogućimo prije nego što netko u nju uloži, čovjek bi rekao znatna sredstva. Jer ko što je netko s ove govornice rekao kada jedanput započnete gradnju, kada prvo uložite sredstva nakon toga dođe građevinska inspekcija, pa odluči to srušiti, pa onda to odluči sanirat, to znači da ste tri puta potrošili, svejedno da li novce tih investitora ili društva, a da niste dobili ništa. Taj investitor nakon što mu se sruši objekt je ostao bez toga. Naš zadatak bi trebao biti donijeti takav zakon koji će omogućiti s jedne strane da se preventivno djelovanje ide kroz to da naučimo ljude da poštuju zakona. Preventivno djelovanje više nije kad se počelo gradit, tog trena kad se počelo gradit mi moramo biti u mogućnosti prije nego što su se ovo što ja kažem, uložila znatna sredstva, znači u prvih sedam dana početka gradnje bit u stanju detektirati da je započeta gradnja, utvrditi da li je ta gradnja započeta sa ili bez dozvole i nakon toga ako je sa dozvolom više nije pitanje tada je dalje pitanje nadzornog inženjera i eventualno građevinska inspekcija u ovim drugim njihovim dijelovima poslova kontroliranja gradilišta, uređenja gradilišta i kvalitete izrade, a ukoliko je se utvrdilo da se radi bez građevinske dozvole zatvaranje toga i nedozvoljavanje da se to dešava dalje. Zato ja smatram da je ovaj prijedlog dobar, kažem ja mislim da će ova Vlada koja je rekla da je svjesna svega ovoga i da piše nekakav sveobuhvatni prijedlog, ustvari postat za šest mjeseci isti ovaj prijedlog pred HS i tražiti od ovih zastupnika od kojih sada traži da to odbiju da to prihvate. I oni će to tada prihvatit, jedino što ćemo mi izgubiti šest mjeseci. kolege s desne strane ako ste svjesni, a vjerujem da ste svjesni da je prostor u RH jedan od najvrjednijih resursa i da činjenica da kad kažemo prevenirat, trebamo to sve zaustavi u početku. Evo kolega je govorio o nekome ko je sagradio cijeli dom, ja nisam siguran da je on sretan danas kad mu to netko bude odlučio rušit. Možda je uložio cijelu svoju ušteđevinu. Mogu se složit da je radio nezakonito, ali mi kao društvo od toga nemamo ništa. da mu je netko došao prvi dan i rekao ne možeš, niti bi on to uložio niti bi mi danas imali problem. I zato ja pozivam kolege s desne strane, ja neću reć da se ovaj prijedlog koje su kolege iz IDS-a dali ne može popravit, u njemu možda nešto treba dopunit, daju amandmane ili do drugog čitanja ga poprave svako čekanje košta ovu zemlju, košta građane ove zemlje i ne doprinosi nikakvom boljitku. To što građevinski inspektor iziđe na teren i sruši trokatnicu ne čini niti državnog inspektora niti mene, niti nikoga od vas sretnim, niti onoga ustvari dokazuje da ova država funkcionira ali ne čini nikoga niti sretnim, niti zadovoljnim, tako da ne znam zaključiti ovdje da svi rade, a da se ne dešava ništa je jedini zaključak koji ja mogu izvuć iz svega ovoga jer kad imamo 35 tisuća u zadnjih 5.g. novonastalih problema, ja stvarno ne razumijem da kolege s desne strane ne shvaćaju da to treba na neki drugi način riješit, a ne na ovaj na koji je sada riješen. Evo, zahvaljujem. Slijedeća rasprava je u ime Kluba zastupnika Možemo! poštovane Urše Raukar Gamulin. Zahvaljujem g. predsjedavajući, uvaženi g. glavni inspektore, uvažena državna tajnice. Dakle prostor u Hrvatskoj jest posljednje obiteljsko srebro koje nam je ostalo, vrijednost prostora je zapravo nemjerljiva, a zaštita prostora je sintagma koju često susrećemo u raznim strategijama, u raznim planovima razvoja, recimo samo jedan primjer. U Strategiji razvoja turizma do '30. kao jedan od ključnih izazova naveden je nepovoljan utjecaj turizma na prostor, okoliš i prirodu, nepovoljan međuodnos turizma i klimatskih promjena. Jedno je od prioritetnih područja u strateškim ciljevima je smanjenje negativnog utjecaja na prostor, dakle prostor jest ugrožen. Nadalje, klimatske promjene se neće dogoditi, one se sada ovdje već događaju, one neće doći, one su došle i kolko god mi zatvarali oči pred tom činjenicom to jest tako. zaštita prostora je jedan od prioriteta u izgradnji održivog turizma, gospodarska grana od koje uvelike ovisni državni proračun jer smo si dozvolili da imamo takvu ekonomiju u kojoj zapravo postoji jedna grana. Zaštita prostora je jedan od uvjeta osiguranja održivog i ugodnog života u lokalnim zajednicama, e dakle štitimo li mi taj naš prostor? Ne, prostor u Hrvatskoj napadnut je ne samo bespravnom gradnjom nego i onom legalnom, dovoljno je pogledati novi Zakon o pomorskom dobru gdje se stvaraju tzv. funkcionalne cjeline koje spajaju hotele, kampove, turistička naselja sa plažama, s pomorskim dobrom i tamo je dozvoljeno građenje. U prijedlogu izmjena Zakona o prostornom planiranju koji je bio na javnoj raspravi u 11. mjesecu tamo se naime pak pojavila ničim izazvana palijativna skrb i nastojalo se ozakoniti mogućnosti gradnje objekata palijativne skrbi izvan prostornih planova, izvan građevinskih zona, izvan bilo kakve ingerencije lokalne i regionalne samouprave, dakle prevedeno na bilo kojem mjestu bilo gdje. Dobro, promjenom ministra to je ipak hvala Bogu maknuto iz prijedloga, što je zaključila bih pomutilo malo ingeniozne privatne planove bivšeg ministra Paladine. Ukinuta je urbanistička inspekcija koja bi ipak mogla zaustaviti planiranje mastodontskih predimenzioniranih gradnju u malim obalnim i otočkim mjestima, primjerice onog notornog nasukanog enormnog kruzera, hotela u ubavom mjestu malom Postirama na Braču. Godinama i desetljećima svjedočimo snalažljivom kupanju jeftinog poljoprivrednog zemljišta koje onda čudesno preko noći postaje građevinsko i naravno nekoliko stotina puta vrijednije, zarada iznad svega, a koga briga za prostor i za nacionalne interese. U Norveškoj kada je jedan snalažljivac s ovih prostora nelegalno sagradio kuću, Norvežani su se našli u čudu jer naime nisu imali zakon po kojem bi ga sankcionirali jer naime tamo nikome ne pada na pamet da radi nelegalne gradnje, a vidite kod nas predsjednik HAZU-a k tome još i arhitekt, akademik Najhart bespravni je graditelj i u Zagrebu i na Hvaru, onaj koji bi trebao biti moralni autoritet i primjer

Eto to je kontekst u kojem mi danas raspravljamo o prijedlogu naših kolega iz IDS-a o izmjenama Zakona o građevinskoj inspekciji koje bi omogućile i komunalnim redarima da zaustave nelegalne gradnje u samim počecima. Time bi pomogli inspektorijatu građevinskom u njihovom poslu, čuli smo da ih ima 50% manje, 82 građevinskih inspektora ne može, naprosto ne može, e sad to ne može proć. Dakle mi živimo u zemlji u kojoj bespravno grade svi, dakle gradi lokalno stanovništvo bespravno, govorimo o obali, priobalju, Istri i otocima, grade i ostali građani RH koji nisu od tamo bespravno, grade stranci bespravno, svi grade bespravno i to masovno i svi to znaju i svi to gledaju i to godinama, godinama i godinama i godinama se gotovo ništa ne poduzima. A sad kad je došao jedan konstruktivni prijedlog koji bi pomogao u sprječavanju bespravne gradnje vladajući to odbijaju jer kažu nije dorečeno, nije dovoljno dobro formulirano, treba to još doraditi, pa kolege drage, draga moja hrvatska Vlado, pa zašto niste to doradili, zašto to niste bolje formulirali, zašto niste preciznije to napisali, zašto? Vi sad najavljujete da će se te zakonske odredbe u tom smislu predložiti u posljednjem kvartalu ove godine, a dotada će niknuti još nekoliko desetaka ili čak i preko stotinu bespravnih građevina. I dovoljno je baciti na portal bespravna gradnja i tamo se bjelodano svi možete vidjeti o kojim razmjerima katastrofe prostora se radi. I zašto te zakonske čuvene odredbe koje ćete vi nama dostaviti u posljednjem kvartalu 2023., zašto ih niste pripremili već prije 5-6 godina? što ste čekali? I zašto se i sada još uvijek treba čekati 6 mjeseci i neizvjesno je hoćete li vi to uopće napraviti? Svakako treba naglasiti da pučka pravobraniteljica u svojim godišnjim izvještajima iz godine u godinu upozorava na probleme bespravne gradnje i daje razne preporuke, poručuje da osim što se i dalje nesmanjeno bespravno gradi, bespravni graditelji se ne pridržavaju naređenih mjera od strane građevinske inspekcije, sporo se provodi izvršenje donesenih rješenja, osobito rješenja o uklanjanju nezakonito izgrađenih građevina, u pojedinim slučajevima inspekcija po prijavama dolazi brzo, a po nekima se nadzori ni ne provode ni nakon više godina od podnesene prijave čak i kada se bespravno gradi na područjima koja bi trebala imati prioritet u postupanju građevinske inspekcije pomorskog dobra, kulturno povijesnih cjelina, pojedinačnih kulturnih dobara, zaštićenih područja i Slijedom toga u postupcima koji se vode temeljen dostavljenih prijava ili informacija građana kaže pučka pravobraniteljica više bi napora trebalo uložiti u ujednačavanje postupanja građevinskih inspektora u područnim uredima. I onda zaključuje za sprječavanje bespravne gradnje i štetnih posljedica koje ima na ljude i okoliš nadzor je potrebno izvršiti odmah po dojavi, izricati mjere propisane zakonom i nadzirati njihovo provođenje što bez što bez znatnijeg povećanja broja građevinskih inspektora nije moguće. Tako nam to piše pučka pravobraniteljica iz godine u godinu i ništa, nikom ništa. I sada kaka imamo jedan konstruktivan prijedlog koji bi pomogao građevinskoj inspekciji u zaustavljanju tog zla, e ne, sada vladajući to odbijaju. ja, ja ne mogu vjerovati. Ja se zaista pitam da li je moguće da je u pitanju opet tako banalan, bedast i jadan razlog zašto što prijedlog dolazi od opozicije. Pitanje zaštite prostora je nacionalni interes, interes svih građana i nikako ne bi smio biti predmet tako bijednih i smiješnih političkih igara. Sramotno je da opet i opet i ponovno neki politički interes ili neka tvrda glava od, od, od jednog od prvih nacionalnih ciljeva i nacionalnih interesa, a to je urgentna zaštita prostora. Žalosno je i poražavajuće da vladajući i opet ne mare dovoljno i ne brinu o prostoru, ali jednako tako je poražavajuće da se dio građana mirno upušta u potpuno nelegalnu situaciju, u bespravnu gradnju. Zar se tako pokazuje domoljublje, pitam akademika najhrda, to je briga o Hrvatskoj? I krajnji je čas da primijenimo svi i vladajući i građani onu čuvenu Kennedyevu nemojte pitati što vaša zemlja može učiniti za vas nego što vi možete učiniti za svoju zemlju. Neprihvatljivo je neodgovorno tako odbaciti ovaj prijedlog opozicije i ostaviti prostor u Hrvatskoj na daljnju milost i nemilost bespravnim graditeljima. Klub zastupnika Možemo naravno podržat će uzaludno, ali će podržati ovaj prijedlog. Zahvaljujem.

Slijedeća rasprava u ime Kluba zastupnika Za pravednu Hrvatsku poštovane Ružice Vukovac. **Vukovac, Ružica (Nezavisni)** Zahvaljujem poštovani predsjedavajući. Poštovana državna tajnice, poštovani glavni inspektore, poštovane kolegice i kolege, dakle svoje izlaganje ispred kluba zastupnika započet ću zapravo sa pitanjem bi li se počinitelji bespravne gradnje usudili na taj čin kada bi ona postala kazneno djelo. Možda i bi oni koji su bahati, no to bi po nekima bio i izlaz iz ove situacije iako smatram da su i sadašnji propisi dosta dobri samo ih se ne provodi. Zato drugi smatraju da bespravnu gradnju nije potrebno kriminalizirati nego treba konačno početi provoditi propise, ali evo vladajući kažu da ne treba niti proširiti eventualne ovlasti na komunalne redare koji su svaki dan na terenu. Kad je predstavnik stanara jedne zgrade u Zagrebu otišao u Gradsko poglavarstvo da bi riješio neki problem tamo mu je referent uhvatio se za glavu kad je saznao u kojem kvartu zgrada i rekao je tom predstavniku stanara da mi počnemo provoditi propise koje imamo i koji su važeći srušili bismo pola zgrada u vašem kvartu. bit je to problema s bespravnom gradnjom u Hrvatskoj, propisane kazne čak nisu niti beznačajne no očito ih se kršitelji propisa uopće ne boje, pa je možda vrijeme da se zapravo ozbiljno porazgovara i o temi klasifikacije bespravne gradnje kao kaznenog djela ili barem o proširenju ovlasti, evo danas o tome govorimo, ali ni to očito nećemo prihvatiti. Čak evo naše kolege u glas često govore o tome kako su zgroženi pojavom i te pojave u našoj zemlji bespravne gradnje i da se zapravo hitno trebaju provoditi mjere protiv nje, no većina ipak nije niti za evo ovakav zakon koji je danas na dnevnom redu, a kamoli za kriminalizaciju toga dijela. Bespravna gradnja jeste dijelom klasificirana kao kazneno djelo i to za područja koja su propisom ili odlukom odgovornog tijela proglašena zaštićenom prirodnom vrijednosti, kulturnim dobrom ili drugim područjem od posebnog interesa Dakle, stručnjaci za kazneno pravo naglašavaju da je za navedeno kazneno djelo propisana kazna zatvora od 6 mjeseci do pet godina, ali mislim da javnost ne pamti kada je netko za ovo djelo doista i odgovarao. U svakom slučaju praktično nema nikakvih prepreka da bespravnu gradnju okarakteriziramo kao kriminal. Ipak je i u Ustavom propisano među ostalim načelima da su nepovredivost vlasništva, očuvanje prirode i čovjekova okoliša, te vladavina prava najviše vrednote našeg ustavnog poretka. Polazeći od stajališta da bespravna gradnja narušava načela očuvanja prirode i čovjekova okoliša u nekim slučajevima i načelo nepovredivosti vlasništva čija se zaštita pokazala nedostatnom prema trenutačnom pravnom uređenju bespravne gradnje. Jedan od mogućih pristupa ostvarenju zaštite stroža je društvena osuda, dakle da se kaznenim djelom smatraju i drugi oblici bespravne gradnje. Za takvo kazneno djelo trebala bi biti propisana novčana kazna ili kazna zatvora, a sve kako bi se postigla svrha takvog kažnjavanja. Dakle, treba izraziti društvenu osudu zbog počinjenog kaznenog djela, jačati povjerenje građana u pravni poredak utemeljen na vladavini prava, te utjecati te utjecati na počinitelje i sve druge da ne čine kaznena djela. Bespravna gradnja dokaz je da u Lijepoj našoj zapravo vladavina prava nije onakva kakva bi trebala biti i na to se načelo zakonodavac, dakle predlagatelj može itekako pozvati odluči li se za to da to danas sutra postane kaznenim djelom. Dakle, trebalo bi zapravo ići i korak dalje. Da bi se za donošenje bilo kake kaznene regulative glede bespravnog građenja, zapravo bi bilo nužno da se ona primjenjuje čak i retroaktivno, dakle i da se njome obuhvate i graditelji i organizatori tako široke i sveprisutne pojave. Jer ona nije nastala ad hoc, nije stvar pojedinca, nego je stvar promišljene nazovimo to politike, minuciozne organizacije onda treba zapravo kazniti sve aktere tog nedjela. Dakle, u slučaju da zakonodavac nekim čudom propiše bespravnu gradnju kao kazneno djelo pojedinci koji su do stupanja takvih izmjena na snagu bili počinitelji bespravne gradnje zapravo ne bi mogli biti kažnjeni jer nema retroaktivnosti djelovanja takvog propisa. Izdvojit ću jedan primjer Zakona o gradnji kojim je regulirano pitanje nadzora. U tom zakonu također je navedeno, primjerice da će investitori biti kažnjeni kaznom od tri zarez tri tisuće eura, dakle 25000 kuna do 20000 eura, odnosno 150000 kuna 150000 kuna ako nemaju zadovoljene uvjete gradnje. Navedeno je i koji su to uvjeti, te kolike su, dakle kazne. Sve je zapravo iscrpno navedeno. Također su regulirani i mnogi prekršaji i drugih aktera u gradnji. Tu su dakle, isto tako predviđene kazne, primjerice za prekršaje koje počine projektanti, pa prekršaji u nadzoru projekta ili prekršaji samih izvođača. Ali evo unatoč svemu tome što sve to imamo lijepo definirano bespravnoj gradnji u Hrvatskoj se ne staje na kraj. Ja moram sada iznijeti jedan primjer, mislim da je javnost, mislim da ste svi s njim upoznati, ali ga želim ponoviti jer je mene osobno zgrozio. Dakle, zaposlenica Ministarstva turizma i sporta kupila je staru kuću u Pobrima kraj Opatije, pa je onda nelegalno započela radove. Inspekcija je zatvorila gradilište, no ona sve to nije srušila, nego je podnijela zahtjev za građevinsku dozvolu kako bi sve to ozakonila. ozakonila. Njeni susjedi su na rubu živaca, očito s razlogom. Dok je inspekcija izašla na teren i zatvorila gradilište, onda je uspjela izgraditi međukatne ploče, terase i podigla je ravni krov. Govorila je kako samo učvršćuje građevinu da se ne sruši, ali se zapravo ipak utvrdilo da se radi o izgradnji izvan gabarita, nadogradnji i zapravo se naložilo rušenje. Međutim, ona se žalila. Njezine su žalbe odbijene na sudu čak dva puta, ali ništa nije srušeno, nego je ona podnijela zahtjev za građevinsku dozvolu kako bi sve ozakonila. I naravno da se onda susjed ili svatko da zdravim razumom pitaju čemu onda uopće sustav, institucije, zakoni. Ništa nam to ne treba. Ti radovi su započeli 2020. godine. Njeni susjedi kažu da su bili bez ikakvih oznaka. Dakle, susjedi te spomenute zaposlenice ministarstva kažu da je ona tu zapravo imala u planu, odnosno već gradi 2, tri apartmana za najam turistima. Dakle, susjeda kaže da je vlasnica počela radove naravno ne prijavivši, ne zatraživši građevinsku dozvolu. Dakle, susjedi su to shvatili u jesen 2020. Pisali su, zvali inspekciju. Nisu nikako stizali na red, sve je to trajalo. Prevelika je gužva, odgovarala im je inspekcija, a ona je dok je građevinska inspekcija stigla na teren uspjela napraviti tri pregradne ploče između katova, terase otprilike 4,5 puta 2 metra na sva tri kata, vanjsko stepenište i to sve bez ikakvih dozvola i bez statističkih proračuna, dakle bez ičega. Susjedi to govore sa puno sigurnosti jer kako dobro znaju tko je te nacrte izradio. Kuhar je crtao nacrte. Kažu nikada mi nismo ništa vidjeli, moj joj je sin crtao nacrte za kuću po onom kako je ona tražila od njega, jer on ima mogućnosti, završio je neke tečajeve pa je znao. Ali on nije ovlašteni inženjer niti ima direktne veze sa strukom izjavljuje njena susjeda. Dakle, svim susjedima radovi su bili krajnje čudni. Ogoljeni su trusni zidovi, gdje je bila rupa tu se krpalo ciglom i samo gradilo na starome govore a da nema nikakav papir o gradnji dokazala je to i inspekcija u konačnici, dakle kad je konačno Građevinska inspekcija izašla na teren zabranila je daljnje radove i naložila rušenje izgrađenog i to detaljno na pet stranica su se potrudili iz inspektorata. Također, kažu netočni su i neistiniti navodi gospođe da je dala izraditi radove u skladu s Člankom 150. Zakona o gradnji odnosno na održavanju građevine jer je inspekcijski pregledima nedvojbeno utvrđeno da se radi o rekonstrukciji odnosno dogradnji i nadogradnji stambene građevine. Tako stoji u samom nalazu. Također inspekcijski nalaz navodi i kako je rekonstrukcija izašla iz postojećih gabarita zgrade i detaljno navode što je i koliko izvan no investitorica se oglušila na nalaz inspekcije, žalila se na rješenje Upravnom sudu, iskoristila je to pravo, međutim odbijana je, odbijene su joj žalbe i na Upravnom sudu u Rijeci i na Višem upravnom sudu u Zagrebu u lipnju 2022. tu su susjedi zapravo mislili da je priča gotova. No, nekoliko mjeseci kasnije susjedima dolazi poziv za uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole. Nitko to zapravo ne može vjerovati i zbilja čemu onda svi ovi zakoni, naravno šokirani su susjedi. Oni su postavili to pitanje Zavodu za prostorno planiranje neka nam kažu po kojem je zakonu moguće dati zahtjev u takvoj situaciji, ali evo, nisu dobili odgovor, to napominju opet susjedi. Otišli su na uvid u dokumentaciju, ostali zatečeni, pokazana im je dokumentacija i to naravno zatečenog stanja, znači sve to što je nelegalno izgrađeno ubilježeno je kao nešto što zapravo postoji od prije i sad susjedi tu ne mogu ništa drugo, dati svoje mišljenje, primjedbe, ali svejedno dali ne dali. Kaže da se dvije čestice na kojima je kuća građena izmjenama katastarskih izmjera postaju jedna čestica, tvrde da je na toj novoformiranoj upisano novo bespravno sagrađeno kao da je tu od pamtivijeka. Na sve navedeno susjeda je uložila prigovor, sporovi oko čestica još su u tijeku. U tijeku je postupak izdavanja građevinske dozvole na za nešto što je nedvojbeno bespravno izgrađeno. Čak je Upravni odjel za prostorno planiranje i gradnju Primorsko-goranske županije odgovorio da sve je u redu, sve se to može, svaki investitor ima pravo podnijeti zahtjev za izdavanje građevinske dozvole za građenje ili rekonstrukciju građevine bez obzira na možebitnu činjenicu da je ona već izvedena bez građevinske dozvole i da je predmetnom postupanja inspekcije apsurd nad apsurdom. **Sanader, Zahvaljujem poštovani potpredsjedniče Hrvatskog sabora. Poštovani glavni državni inspektore, poštovana državna tajnice, kolegice i kolege, dakle počet ću onom standardnom konstatacijom da je bespravna granja jedna ozbiljna negativnost koja ima svoju povijest, svoje uzorke i štetne posljedice u prostoru. To je problem s kojim su se manje-više uspješno bavile gotovo sve vlade u modernoj Hrvatskoj. Problem koji očito niti do danas nije riješen. Jutros sam kazao, a ponavljam i sada da pozdravljam inicijativu kolega iz IDS-a da kroz ovaj zakonski prijedlog iniciraju i ovu raspravu, ali i iniciraju poboljšanje postojećeg zakonskog okvira kako bi se konačno zaustavila spomenuta negativnost. Poštovani kolega Daus više puta ste spomenuli da je ovo nadstranački i apolitički problem, problem opće naravi. Iz dosadašnjih rasprava možete vidjeti koliko ipak je i politički problem. Kad govorimo o rastu ili padu BDP, zaposlenosti i nezaposlenosti ili inflaciji uspješnost se mjeri upoređivanjem sa drugim zemljama EU dakle, kakvo je stanje sa bespravnom gradnjom u susjednim zemljama, u zemljama EU. Jutros je na odboru kolegica spomenula slučaj Švedske, a prošle godine su o tome na široko pisali naši mediji. čovjek sa susjednih zemlja, u statusu izbjeglice na obali jezera u šumi sagradio vikendicu, problem zato što u Švedskoj zakonodavstvo nije bilo pripremljeno i nezamislivo da netko može tako postupiti, dakle uopće nema bespravne gradnje, vjerujem nema niti potrebe za istom tog gradnjom. Drugi primjer je osobne naravi kako je to u RH. Prije nekih 7-8 godina s kolegama iz Hercegovine sam bio na studijskom putovanju u Istri, kakva slučajnost, dakle da Istra je nabolje organizirana, među razvijenijim regijama u RH, logičan izbor. Išli usvojiti znanja, iskustva, funkcioniranje lokalnih samouprava po inim problemima koje terete lokalne samouprave tamo gdje, gdje živim. Pa smo tako slušali o europskim fondovima, slušali o odnosu sa susjedima, o funkcionalnoj i dobro organiziranoj samoupravi, slušali smo i o prednostima Istre kad se tiče kontinuiteta vlasti, pa se nadam da ćete vi podržati taj kontinuitet i na državnoj razini, a slušali i o problemu i oko 50 tisuća bespravnih zahvata u Istri što je mene vrlo iznenadilo. Vi možete možda, možda griješim ali tako su nam tada dali podatak. Dakle, nije problem od jučer, nije zadnjih 7 godina nego i u bivšoj državi od '60.-tih godina kad je prošla magistrala ili kad se otvorio prostor za turizam postao veći interes problem značajno narastao tih godina. Jasno u novije vrijeme ulaskom RH u EU, dolaskom i stranog kapitala, problem eskalirao. Sve to ukazuje na složenost problema, ali i na potrebu jačanja institucija, kulturu odnosa prema zakonodavnom okviru, prema prirodi. U vašem obrazloženju sam i na odboru komentirao pa ću ponoviti. Dakle, gorući problem lokalnih samouprava, bili ste čelnik lokalne samouprave, znate da lokalne samouprave imaju niz tzv. gorućih problema, ovaj problem nije jednako izražen kod vas u Istri ili bilo gdje na obali ili u Lici i Gorskom kotaru ili Sloveniji, nije tolika potreba za prostorom i toliko eskaliralo kao što je to kod vas. I isto tako budimo realni gdje su čelnici lokalne samouprave bili zainteresiraniji da očuvaju prostor, zainteresiraniji za suzbijanje ove negativnosti, uspjeh je veći i devastacija prostora, Sugerira se da je ključni uzrok bespravne gradnje loša ekipiranost Državnog inspektorata odnosno građevinske inspekcije, dijelom bi se mogao složiti. Kroz statističke podatke izvješća Državnog inspektorata imamo broj predmeta, podnesenih prijava, broj rušenja, naplaćenih sredstava. Činjenica je da sustav ne funkcionira, da nismo došli do cilja i da bi trebalo na tim stvarima radit. Prijedlog da to preuzme, dio ovlasti preuzme komunalni redari, vi ste kazali da ste razgovarali sa nizom čelnika lokalne samouprave, ja postavio pitanje tko će to platiti, ima li tu dodatnih zapošljavanja, hoće li bit novi teret, šta kažu na to iz udruga gradova i općina? Danas smo čuli i komentar kolegice koja kaže tko će to platiti, tko će platiti …/Govornik se ne razumije/…sasvim razumljivo, sasvim opravdano. Da zaključim, po mom dubokom uvjerenju, ne može se kvalitetno raspravljati o bespravnoj gradnji, kao niti učinkovitom zakonodavnom okviru bez kvalitetne analize stanja, pa i analize učinaka Zakona o legalizaciji bespravno izgrađenih građevina koje spominjete isto u ovom prijedlogu zakona, bez analize uzroka trenutnog stanja, posljedica na prostor, ekonomski razvoj i općenito kvalitetu života ljudi. To u ovom zakonskom rješenju i niste baš do kraja obradili iako bi se i to moglo sa dosta rečenica il nekoliko rečenica popratit. Dakle tek tada pristupiti učinkovitom provodivom zakonodavnom okviru koji će ovu negativnu pojavu uz jačanje institucije građevinske inspekcije u cijelost suzbiti, dakle nema smanjiti nego suzbiti. Danas imamo i uvjete za takav pristup, dakle uglavnom imamo potrebnu i kvalitetnu prostorno plansku dokumentaciju, užurbano se za građevinska zemljišta radi na zemljišnim knjigama i novome izmjeru. Evo spominjem stalno funkcioniranje institucija, ono je danas htjeli, ne htjeli priznati daleko učinkovitije nego to ranijih godina, postoji kvalitetna baza podataka, dakle svi ili gotovo svi preduvjeti za zaustavljanje ove negativnosti postoje. Zbog svega navedenog uz stvarno uvažavanje ove inicijative Klub HDZ-a ne može podržati ovaj zakonski prijedlog, priklanjamo se mišljenju i prijedlogu Vlade RH što je i razumljivo ma šta i kako god vi to govorili i nadamo se da će unutar ovog, kako je to rečeno u odgovoru Vlade, zadnjeg kvartala u proceduri biti i cjelovito zakonsko rješenje, zahvaljujem. Hvala lijepa g. potpredsjedniče, neću bit dug, samo kratko, potakao me kolega Barbarić, rekli smo si jutros da se slažemo oko dosta stvari samo ne baš oko svih modela i ne oko vremena. Jesam, bio sam čelnik lokalne samouprave jedne općine u središnjoj Istri, zove se Cerovlje na području Pazinštine, mi nismo imali problema bespravne gradnje odnosno bili su minorni jer je to tako područje ruralno, pritisak je na obali, pritisak je tamo gdje je to atraktivnije, gdje su skupa zemljišta i gdje je sve skupa drukčije. I normalno je kad ste spomenuli Liku, ja ću dodat Kordun, Banovinu, Baniju, dio Slavonije, tamo ne može biti kad skoro nema više na nekim mjestima ni ljudi, a kamoli zgrada, dakle sasvim nam je, raznolika je Hrvatska, to je njena ljepota, ali ta različitost ima i svoje specifičnosti. Tko će platit komunalno redarstvo? Jedinice uz obalu koje imaju taj problem, rekao sam vam i jutros i prije, spremne su, rekli su mi to gradonačelnici, spremne su u to investirati jer na taj način štite prostor. Intencija je bila da komunalno redarstvo i komunalni redari zaustave samo sam početak gradnje, da se ne vraćam opet na istu priču, da se zaustavi odmah jer stvarno situacije na terenu su takve da građevni inspektori jer ih je stvarno malo u Istri ne stignu odmah i promptno reagirati na nekim gradilištima. Jesmo za sveobuhvatni pristup, a nemamo vremena i istina je, nije počela bespravna gradnja otkad je počela vaša Vlada,

prostora, alata, al vjerujte za dobre prijedloge i naše podrške bi bilo da se to učinilo i to je bila intencija i mog govora na početku i, i sada na kraju krajeva, hvala. Katarina Nemet. **Nemet, Katarina (IDS)** Zahvaljujem potpredsjedniče HS. Kolega Daus, evo iz mišljenja Vlade koje je ovdje već više puta spomenuto proizlazi da se razmatra povećanje ovlasti nadzora upravnih tijela odnosno komunalnih redara, eto pa ja vama predlažem, Klubu zastupnika IDS-a predlažem da možda kako bi dobili na vremenu ovaj prijedlog zakona prepustimo kolegi iz većine i da ga onda po uzoru na prijedloge kolegice Anke Mrak-Taritaš i da onda dobijemo naravno tih 6 mjeseci koji nam nepovratno odlaze, hvala. Hvala kolegice na replici. Ma dio mog govora u ime predlagatelja na početku bio je u tom smjeru da nema nikakvih problema, mogli ste predložit, možete još uvijek, čak sam i očekivao u ovih 60 dana da će bit nešto učinjeno od strane vladajućih. IDS je od samog prvog mog govora na početku ovdje rekao sam da nemamo problema s time, dapače. **Sanader, Ante (HDZ)** Slijedeća replika poštovana Anka Mrak-Taritaš. Hvala lijepo. Kolega Daus, ja sam vaš prijedlog shvatila na slijedeći način, voda je došla do grla il je dogorjelo do prstiju. Na putu kad vi dolazite iz Istre tu, ja sam sigurna da kad se malo okrenete oko sebe ako ne putujete baš cijelo vrijeme autocestom nego onim lokalnim, se iznenadite kad vidite da je opet nešto niklo i da je opet nešto napravljeno s tim što kod nas, karakteristika naše bespravne gradnje nije u lošoj gradnji, nema naša bespravna i legalna gradnja po svojim kvalitetama, po svojem izgledu, po svim svojim nisu favele južnoameričke nego je ista gradnja. Ono što, samo se želi, želi se kontrolirat prostor, dakle prostor može se kontrolirat na razini države, prostor se može kontrolirat na razini županije ili na razini općine i gradova. Ako nam je najmanja jedinica općina i gradova onda je najlogičnije da kontrola prostora bude s te razine i da bude najjednostavnija moguća, ja tako čitam vaš prijedlog. Hvala lijepa. Da, dobro čitate, na kraju krajeva i struka vam je to i razumijete bolje od mnogih u ovom domu o čemu se radi, ali to je bila intencija. I uvijek je bilo zašto je u Istri toliko ne, zašto pa sad ide IDS nešto, ne, ne radimo, mislim da smo time dokazali da želimo preuzet, mislim da je kolega Brumnić to prije reko i dio odgovornosti, lokalna samouprava želi preuzeti odgovornost, al dajte im alat za to, samo dajte alat. Jedan od njih je to, imamo nemamo drugo imamo komunalno redarstvo i s tim želimo pomoći. imenom i prezimenom)** Poštovani kolega, ja doista silno cijenim vaš trud da ovu raspravu i ovu temu držite nestranačkom, međutim kad ste već predložili da date HDZ-u malo vremena na tragu prijedloga vaše kolegice da oni naprave to svoje superiorno sveobuhvatno, još bolje, najbolje kako samo HDZ zna rješenje moram reć da ja to stvarno izražavam najveću moguću skepsu jer politička opcija koja sedam godina praktički drži vlast, a nije poduzela ništa i nikako do tog sveobuhvatnog svesavršenog rješenja nije došla, a problem je već ono dogorio do noktiju znači da ne postoji politička volja. I ako je nije bilo sedam godina neće ju biti niti u daljnjih sedam mjeseci, pa niti u tom posljednjem kvartalu ove godine kao što se najavljuje, to će tek biti jedna mala predizborna parola kojom će reći HDZ evo idemo i u čišćenje prostora od HDZ-ovih dosadašnjih uzurpacija, što je naravno varka. Hvala lijepa. Hvala kolegice, djelomično dijelim razmišljanja s vama. Razlikujemo se u tome jer vladajuća većina nije samo HDZ nego su i ostali, a postoji određena skepsa, da, određena doza sumnje da je tempirano baš u neko predizborno vrijeme jer ako sve to čeka kraj mandata najčešće se to logički može razmišljat. Još jednom ću onako malo polunaivno reć, nadam se da sam u krivu. Ružica Vukovac. **Vukovac, Ružica (Nezavisni)** Zahvaljujem predsjedavajući. Poštovani kolega, vjerujem da ste slušali moj govor ispred kluba, ja sam se trudila bit detaljna jer sam zgrožena takvim primjerima na terenu. Da smo imali primjerice evo ovakav propis usvojen i da su komunalni redari na vrijeme reagirati ne bi uopće došli u ovu sramotnu fazu gdje zapravo ured u Primorsko-goranskoj županiji raspravlja o tome da se ta kuća legalizira koja je apsolutno mimo svih propisa izgrađena znači čak i mimo propisa same inspekcije koja je naložila rušenje, ali evo sve se čini da će se ipak legalizirati. Što mislite o takvim primjerima s terena? Hvala kolegice. Ako sam dobro shvatio u ovom primjeru radi se unutar građevinskog područja naselja, dakle malo je drukčije od teme samog ovog prijedloga dopuna predmetnog zakona, ali više-manje je pravilo isto Da se spriječi odmah u startu ne bi došlo do te faze, izbjeglo bi se mnog neugodnih, neželjenih, ekonomski neprihvatljivih, prostorno neprihvatljivih, ekološko neprihvatljivih postupaka i sigurno da bi bilo bolje. Ponavljam, ovdje je ako sam dobro shvatio Pobri radi se o naselju

Hvala poštovani potpredsjedniče. Dosta obeshrabrujuća rasprava, pogotovo i kad smo unaprijed znali da će vladajući to odbit, ali mislili smo da će možda barem ponudit jedan iole suvisli prijedlog na koji način spriječit bespravnu gradnju, međutim toga nema. Ali ono što mi isto dosta zanimljivo u ovoj raspravi kako se čujemo brigu kako će jedinice lokalne samouprave platiti nove komunalne redare. Imam par prijedloga. Evo recimo kazne koje dobiju bespravni graditelji može biti prihod jedinica lokalne samouprave, gradova ili općina ili recimo drugi prijedlog, 1% PDV-a neka ostane tamo gdje se i ostvari ili recimo treći prijedlog, sad kad budete provodili „novu poreznu reformu“ ne morate smanjivat ili ukidat prireze gradovima, ukidajte državne poreze jer imate vjerujte mi puno, puno, puno više mesa nego što to imate u gradovima i općinama. Hvala lijepa. Hvala kolega. Da, svaki put kad ide neka reforma ide na uštrb opet lokalne samouprave, najčešće pričamo o porezu. Kad pričamo o porezu da decentralizacija Hrvatske ovo što kolega pričate, ali ona se ne provodi u praksi osim samo u govorima i u teoriji i svaki put pred izbore opet će bit ili jesmo je decentralizirali ili ćemo decentralizirat Hrvatsku, ali nećemo. Da, ovo su neki od modela koji smo predlagali godinama kako zapravo pomoći terenu pomoći lokalu i riješit poreznu priču. Možda nije porez na dohodak najbolji, najbolji primjer prihoda lokalne samouprave, možda je to 1% PDV-a s porezom na dohodak možemo korigirati onda plaće građanima RH, tada prirez uopće ne bi bila tema. Na kraju krajeva dio lokalnih samouprava niti nema prirez u RH. Ali da ne otiđemo previše u poreznu reformu, ali je vezana svakako na to ne treba brinut o sredstvima za platit komunalne redare, treba brinut o tome da li ćemo zaštiti prostor RH.

Hvala lijepa. Poštovani potpredsjedniče HS-a, poštovana državna tajnice, kolegice i kolege. Ne tako davno, ali u jednom drugom sazivu Sabora je bio jedan kolega koji kad sam govorila o bespravnoj gradnji je rekao sljedeće, dakle bio je kolega saborski zastupnik, da on mene ništa razumije jel da je to tradicijska hrvatska gradnja, da tradicija u Hrvatskoj znači da se ljudi malo okupe i preko vikenda slože kuću šta prizemlje, kat, ovo sve se zna i da je to to. Dakle, mi samo trebamo bez obzira sa koje strane u ovoj sabornici sjedimo okrenuti se oko sebe i vidjeti činjenice koje imamo. A koje su činjenice? Da imamo i dalje bespravnu gradnju, da je glavnina bespravne gradnje vezana uz obiteljsku gradnju, dakle uz rješavanje svojih stambenih problema iako ima onih velikih bespravnih graditelja ali to neću otvarati, neću govoriti. Da građevinskih inspektora imamo svake godine sve manje i manje. 82 građevinska inspektora. Od 82 građevinskih inspektora njih 50% i više je za jedno pet, šest godina u mirovini. Ja vam pouzdano mogu reći da raspišite natječaj za građevinskog inspektora za koji tražite visoku stručnu spremu, dakle Arhitektonski ili Građevinski fakultet, tražite i čak i da nema ni položen stručni ispit i sve ostalo, ali mora imati nekakva znanja. Kako ćete dobiti u državi u kojoj imate obnovu od potresa koju morate napraviti, u kojoj imate sredstva za NPO, dakle sredstava za NPO ima. Pitanje je tko će to raditi i gdje imate na razini Europe, odnosno svijeta temu Ukrajine u kojoj kreću radovi. Dakle, vi uopće ne možete nekom tko je spreman nekom od mladih inženjera ponuditi da dođe i radi težak posao, odgovoran posao, da mu mi skačemo po glavi, da mu svi zajedno skačemo po glavi neće doći raditi, nećemo ih dobiti. Dakle, a nešto napraviti moramo. Što u tim uvjetima ako hoćemo? Ako nećemo, ide voda niz mlin, pa nema veze. Ja vam jednako tako kažem, mi u ovom trenutku ne znamo ni koliko se bespravnih objekata gradi, niti znamo koliko bespravnih objekata imamo. Mi ih jednostavno ne znamo. Imate nekoliko alata. Jedan alat da probate aktivirati da radi taj posao netko tko je na terenu, koji je blizu terena, netko tko ima eventualno srednju stručnu spremu ili nekakve, nešto pa će vam bit prihvaćen za taj posao. Ja davnih dana kad sam uopće počela se baviti sa tim onda vam je bilo u Hrvatskoj, dakle to je bilo prije Hrvatske države. Imali smo 100 i jednu općinu plus 14 općina u Gradu Zagrebu. Svaka općina je imala svoje građevinske inspektore. Imali su građevinski izvidnici. Građevinski izvidnici su bili ljudi sa srednjom stručnom spremom čiji zadatak je bio obići teren općine i vidjeti da li se priprema negdje gradnja, dovesti evidenciju i inspektor je išao van. Mi smo komunalne redare uspjeli, imamo ono prometno redarstvo. Nemojte to zaboraviti. Ako imamo prometno redarstvo zašto ne možemo imati građevinsko redarstvo, pa da imate komunalne redare koji se isključivo bave građevinskim sektorom i odrađuju tu priču na način da evidentiraju i da reagiraju kad bespravna gradnja počne. Ja sam arhitekt, školovana sam da planiram, da projektiram. Meni je uopće tema bespravne gradnje, a još više legalizacija bespravne gradnje nešto što mi je, što je apsolutno mimo mog habitusa i načina koji je. Ali kao što sam rekla imali smo samo dva načina. Ili probat sve legalizirati ili staviti vojsku van i rušiti. Zemlja koja je završila, zemlja u kojoj imate toliko stradalnika to su Talijani radili. Talijani su izvukli vojsku van i išli rušiti bez milosti. Dakle, samo moramo znati što hoćemo. Ako znamo da imamo bespravnu gradnju, da ju imamo i dalje, da ju ne uspijemo kontrolirati, da je ne uspijemo sankcionirati, a želimo nešto riješiti hajdemo alate koje imamo iskoristiti i napraviti. Hajdemo čak reći IDS nema pojma o tome, ali predložite to. Ja sam sigurna da to mi u ovom sazivu Sabora nećemo vidjeti. Za to vrijeme netko bespravno gradi. Zašto gradi bespravno? Zato što može. Zašto može? Zato što mu mi kao država to dopuštamo. Marić. **Marić, Andreja (SDP)** Hvala lijepa. Poštovana kolegice u cijeloj toj priči je zapravo niz instanci i razina odgovornosti tko je kriv za bespravnu gradnju. Između ostaloga tu je svakako sudionik i država koja bi mogla nešto napraviti, a ne radi. Evo kod mene u Međimurju, znate i sami, evo romska naselja gdje je bespravna gradnja. Izdaju se za cijelo naselje brojevi kuća, svi su Livadarska 40. i nikom ništa. Bespravna gradnja na državnim zemljištima, pa se ništa ne poduzima, na zaštićenim područjima, na područjima gdje upravljaju državne tvrtke, HEP, Hrvatske šume itd. Sporost sustava. Evo naišla sam tu na podatak u mojoj županiji 2010. su još popisani bespravni objekti uz Muru i Dravu, još dan danas neki ono koriste. I individualna odgovornost pojedinaca. Neki grade, pa ako prođe prođe, neki jednostavno možda nisu educirani. Što mislite što bi ono najhitnije trebalo još možda izmijeniti, jer broj građevinskih inspektora teško da će se povećati, a ovo za komunalne redare na žalost ne prihvaćaju. Hvala. Dakle, kolegice Marić. Ono što znamo kao jedan puta jedan da ćete teško dobiti tri građevinska inspektora, a kamoli 20 što bi u ovom trenutku trebalo biti. Prema tome, ako to znamo da ne možemo dobiti, hajdemo onda vidjeti šta se nudi, šta možemo, koje ljude možemo zaposliti i to odraditi sve zajedno. Ja sam vodila taj dosta težak i naporan posao legalizacije, gdje je u postupku legalizacije bilo preko 800000 zahtjeva. Ja uvijek pričam priču jer je to meni zanimljiva priča. Mi dajemo rok i znamo da će rok za podnošenje zahtjeva biti 30.6. Ja sam u tom času ministrica. Mene zove moj prijatelj koji je projektant i kaže ja sam čuo, ne mogu podnijeti sve zahtjeve već sam lud, imam previše posla. Čuo sam da će se rok produžiti. Ja velim neće. Veli on, ali ja sam čuo da hoće. Ja kažem gle, ja sam ministrica i znam da neću produžit rok. Dakle, to vam je onaj uvijek čujete ono što hoćete čuti samo je pitanje da li se hoćemo baviti … …/Upadica Katarina Nemet. **Nemet, Katarina (IDS)** Zahvaljujem potpredsjedniče HS. Kolegice Mrak-Taritaš, ja bih htjela još jedanput i naglasiti koji je problem bespravna gradnja i koji daljnji problem generira. bespravna gradnja na atraktivnom zemljištu u priobalju generira nelegalno iznajmljivanje, znači mi govorimo o nekretninama koje se iznajmljuju turistima u turističkoj sezoni gdje i na taj način svi proračuni i lokalni i regionalni i državni ostaju zakinuti. Kada država shvati koji novac na taj način propušta onda će možda i reagirati, dotada nažalost smo tu gdje jesmo. Hvala lijepo. Kolegice Nemet, dakle kad sam rekla da je država jedan od, zapravo generator bespravne gradnje stvarno nisam pogriješila bez obzira kad sam prvi put tu čula onda sam se strašno uvrijedila i svašta nešto. Samo ću vam dati jedan primjer, dakle vi ste imali, dakle neko ima bespravnu kuću, podnesao je zahtjev za legalizaciju i zna da ne može dobit legalizaciju jel je bespravno napravio izvan roka, u uredu moli nekog da mu čuva predmet, da mu predmet ne rješava. Temeljem Zakona o turizmu on može dobiti dozvolu za rad u turizmu jer ta dozvola za rad u turizmu se dobiva dok, dok se ne riješi zahtjev. On zna da je napravio 2013. izvan roka i izvan sve, svi znaju i svi na tome žmire. Kad je bio tu zakon, kad sam se ja protivila tome i kad sam rekla svi su rokovi prošli…/Upadica Sanader: Vrijeme/…nemojte to više radit jel na taj način potičete bespravnu gradnju, naravno da me nije niko htio slušat. Hvala lijepa g. potpredsjedniče. Kolegica Mrak-Taritaš, i da li onda na kraju svega i već smo pri kraju same rasprave, se slažete da je bolje bespravnu gradnju zaustaviti onda odmah u startu? Kad sve ovo skupa uzmemo u obzir što smo danas pričali od svih negativnih efekata, da li se slažete s ovim prijedlogom da je, da je zaustavimo odmah u startu i da već ako želi lokalna uprava da pomogne ili da se napravi, može, možda neki u nekim područjima, sigurno zapravo neki u nekim područjima Hrvatske nemaju tih problema, ali tamo gdje je da se pomogne, hvala. Kolega Daus, ja tu uopće nemam nikakvih dilema, dakle najgore što se desi kad se pusti da se gradi, a gradnja traži određeno vrijeme, kad se kuća napravi bez obzira velika, mala i srednja, kad u tu kuću neko useli koji zna da je bespravni graditelj i zna da mu nad glavom visi onaj Damoklov mač, pa može bez toga ostati kad je već i opremio tu kuću. Dakle one slike kad vi iseljavate ljude van, kad iseljavat taj namještaj, kad imate situacije familije, male djece, to su najružnije moguće slike. Zamislite da ste vi kad je on kupio građevinski materijal pozvao tri mandleka koji su sad iz, ne znam Filipina ili Nepala, odakle jesu, kad su ovi počeli kopat, kad je neko došao van i rekao nema kopanja, zaustavi, najmanja je šteta za sve, za prostor, za tog čovjeka koji je uložio svoje novce, za sve te traume koje je. Dakle ono što moramo vodit računa da se bespravna gradnja sankcionira i obustavi u korijenu, nema druge.

Kolegice i kolege, poznajem jednog odličnog veterinarskog inspektora koji radi u Državnom inspektoratu, u ovom istom u kojem je Andrija Mikulić šef, pa me to potaknulo da na neke stvari obratim pozornost, a mislim da će svima pomoći kada napravim jednu malu usporedbu i paralelu. Kada se otvore internetske stranice Državnog inspektorata vidjet ćete silne obavijesti o nekim proizvodima koji su povučeni s tržišta jer je nadležna inspekcija utvrdila primjerice da u nekom prehrambenom proizvodu postoje alergen ili parazit. To znači da je u tom dijelu sustav tako dobro podešen da obilazak terena, sustavne inspekcije, sustavni rad inspektora utvrđuje što ne valja i štiti građane od opasnosti koje im prijete. Nije mi jasno zašto takav sustav ne postoji u odnosu na bespravnu gradnju. Složit ćete se sa mnom da je puno više vremena, što znači puno više vremenskog prostora za Državni inspektorat da utvrdi da se negdje na terenu nešto dešava, dakle više vremena postoji tamo gdje se radi neka kuća, neka nekretnina, neka građevina, pogotovo kada se radi o višestambenom luksuznom objektu ili hotelu ili nekom slično nego kad se primjerice radi o klanju nego pilića koji će završit prepakiran u nekakvom plastičnom paketiću. O čemu se radi? Radi se o tome da javnost drugačije reagira na trovanje hranom koja može izazvati i nekakva nesretne posljedice, pa bi to izazvalo buru. U slučaju bespravne gradnje mi smo se na takav sustav već naviknuli jer bespravno gradimo proteklih 30.g. i neko u svemu tome profitira. Čini mi se da i javnost dobrim dijelom traži prostor za sebe odnosno manje će biti osjetljivi na devastaciju i uzurpaciju prostora ako znaju da i sami nešto mogu uzurpirati i to je ona korupcija, dakle ja mislim da ovo ipak jest stranačko pitanje jer je ovo način prenošenja jednog mentalnog sklopa iz naraštaja u naraštaj, iz regije u regiju, iz jednog mandata u slijedeći mandat i zato se pitanje bespravne gradnje u suštini ne rješava. Kaže predstavnica predlagatelja odnosno ministarstva, ovdje prisutna državna tajnica, da ćemo to ubuduće rješavati dronovima, satelitima, laptopima i printerima. Otprilike je korist od tih snimaka identična, sad mi je žao što nema g. Reinera kao predsjedavatelja pa da se vratimo na onu situaciju kad smo imali silne povrede Poslovnika i one silne opomene koje on izriče. Otprilike je težina tih opomena ista kao i ovih satelitskih snimaka. Dakle, jedna potpuno besmislena procedura. Do čega će ti snimci dovesti? Do generiranja određenih podataka u jednom ministarstvu koje je potkapacitirano u kadrovima. I tu dolazimo do ključnog problema. Zamislite sad da ti svi silno dronovi i odrade odličan posao, da naprave kompletan snimak postojećeg stanja, da se utvrdi svaka bespravna građevina. Ne može se svaka bespravna građevina ukloniti. Nekoj građevini će se pustiti da postoji godinama, možda i desetljećima jer neće biti onih koji su kapacitirani da izađu na teren i da takvu građevinu sruše. Ali onaj koji će odlučivati koja će se građevina rušiti ili koja neće bit će Andrija Mikulić šef inspektorata. Stranački čovjek, stranačka osoba. Onog trena kad smo dopustili da je uopće moguće da čovjek koji je visoko pozicioniran u političkim strukturama jedne političke zna se koje HDZ stranke uništili smo inspektorat kao neovisnu i nepristranu instituciju koja prema svima po jednakim aršinima, po jednakim kriterijima provodi ono što joj je zadaća i zadatak. I tu je priči kraj. A kada govorimo o nedostatku političke volje da se s ovim pitanjem pozabavimo, onda također mislim da je riječ o profitu od kojeg jedna politička opcija i njezina struktura na terenu i njezini donatori i njezini simpatizeri i svi oni koji podržavaju državu nereda naprosto imaju više koristi jer problem naših bespravnih gradnji nije toliko što su one nekvalitetne, one su kvalitetne i visoko profitabilne, a zna se kome profit, takav nelegalni profit najviše koristi. Daus. **Daus, Emil (IDS)** Hvala lijepa gospodine potpredsjedniče. Uvažena kolegice Orešković, da li je vama normalno da ljudi koji su svaki dan po terenu svoje općine, svoga grada i kojima je to u opisu posla najbolje znaju i najbolje vide što se događa i da je najnormalnije da oni budu ti prvi koji će uočiti, ali i dodatno zaustaviti početak ilegalne bespravne gradnje? Hvala. U postojećim okolnostima meni se čini da je to najlogičnije rješenje, a dopustite mi da kažem i nešto osobno. Mislim da je, jer to govorim iz vlastitog iskustva, ne postoji veća frustracija od toga da vidiš da se tebi pred očima događa nešto nelegalno, a da po tom pitanju ne možeš poduzeti ništa. Ja sam tu situaciju imala 5 godina kroz ovlasti nedovoljne, nedostatne ovlasti Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa i na tisuće predmeta godišnje koji su bili odbačeni jer nisu u našoj nadležnosti, a duboko su kvarni, duboko su koruptivni u svojoj srži. E sad tako isto i sa komunalnim redarima koji će ne znam zbog nekih manjih nepravilnosti prijavljivati građane i tu kao uvoditi reda, dakle ići će na slabiju kariku u lancu, a oni koji rade višestruku i veću štetu desetljećima veću štetu, trajno narušavaju prostor kao javno dobro e baš njima ti isti komunalni redari ne mogu ništa. To je država po mjeri HDZ-a. Slijedeća pojedinačna rasprava poštovani Marin Lerotić. Hvala poštovani predsjedavajući. Evo danas raspravljamo o predloženim dopunama zakona koji su početak rješavanja problema, a koji će vladajuća većina po uputama Vlade odbiti. Odbiti će ovaj prijedlog iako i u samom objašnjenju Vlade stoji kako su svjesni problema koji je itekako prisutan i to ne samo u Istri već diljem obale od Pule do Dubrovnika. Odbijanjem ovog predloženog zakona nastavit će se devastacija prostora, a nemamo nikakve garancije da će Vlada išta učiniti po tom pitanju posebice kada znamo da zastupnici IDS-a govore u saboru o tome već godinama, već niz saziva Hrvatskog sabora. Stoga opet upozoravamo i to već nebrojeno puta i naprosto je nevjerojatno da nitko u nadležnom ministarstvu ne čuje ili ne želi čuti problem bespravne gradnje. Svaki dan situacija je sve gora i gora. Situacija je u potpunosti izmakla kontroli. Nevjerojatno da se pojedinci u ovoj državi ponašaju kao da se pojedini zakoni uopće ne odnose na njih. Dakle, bez ikakvog reda, dozvola i pravila samo odaberu gdje žele graditi i započnu gradnju. Nebitno je li riječ o poljoprivrednom zemljištu, šumskom, morskoj obali, priobalju, sve se nepovratno uništava betonskim blokovima i pločama, a od građana koji poštuju zakone ove zemlje stvaramo građane drugog reda. Nevjerojatno je da se gura glava u pijesak i da se ponašamo kao da je bespravna gradnja, da se bespravna gradnja uopće ne događa. I upravo je takav stav državne vlasti. Nečinjenje i zatvaranje oči pred ovim problemom dovelo do stanja u kojem smo danas, a to je da se bespravni graditelji ponašaju kao da se zakoni ove države na njih ne primjenjuju. Rade što hoće, kako hoće, gdje hoće i nitko za to ne odgovara. Građani koji poštuju propise i zakone u Hrvatskoj zapravo su građani drugog reda jer ovakav predloženi prijenos ovlasti i odgovornosti bio bi pravi primjer decentralizacije i reformski potez u pogledu ovlasti lokalne samouprave. I nesporno je da se Državni inspektorat nije pokazao efikasnim u sankcioniranju bespravne gradnje i jednostavno više nema razumnog opravdanja da država odbija gradovima prepustiti ove ovlasti. Mi smo u Klubu IDS-a itekako svjesni kako za prijenos tih ovlasti te punu primjenu modela i ustroja građevinskih, inspekcijskih službi na razini gradova treba neko određeno vrijeme. Međutim, vrijeme prolazi, a apsolutno nitko u ministarstvu ne čini ništa po tom pitanju i samim time šalje se jasna poruka ili da nema dovoljno znanja ili nema dovoljno političke volje i želje da se ovaj gorući problem riješi. S obzirom da je predmetno rješenje ovdje znači da znanja niti ne treba, ali očigledno je da političke volje nema. Dakle, jasno je da stvari ne funkcioniraju i da je stanje alarmantno te da se hitno nešto treba poduzeti po tom pitanju. Stoga smatramo da je krajnje vrijeme da se stvari pomaknu s mrtve točke i da riješimo problem i zaštitimo prostor u priobalju jer problemi i izazovi su sastavni dio života svakog čovjeka, međutim ako izazove naše generacije ostavimo generacijama iza tada se moramo suočiti sa poražavajućom činjenicom da mi kao generacija nismo uspjeli u našoj misiji. Hrvatska je platila francuske avione milijardu i 200 milijuna eura kako bi zaštitila hrvatsko nebo, a nije u stanju prihvatiti ili napisati zakon koji ne košta ništa kako bi zaštitila hrvatski prostore. Tome možete stat na kraj već sljedeću srijedu kada ćemo glasovati o ovom predloženom izmjenama i dopunama zakona svako po svojoj savjesti, vjerujem da ćete izabrati ispravno. Hvala. Imamo repliku, poštovana Katarina Nemet. **Nemet, Katarina (IDS)** Zahvaljujem potpredsjedniče HS-a. Kolega Lerotić, evo ja bi samo i ovom prilikom još jedanput naglasila kako klub IDS-a u ovom Saboru već duži niz godina izgovara riječi decentralizacija i to je nešto što je nama jako važno jer smatramo da je to jedan ispravan način vođenja naših sredina. Ovaj prijedlog također ide u sferu decentralizacije jer smatramo da ako se ovlasti spuste jedinicama lokalne samouprave da ćemo zajednički sa državom bolje zaštititi naš prostor. Slažete li se? kolegice na postavljenom pitanju. Svakako se slažem, to je nešto što mi u klubu IDS-a već pa rekao bi i desetljećima govorimo i što je počelo biti uvaženo pravilo da i druge političke stranke to spominju, pa tako i vladajuća stranka. Međutim, vidimo i kroz famozne reforme da se događa sve suprotno odnosno da imamo sve veću centralizaciju, možda jedan od posljednjih primjera je i centralizacija zdravstva kada su opće bolnice koje su bile u vlasništvu županija postale državne bolnice. Isto tako vidimo da država voli upravljati i donositi odluke koje direktno zadiru u proračune proračune općina i gradova i na taj način utječu, a vidimo kad se predloži jedan prijedlog koji ide u smjeru decentralizacije glatko se odbija i to nije prvi put, a nažalost dok je ova Vlada nije ni zadnji.

Naravno da tu postoji veliki problem koji nije od jučer, a upravo ova Vlada na inicijativu, možda i vašega kluba i onih slika koje smo i mi na tematskim sjednicama raspravljali zajednička tri odbora gdje se parcelira poljoprivredno zemljište na koje se upravo referira i ovaj zakon, na bezbroj malih parcela ako je to hektar možda i na 20-ak da kažem dobrih parcela se parcelirati i upravo je kod donošenja Zakona o poljoprivrednom zemljištu to uvršteno u zakon da se zabranjuje parceliziranje poljoprivrednog zemljišta na parceli manjoj od hektara. To je jedan vid da kažem koji ide u ruku ove … svakako i siguran sam da će ovaj zakon se dopuniti popunit sa onim što bi trebalo se sadržavat da se ta bespravna gradnja

Hvala kolega Ćosić. Ovo što ste rekli vezano uz poljoprivredno zemljište mi smo to i podržali na kraju krajeva i mi smo to jasno rekli da je to dobro. Ali ono što mi želimo reć nije stvar učiniti jedan mali korak, znači mi znamo da imamo problem toga smo svjesni svi od ljevice do desnice, od oporbe do vladajućih, imamo prijedlog s kojim možemo riješit problem bespravne gradnje i odbit ćemo ga. Ali niti ste vi kao vladajući evo sad već sedam godina, dva mandata učinili išta da to napravite, što je rekao i kolega Daus. Kolega Sponza je o tome pričao 2016. u Saboru, znači nije da mi o tome pričamo od jučer, to je sad već sutra osam godina šaljemo, apeliramo. Mi sad rušimo već sagrađeno bespravno i to više nikad neće biti vraćeno u prvobitno stanje. Povreda poslovnika poštovani Pero Ćosić. **Ćosić, Pero (HDZ)** Ne mogu se složit da Vlada nije napravila ništa, upravo sam ću ponovit ono što sam rekao, znači na prijedlog na inzistiranje nepokazivanje noga što se događalo u Istri Vlada je u sklopu zakona kažem na ruku da se taj problem rješava. Sve ovo da ste vi predložili zakon koji to može riješiti i zaustavit gradnju sigurno bi to napravili mi bi svi digli ruku. To je samo jedan dio na putu tome i dobro da to potencirate i dobro vjerojatno će se ubrzati, ali to nije ono što će zaustaviti gradnju samo jasna odluka da se nelegalno izgrađeni objekti …/Upadica Sanader:

Već nedopustivo dugo iz dana u dan svjedočimo novim primjerima nepoštivanja zakonskih odredbi prostornih planova od strane onih koji grade mimo svih pravila i kriterija na poljoprivrednom zemljištu, kao da se hrvatski zakoni i prostorno planska dokumentacija na njih uopće ne odnose. Bespravnom gradnjom prostor se nepovratno uništava, o tome smo više puta danas ovdje govorili, a oni koji to žele spriječiti i sačuvati svoj prostor gradovi i općine nemaju zakonske alate da interveniraju, dok s druge strane država koja to može spriječiti čini se nije u dovoljnoj mjeri ekipirana za rješavanje tog problema. IDS na to neprestano upozorava, imali smo brojne inicijative i apele kako na razini lokalne samouprave u Istri, putem naših načelnika i gradonačelnika tako i s ove saborske govornice, sve s namjerom da pokušamo osvijestiti sve odgovorne kako se radi o ozbiljno problemu koji će dugoročno imati iznimne štetne posljedice na prostor, na okoliš prirodu koja nas okružuje, ali i na gospodarstvo zato što se bespravnom gradnjom uništavaju poljoprivredna zemljišta, šume, priobalje, čime značajni i vrijedni prirodni resursi. Naglasit ću i podsjetit da su poljoprivredno i šumsko zemljište proglašeni dobrom od interesa za RH i imaju njezinu posebnu zaštitu. Prvi korak ka zaštiti svakako je bila izmjena zakona o poljoprivrednom zemljištu i zabrana parcelacije na manje od 1 hektara, a ovaj naš IDS-ov zakonski prijedlog ide u smjeru daljnje zaštite prostora jer, naglasit ću još jednom, situacija na terenu je sve alarmantnija. Brojni su primjeri ekstremnih i megalomanskih razmjera devastacije prostora bespravnom gradnjom. Mogu ovdje primjerice, spomenuti slučaj s područja grada Rovinja koji slikovito pokazuje jedan od modusa operandi bespravnih graditelja. Naime, prije samog donošenja izmjena i dopuna Zakona o poljoprivrednom zemljištu, jedna poljoprivredna katastarska čestica na području grada Rovinja rasparcelirana je parcelacijskim elaboratom na čak 54 nove katastarske čestice. Postavlja se pitanje zašto bi netko poljoprivredno zemljište ili šumu usitnio na 54 čestice. Sigurno ne zato što će to dovesti do efikasnije obrade zemljišta ili gospodarenja šumom nego isključivo i samo zato da bi sutra na tim parcelama mogla početi bespravna gradnja. Ponavljam, riječ je o samo jednom primjeru, no ima ih još nažalost prevelik broj. Različiti su načini i modusi kojima se krše ili izigravaju zakoni i prostorni planovi, a sve to nažalost prolazi nekažnjeno i bez ikakvih sankcija. I tu dolazimo do važnosti i opravdanosti potrebe da se lokalnoj samoupravi prepusti ingerencije i daju veće ovlasti da u svojoj sredini pravovremeni učinkovito poduzme korake i mjere koje će takvu devastaciju prostora ili spriječiti ili eliminirati, ako se već pojavi. Jedna od glavnih poluga je pritom veća ingerencija i mogućnost angažmana komunalnih redara koji bi trebali imati daleko veće ovlasti obustavljanja bespravne gradnje, posebice izvan granica građevinskog područja. Stoga predlažemo ovu dopunu zakona i pozivamo sve kolegice i kolege saborske zastupnike da nas u tom podrže. Hvala. Hvala. Evo, poštovana kolegice Nemet, ja ću svoju repliku iskoristiti i malo ću se i nadovezati na komunikaciju s kolegom Ćosićem pa ću ja zapravo iskoristiti ovu repliku da zapravo pozovem kolege iz vladajuće većine, s obzirom da zakon ide u dva čitanja, da podržite ovo prvo čitanje pa onda do drugog čitanja imamo vremena da svi zajedno i vladajući i oporba dodatno uredimo ovaj Zakon kako bi i vladajućima bio primjeren i kako bismo uspjeli zapravo čim prije, pa evo možda i do ustavne pauze 15. srpnja izglasati taj Zakon i da se krene sa primjenom kako bismo čim prije krenuli u rješavanje problema bespravne gradnje. Evo, vjerujem da ćete se i vi, kolegice Nemet složit s ovim prijedlogom da damo ovim dopunama zakona priliku i da ga pošaljemo u drugo čitanje i još doradimo. Hvala. Zahvaljujem kolega Lerotić, ali ja ću ići još drastičnije od vas, ja sam i rekla u replici prije toga da ja predlažem da ovaj prijedlog izmjena i dopuna zakona uzme Klub zastupnika HDZ-a jer je to jedini način da uštedimo vrijeme koje izgleda će proteći dok vi ne dostavite ovom Saboru svoj prijedlog. Kako su najave iz ministarstva, u u 4. kvartalu ove godine bite trebali dostaviti svoj prijedlog, ali ne morate, evo, predlažemo da uzmete ove izmjene i dopune i da ga onda vi predložite kako bi dobili na vremenu. **Sanader, Ante (HDZ)** Sljedeća replika, poštovani Zvane Brumnić. Poštovana kolegice. Zar vam nije jasno da nema političke volje sa strane HDZ-a da se ovako nešto donese? Ono što je ključno pitanje kad je pitanje političke volje, koja je to agenda HDZ-a da ne želi srediti problem bespravne gradnje? Zahvaljujem kolega Brumnić. Ja stvarno smatram da u ovoj državi svima ovaj problem mora biti jasan i ne želim vjerovati da postoje političke opcije koje taj problem ne shvaćaju i ne žele ga riješiti. Stoga evo, a naš, naša intencija je da se ovim Zakonom spuste ovlasti na komunalne redare i da oni u začetku onda ukinu bespravnu gradnju. Vjeruj, ja želim vjerovati da svi imamo taj zajednički interes. Nema više replika, povreda Poslovnika, poštovani Nevenko Barbarić. **Barbarić, Nevenko (HDZ)** Zahvaljujem predsjedniče, čl. 238, vrijeđanje zastupnika. Poštovana kolegice, ja predlažem da vi dostavite prijedlog koji ste imali dok ste bili dio vladajuće većine, dio vlasti u vrijeme Milanovićeve vlade, imali ste tada i ministricu pa da taj prijedlog nanova aktualiziramo i da ga svi podržimo koji ste tada imali za sprječavanje ovoga. Vi ste to iskoristili kao repliku, dobivate opomenu. Slijedi pojedinačna rasprava poštovanog Erika Fabijanića. Poštovani potpredsjedniče, poštovani kolegice i kolege. Rasprave u Saboru su već postale dosadne. Dosadne jer svaki puta se gleda šta je bilo u prošlosti, tko je šta kako predlagao u određenom razdoblju i tome nema kraja, a mislim i ponovit ću, ja sam uvijek vječni optimist, mislim da smo ovdje izabrani zato da bi raspravljali o budućnosti, ne o prošlosti. Ovo trljanje

kad govorimo o samom zakonu dakle, ovo je prvo čitanje, da li su ga kolege iz IDS-a, odlučio sam i osobno ovaj potpisati da to dođe na raspravu i prijavit se za raspravu da osobno svjedočim svoju podršku u tome, iz kojeg razloga? Jer umjesto jednog obijesnog odbijanja koje je već u rutini, dakle nešto se predloži, ovaj mišljenje Vlade je da se odbaci, pa ne vidim, ne vidim svrhe i razloga, ja mislim da se to da popravit amandmanima i od strane vladajuće većine, pa neka i Vlada piše amandmane vladajućoj većini. Na kraju krajeva, evo sad nedavno je kolega Jandroković skinuo s dnevnog reda glasanje vezano za, vezano za izvješće za robne zalihe jer je zbilja vidio da, da stvar ne stoji, a pokušali ste popravit kroz, kroz, kroz, kroz amandmane, pa dajte nešto konstruktivnije probajte pokušat popravit amandmanima, ne. I činjenica je, sad ne znam, ali ja inače sam protivnik legalizacije, nije mi se to svidjelo, to je loša poruka, to je loša poruka jer na taj način onaj ko je pošten nastrada jer prođe skuplje od onoga koji je legalizirao, dakle to je išlo kriminalcima, nemojte me krivo shvatit, u prilog, da li je on sirotinja, pa si nije mogao nešto napravit, pa si skupio neke cigle sa cementom, to je zato što nismo socijalna država onda očito, ali u 30.g. mi smo ja mislim mogli riješit imovinskopravne odnose i imat sve čiste papire, al se čisti papiri ovaj s dronovima ili bez nažalost neće riješiti ni dronovima ne. Ovaj i sad i onda su ljudi možda zbog te legalizacije počeli nelegalno gradit jer će ionako reć, pa kad-tad ću legalizirat, i svi imaju ovdje prste ovaj u pekmezu jer onda imamo i ovaj i razne profitere koji kupuju poljoprivredno zemljište, plaćaju svim strankama donacije na lokalnoj razini ovaj radi izbora, poslije on potegne tu ovaj tu donaciju na način da si urbanizira područje koje gle slučajno se nalazi na poljoprivrednom zemljištu koje je on jeftino, koje I to je ono što se isto ovdje u Hrvatskoj događa, al to govori o nama kao sustavu. Imamo neefikasan sustav, o neefikasnosti sustava svjedoči baš i ovaj splitski slučaj, dakle ti kažnjavaš sadašnjeg gradonačelnika zbog onoga što je počinio bivši. To je poruka kakvu inspekciju imamo jer meni zdrava logika kaže da onda kažnjavaš odgovornu osobu u pravnoj osobi bez daljnjega, ali ona koja je to bila kada je to napravljeno. Sad zamislite da ja napravim prekršaj i to grubi prometni prekršaj, prodam auto i kažnjava novog vlasnika, prometna kažnjava novog vlasnika, ali to govori o tome kako nam funkcionira inspekcija što uopće takva, takve prijave radi, ali to onda ovisi o političkoj obojenosti bivšeg ili sadašnjeg gradonačelnika, meni se tu čini. To je vrlo opasno, to je loša poruka, to je vrlo loša poruka i stranim i domaćim investitorima, to je općenito loša poruka. Neću ja previše o dronovima, ne zna čovjek zbilja dal se smijat il plakat, i laptopima, ali činjenica je jedna, imali smo jedan neefikasni sustav koji je još uvijek neefikasan, zato smo poslije kupili dronove i laptope zato da bi informatizirali i da imamo informatički neefikasni sustav, ali digitalno neefikasan i dalje. Jer nama, mi možemo objedinjavati baze podataka između policije, između raznih, između raznih ovaj sustava zato da bi komparirali, ali ako nam je baza podataka loša džaba je bilo šta objedinjavat.

g. gradonačelniku Puljku, pa onda ja sad tu čitam, Državni inspektorat je odgovorio g. Puljku, sve se odvijalo u njegovom mandatu i točno tu navodi, u potpunosti smatramo neprimjereni istup g. Puljka koji napada, blati i svojim javnim istupom bez iznošenja svih relevantnih podataka i činjenica pokušava kompromitirati građevinskih inspektora, te diskreditirati Državni inspektorat kao instituciju. U želji da javnost ima sve relevantne informacije i sad teško mi je sve ovo iščitati, ali danas se više puta o tome o tome priča, a čini mi se da se uopće nije saslušalo ovu drugu stranu koja potvrđuje i ne može se sakriti iza toga da je to sve napravljeno u vrijeme mandata gradonačelnika Opare, nego je sve ovo za čega se tereti upravo se odvijalo u mandatu g. Puljka. Dakle ja ne branim nijednoga, niti osuđujem niti jednoga, al je pitanje kada je otkriveno bespravna gradnja, al kada je ona počela ta bespravna gradnja, možda se čekala promjena vlasti da bi se reagiralo, ja to ne znam, to su sve špekulacije, to je rekla kazala, to je rekla kazala. Jer sada da li je nešto kazna od onog trenutka kad je otkrivena ili kad je počinjena ne, to je isto tako, kad je otkriveno ubojstvo, kad je počinjeno ubojstvo, ista stvar, nema razlike, ali mislim da ta rasprava u svakom slučaju nije produktivna, a na kraju krajeva nismo ju mi ni potegli i mislim da je neproduktivno o takvim stvarima pričat, ali kad, evo kad se priča onda sam se ja na to i osvrnuo ne. Ovaj, a sve to nažalost i to vas upozoravam, ono što su promijene Zakona u prostornom uređenju, ovaj hitni postupak u prvom i drugom čitanju, ljudi moji to će bit katastrofa ako to prođe. Raspitajte se kod svojih, u svojim županijama, zavodima za prostorno uređenje…/Upadica Sanader: Vrijeme/…šta misle o tom, sada vas upozoravam.

Poštovani potpredsjedniče, poštovana državna tajnice, kolegice i kolege. Ja sam se za ovu pojedinačnu raspravu javio nakon rasprave Kluba HDZ-a koji je uporno pokušao ovu temu vratiti u prostor politike ili politikanstva govoreći o stvarima o kojima se ovdje uopće nije govorilo i ne rješavajući problem za koji ima mandat zadnjih 8 godina da ga riješi. Meni je strašno kada predstavnik Vlade koji dođe ovdje braniti mišljenje Vlade nakon što nas 15-ak, 20 izgovori iste probleme nema niti jedanput potrebu izić za ovu govornicu i braniti mišljenje Vlade i reći u čemu smo mi to bili u krivu. To je strašno. To znači da razgovaramo sami sa sobom i da govorimo zidu. No, nikakve koristi što netko od nas kaže za ovom govornicom nema jer to nitko ne čuje jer da čuje onda bi se digao i brani svoje mišljenje u ovom slučaju mišljenje Vlade i objašnjavao zašto je ovaj postojeći zakon dobar, što je to dobro u ovom zakonu, na koji način se bespravna gradnja u Hrvatskoj spriječila u proteklim godinama i možda bi netko od nas promijenio mišljenje, ali to se ne radi. Tako da pitanje eskalacije ili ne eskalacije bespravne gradnje koje je ustvari kontinuitet u ovoj zemlji je problem u konačnici ljudi koji žive na tom prostoru. Ta bespravna gradnja koristi resurse i vode i kanalizacije i struje i kada netko kaže ne može se priključiti, ja vas pitam tko iz HEP je priključio, HEP je u rukama države. Jučer je netko od vaših kolega kad sam ja raspravljao o HEP-u rekao je direktnoj ingerenciji države. Ja se slažem s time. Znate u čijoj ingerenciji je katastar to je onaj koji evidentira tu nelegalnu građevinu? U rukama države. Znate od koje godine je inspekcija u rukama države? Kolegica Mrak Taritaš je rekla, ja se tog sjećam još sa grada 1999. i nije samo HDZ-ova vlada bila da budemo iskreni, ali od te godine je država rekla mi ćemo riješiti problem bespravne gradnje odnosno gradnje bez građevinske dozvole. Od tada znamo koliko je bilo gradnje bez građevinske dozvole ako po ničem drugom onda po tome koliko je zahtjeva za legalizaciju podneseno, a podneseno ih je samo u Gradu Zagrebu nekoliko stotina tisuća. To je ingerencija države, to je ono što država radi i ponovo ću uzeti u usta rečenicu Plenkovića koji kaže, legitiman politički cilj. Legitiman politički cilj ove Vlade je zaustaviti ili ne zaustaviti bespravnu gradnju. Kolege iz IDS-a su ovdje dali jedan za moj ukus vrlo razuman prijedlog gdje s ljudima koje trenutno imaju na terenu, koji obilaze teren jer im je to posao mogu detektirati probleme gradnje odnosno mogu detektirati da postoji gradnja, utvrditi da li je ta gradnja sa dozvolom ili bez dozvole. Ukoliko utvrde da je sa dozvolom dalje je kao što sam rekao posao inspekcije, nadzora itd., ukoliko utvrde da je bez dozvole zatvorit to gradilište i ne pričinjavat štetu niti onom nepoštenom investitoru koji je počeo graditi bez dozvole, niti društvu i državi. To se zove legitiman politički cilj. Vi ste odlučili da je legitiman političkih cilj omogućiti bespravnu gradnju odnosno dovest u bespravnu gradnju do toga što kažu do trećeg kata, do useljenja i onda možda inspekcija poduzme nešto i onda imamo trostruku štetu. Ja vas pitam jel to pametno? Jel to logički? Je li tome služi sabor? Ja sam u svojoj prvoj, prvu raspravu krenuo s time da bi mi trebali donositi zakone i upravljat ovim društvom tako da to bude efikasno i pravedno. Da li odbijanje ovakvog zahtjeva ili da ne kažem popravljanja ovakvog zahtjeva je efikasno ili pravedno? Barbarić. **Barbarić, Nevenko (HDZ)** Poštovani kolega prije svega nemate potrebe niti razloga za vrijeđanje. Dakle, ja sam korektno iskomentirao u ime kluba uvodni dio i obrazloženje ovog zakonskog okvira i iznio stav da ovakav zakonski prijedlog po mom dubokom uvjerenju pravno nije …/Govornik se ne razumije./… bez izmjena Zakona o građevinskoj inspekciji, bez izmjena možda još nekih zakona koji uređuju ovu oblast. Dakle, korektno se očitovao o njihovom rješenju i ni jednom riječju nisam političario iako sam mogao kazati da je i ovaj današnji prijedlog, da je i ovaj današnji prijedlog u svrhu, predizbornu svrhu za iduću godinu. Vi dobro znate da, pretpostavljam da znate da ovakav zakonski prijedlog nije u redu, da neće polučiti, da će izazvati preklapanje ingerencija jedne i druge razine vlasti, da to treba preciznije i jasnije utvrditi. Vjerojatno, obzirom da sam bio puno više od vas znam o ovome dijelu pa nisam nikoga ovdje ni vrijeđao, ni omalovažavao što vi pokušavate sada kroz vaš nastup. Poštovani kolega ako vide na snimci u kojem trenutku sam podnio svoju prijavu za raspravu onda ćete vidjeti da je to bilo u trenutku dok ste govorili, kada ste izgovorili da se ovdje politizira.

Dakle, poštovani kolega u više navrata nisam spomenuo nikoga pojedinačno, da ne kompliciram stvar, nisam vama se osobno ni jednom obratio, ali u više navrata je spomenuto predizborni trik, predizborno ovo, predizborno I zbog toga sam kolegi Dausu kazao iako je njegova želja više puta ponovljena da je ovo nadstranačko, uporno se kroz rasprave spominjao HDZ i neangažiranje i nerad i ako postoje ovdje ljudi koji se u ta vremena Ovo je bila replika, dobivate opomenu. Slijedeća replika poštovani Siniša Jenkač. **Jenkač, Siniša (HDZ)** Hvala uvaženi potpredsjedniče. Uvaženi kolega zastupniče. Mislio sam nešto drugo, ali evo kratko ću osvrnuti, da vi jeste iskoristili ovo za politički govor jer ste u svojem političkom govoru maltene rekli da upravo zbog toga što je HDZ na vlasti imamo bespravnu gradnju i da je to vezano samo uz političku stranku i to je činjenica i to možemo isčitati. Ali interesantno mi je bila vaša pogreška, a to je da ste na početku se obratili predlagačima tj. obraćali ste se predlagačima, ali obraćali ste se državnoj tajnici pa niste rekli,

Poštovani kolega, nisam se krivo obratio, ja sam rekao da ne brani stav Vlade, ne, možda je onda je bila greška, ali sam rekao da ne brani stav Vlade. A kada sam govorio o tome da li je HDZ odgovoran ili ne, koristio sam riječi vašeg premijera legitiman politički cilj. ja već treći puta s ove govornice kad govorimo o nekoj temi ovdje imate legitiman politički cilj zaustavit ili ne zaustavit bespravnu gradnju. Dat … vidimo da ovaj sustav kakav je sada ne funkcionira, vidimo to na terenu znači treba napraviti nešto. Meni je moram priznat iskreno logično ovo što su kolege iz IDS-a predložili. Ja sam vam na kraju svoje prve rasprave rekao ili u prvim ako ne u prvim onda u drugim izmjenama ovih zakona stavit ćete ovaj prijedlog unutra jer je to logično da netko sa terena provjerava što se dešava Poštovani potpredsjedniče, državna tajnice, evo predstavnici Državnog inspektorata, kolegice i kolege. Evo kolega Daus mi je uzeo mogućnost da velim da sam posljednji Mohikanac, ali evo ništa od toga. evo puno toga je danas bilo rečeno, jutros smo krenuli od 9,00 sati sa odborom, trajao je dva sata i svašta smo se naslušali, svakakvih mudrih rješenja i prijedloga i puno toga je bilo rečeno što pokazuje da se s određenom temom neki kolege nisu nikada susreli i da pogotovo kad je bila riječ o prostornom planiranju nemaju baš previše iskustva, a na kraju krajeva niti znanja. Pa evo neke stvari koje su danas ovdje rečene potvrđuju i za ovom govornicom. Ja ću se osvrnuti da i reći kao što je bilo rečeno i kao što su i predlagači rekli, a kao što je i Vlada RH rekla da na neki način podržava intenciju, ali da sama intencija zahtijeva ozbiljniji pristup jer kao što je i kolega Barbarić rekao imamo i govorimo o dvije stvari, u biti sam prijedlog jasno govori da je ovdje Zakon o građevinskoj inspekciji, a danas vrlo malo se govori o samoj građevinskoj inspekciji nego se više govori o komunalnom redarstvu, o komunalnim redarima i o Zakonu o komunalnom gospodarstvu. Znači praktički moramo mijenjati dva zakona, moramo mijenjati Zakon o građevinskoj inspekciji, također Zakon o komunalnom redarstvu. I kao što je bilo spomenuto bilo kakvo preklapanje ingerencije nadležnosti treba biti dobro definirano. Građevinska inspekcija koja je u ovom obliku kao što danas funkcionira, možemo reći funkcionira nepune tri godine tj. četri godine i dapače intencija ove Vlade je upravo snaženje inspektorata, a onda i građevinske inspekcije i sve one nadležnosti koje su došle unutar inspektorata naravno u procesima su razvoja i dapače i vladajući i oporba svi smo suglasni sa time da je prvenstveno zakon jasan, zakon postoji. E sad zašto se zakon krši o tome bi mogli govoriti dulje vremena, ali zakon se ne krši kao što je ovdje bilo spomenuto, 30 godina jer ako govorimo o bespravnoj gradnji onda možemo reći da je ona počela se razvijati nakon Drugog svjetskog rata '45.g. i na ovamo je postojala i nažalost još uvijek postoji. Kad govorimo o snimkama i kad govorimo o tome znači moramo se i tu bi se osvrnuo i rekao da 1968. napravljene su prve snimke da se uopće evidentira prostor kakav je i od tih snimaka i dan danas se uzimala kad se je radilo ponovno snimanje ili kad se uzimalo snimanje iz 2011., znači i te snimke '68. uzimale su se kao relevantne. Znači nakon '68. sedamdesetih godina imali smo i značajna uklanjanja bespravnih građevina, ali to je u bivšoj državi stalo imamo '80.-te i početkom '90.-te ponovno bujanje bespravne gradnje. Bivša vlada ovdje je bila i bivša ministrica koja je pokušala stati tome na kraj, znači napravili smo legalizaciju i ponovno imamo bujanje, ne možda u tolikom obliku, ali da li ćemo, postavljam pitanje, da li ćemo ovim izmjenama i dopunama zakona riješiti taj problem? Sigurno nećemo, sigurno nećemo jer da li će ti komunalni redari koji će dobiti neke ovlasti u budućnosti riješiti bespravnu gradnju? Sigurno neće. Znate što će riješiti? Znači davanje veće snage građevinskoj inspekciji koja će primjenjivati one najrigoroznije mjere a to su upravo mjere uklanjanje bespravnih građevina. Nažalost naši građani još uvijek, a i neka struka još uvijek očekuje da će ići i novi val legalizacije. Ja se nadam da do nje nikada neće doći.

Poštovani Erik Fabijanić u ime Kluba zastupnika Socijaldemokrata. završno. Poštovani potpredsjedniče, kolegice i kolege, predstavniče predlagatelja, sad dakle ovdje imamo jedan legalni prijedlog koji gradi određeni sustav i imamo isto jedan legalni prijedlog koji ruši ovaj prijedlog i nije riječ ovdje je sve pravno, nije bespravno sve u skladu sa, sa Poslovnikom, ali jedan gradi, a drugi ruši. Retorički rečeno tome je, tome Razumijem kolege, ali hipotetski kada nešto bi prošlo prvo čitanje do drugog čitanja sve ove primjedbe pa čak i prijedlozi drugih izmjena i zakona koji se nalaze u izmjenama Vlada, Vlada itekako ima vremena da ih, da ih predloži. ja mislim da bi imali itekako nedvojbeno i našu podršku. Ono što je problem, ja ne kažem da je netko kriv za nešto ali je sigurno odgovoran jer mu je to u opisu radnog mjesta. Mi ne možemo lokalne sredine kriviti za nešto kad nemaju ovlasti, oni nemaju moć. Dakle, provođenje zakona kad je riječ o bespravnoj gradnji je inspekcija koja utvrđuje bespravnu gradnju. Pod čijom nadležnošću? Da li je ona pod nadležnošću grada, općine, županije? Ne, ona je pod nadležnošću državne inspekcije. I sad kad govorimo o državnoj inspekciji ona je nedavno formirana možda 3, 2 godine potpuno nebitno, resor postoji, služba postoji. Da li ona bila građevinska inspekcija pri ministarstvu ovaj gradnje, da li ona bila pri Ministarstvu zaštite okoliša, da li ona bila, služba postoji. Ljudi koji u njoj rade i koji bi trebali znati što moraju činiti, a to je provođenje zakona RH su više-manje uvijek isti, da li sa laptopom, sa dronom, bez drona, bez laptopa. Šta se mijenja? Mijenja ti se samo pečat. Ali mislim di je problem? Problem što mi da li u 30 pa možda i ranijih godina mijenjamo pečate, a ne činimo ništa. I to je osnovni problem. I zato je dobro da počnemo i neka, to apsolutno ne mora biti super. Ja ću reći jednu drugu stvar, Hrvatska ima komunalne redare. Svi mi znamo šta, barem oni koji su načelnici i gradonačelnici znaju šta je ovlast komunalnog redarstva, neki ga, neke male općine ga ni nemaju ne mislim. U većini normalnih država vi imate urbanu policiju koja vam i kaznu pripisuje. To je, imali smo i mi to nekada davno zvala se služba javnog reda i mira koja provodi onaj dio zakona koji nije vezan za krim policiju i za šverc, i za Dakle, koji su se bavili od kazne, prometne kazne za promet u mirovanju, dakle za zabranu parkiranju, ali su uočavali sve stvari kojim se krše propisi na terenu i reagiralo se promptno jer je mogla reagirati jedinica lokalna samouprava. Sad ti da staviš i točku dnevnog reda u gradskom ili općinskom vijeću i da kažeš ovo je bespravna gradnja i da gradsko vijeće nešto izglasa i da završi netko u inspekciji, inspekcija može i ne mora ništa poduzeti jer ima druge prioritete ili pilotira s dronovima. I to je ono što je problem i taj problem će očito ostati zato što ne postoji politička volja da ga se rješava jer slušamo jednu staru dobru mantru da dok se nešto predlaže nažalost imat ćemo drugi prijedlog. Dakle, neki drugi prijedlog je negdje u razradi ili se osnovala radna skupina koja će to rješavat. Zato kažem postalo je dosadno, prije je bilo zabavno, sad je baš potpuno dosadno A tko je odgovoran? Pa odgovorna je Vlada zato što smo centralizirana država i zato što Vlada radi sve. Decentralizirajte pa počnite bježat malo od odgovornosti, prebacite neke ovlasti na gradove, općine i županije i bit će super pa ćete moći reći ovaj župan je nešto skrivio, ovaj gradonačelnik je nešto skrivio. Ali dok, dok o svemu tome, dakle i zrak koji udišemo ovisi o Vladi kad govorimo o zaštiti okoliša itd. jer da li, da li ovaj, koliko ima, koliko ima čestica od zagađivanja itd. isto nije u nadležnosti lokane samouprave niti regionalne. Ono što općina i grad i županija mogu napraviti, znate šta mogu napraviti, kupit mjerač ovaj angažirat zavod za javno zdravstvo da vidi da li, da li ima onečišćenja zraka ili ne i to je sve, a ne može poduzeti ništa, a onda Vlada nije kriva. …/Upadica: U ime predlagatelja završno poštovani Emil Daus. Hvala lijepa gospodine potpredsjedniče. Uvažena državna tajnice, kolegice i kolege, nije poanta, ne bi smjela biti poanta glavna uklanjanje bespravno sagrađenih objekata kao posljedicu već sprječavanja početka takve gradnje kao uzrok i ovo danas u raspravi je bio prijedlog jednog modela koji ima za cilj spriječiti bespravnu gradnju u njenom nastanku, kad je šteta najmanja, kad su posljedice te štete najmanje, zapravo ih gotovo i nema. Dobronamjeran, nadstranački prijedlog kojeg sam kroz svoje učešće u raspravi ja mislim zadržao na toj razini, bar u svoje ime govorim, ali uzalud. I ovim putem stvarno se još jednom zahvaljujem, želim se zahvalit svim zastupnicama i zastupnicima najprije na svojim potpisima koji su doprinjeli da dođe ovaj Prijedlog zakona o dopunama Zakona o građevinskoj inspekciji na raspravu, a nakon toga i učešću u raspravi, hvala u ime Kluba IDS-a. Vladajući su se izjasnili da neće prihvatiti u prvom čitanju, znači nećemo imat ni drugo, ali smo svi zajedno dali još jedan doprinos aktualizaciji ove teme, senzibilizaciji javnosti ja se nadam za ovu temu i možda, možda ubrzali procese, možda. I pozivam još jednom već kad imam ovdje priliku za govornicom, načelnice, načelnike, gradonačelnice i gradonačelnike u Hrvatskoj, pogotovo tamo gdje taj problem postoji, prvenstveno u jadranskom dijelu Hrvatske, da se priključe inicijativi IDS-ovih načelnica i načelnika i gradonačelnika na Internet platformi HYPERLINK "http://www.bespravnagradnja.hr" www.bespravnagradnja.hr na kojoj se može prijaviti bespravna gradnja. I ako se i oni priključe toj platformi onda mogu i mještani i sa njihovih, područja njihovih lokalnih samouprava, općina i gradova prijavljivati bespravnu gradnju, pa će tako i zajednica tome doprinjeti. Prijedlog ovog zakona, prijedlog IDS-a je bio zapravo prvi zakonodavni korak prema uređenju cijelog sustava, stvarno mislimo i dalje da bi trebalo taj oblik ili neki, al nažalost nismo vidjeli drugi, što hitnije donijeti, kako bi se za početak zaustavilo daljnje širenje bespravne gradnjice, bespravne gradnje, prvenstveno izvan granica građevinskog područja i pomoglo, stvarno pomoglo s lokalne razine, ja mogu reć za ove istarske čelnike lokalnih samouprava koji su nam se obratili, žele pomoć sa resursima onima koje imaju i dodatno uložiti ako treba još u te resurse, a to je u njihovoj moći samo komunalni redar jer inspektora nema dovoljno što god mi pričali o tome. I kako ni legalizacija, ni produženi rokovi nisu uspjeli zaustaviti iako je to bio jedan soft pristup, imalo je dobrih primjera, pogotovo u urbaniziranim područjima naselja da se riješe neki nedostaci od prije, nije počelo sa ovom Vladom sigurno problem bespravne gradnje, ali ova Vlada ga mogla u nekoliko godina riješit, riješit puno bolje jer je trajala je prije bespravna, al ekspanzija koja se događa u zadnje vrijeme, ta, ta, taj napad na prostor, ma ko će više dolazit, ne dolaze ovoga nama gosti na taj prostor tako jer im padne na pamet, zato jer je atraktivan, jer je lijep, jer je bio zaštićen donekle godinama, to je takva ekspanzija na prostoru, ko god je bio na terenu negdje gdje se to događa zna o čemu pričam. Pa ima i nekih elemenata i onih loših, neću reć favele ko u Južnoj Americi, ali, jer su druga vrsta materijala, izgradnje, ali negdje to tako loše izgleda, a negdje su to i neke viletine skupe. Zbog toga smo htjeli ovim Prijedlogom dopuna Zakona o građevinskoj inspekciji poboljšati, željeli da se poboljša provedba samog zakona, da se omogući tim redarima komunalnima promptno interveniranje na terenu, ponavljam cilj je bio zaustaviti štetu kad je ona najmanja i drago mi je da su to kolege prepoznali, dobro je to apostrofirao i kolega Brumnić, to je bila intencija, ništa više od toga. A ove floskule da to radimo godinu dana, radimo 2017.g., Klub IDS-a i ne mogu prihvatit činjenicu da smo mi to išli raditi godinu dana pred izbore, ne, čekali smo dosada da nešto vladajući predlože, nisu, ako smo s time sprovocirali da se nešto sad učini drago mi je onda smo uspjeli, al nek se učini odmah. Hvala lijepa.

dakle jednako se može reći i drugačije, a ništa osobno nisam mislio ni IDS-u, ni bilo, ne nisam ni mislio da ste vi rekli. **Sanader, Ante (HDZ)** Dobro, to ste iskoristili za repliku, dobivate opomenu. Izričem vam zabranu govora do kraja rasprave. S ovim smo zaključili raspravu, glasovat ćemo kad se steknu uvjeti. Zahvaljujem državnoj tajnici i kolegama. Sutra ujutro nastavljamo u 9 i 30 Konačnim prijedlogom zakona o izmjenama i dopunama Zakona o protuminskom djelovanju, drugo čitanje, P.Z. br. 448.. Laku noć svima.